METADATA_END SPEECH_BEGIN Forseta er ánægja að geta greint frá því, í viðbót við þær breytingar sem boðaðar voru á sóttvarnaráðstöfunum hér innan þings í gær, að nú er að nýju hægt að opna þingpalla Alþingis. Fyrst um sinn verður þó eingöngu hægt að taka á móti tíu manns í einu og verða allir sem sitja á pöllunum að nota grímur. Þingpallar Alþingis hafa verið lokaðir frá 12. mars á síðasta ári af óumflýjanlegum ástæðum og á sama tíma hafa gestir ekki mátt koma í Alþingishúsið eins og kunnugt er vegna kórónuveirufaraldursins þannig að þetta er ánægjuleg þróun mála sem nú er hægt að upplýsa um.

Sjálfur sat ég tvo fundi. Þar lýsti ég áhyggjum af stöðu fjölmiðla, sérstaklega í ljósi þess sem við þá vissum, hvernig Samherji hefur undanfarna mánuði beitt sér gegn Helga Seljan vegna frétta um starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Slíkar aðgerðir geta hæglega haft kælandi áhrif á gagnrýna fjölmiðla sem aftur hefur neikvæð áhrif á möguleika okkar til að tryggja frjálsar og sanngjarnar kosningar. Á þeim dögum sem liðnir eru síðan fulltrúar ÖSE funduðu með okkur hefur staðan breyst gríðarlega. Stundin og Kjarninn hafa leitt í ljós að afskipti Samherja voru mun skipulagðari og djúpstæðari. Svokölluð skæruliðadeild á vegum Samherja beitti sér ekki bara gegn einstökum blaðamönnum og fjölmiðlum heldur reyndi hún að hafa áhrif á val formanns Blaðamannafélagsins og prófkjör Sjálfstæðisflokksins. Þetta er grafalvarleg staða. Í kosningum sem munu m.a. snúast um eignarhald þjóðarinnar á fiskveiðiauðlindinni er stórhættulegt að fjársterkt útgerðarfyrirtæki beiti sér með þessum hætti gegn gervöllu gangvirki lýðræðisins, beiti hagnaðinum af þessari sömu auðlind í herferðir gegn pólitískum andstæðingum, opinberri umræðu og frjálsum fréttaflutningi. Þingflokkur Pírata hefur þess vegna sent formlegt erindi til ÖSE þar sem við köllum eftir því að stofnunin skipuleggi kosningaeftirlit í haust. Ég vænti þess að forseti og aðrir flokkar hér á þingi taki undir með okkur, enda er það hagur allra, jafnt innan sem utan þessara veggja, að kosningarnar fram undan litist ekki af andlýðræðislegum afskiptum eins og þeim sem við höfum fengið að kynnast.

MW, þ.e. tvisvar sinnum meira en virkjað afl núna. Kostir og gallar vindorku eru margir og ég ætla ekki að rekja þá, en ég ætla þó að minna á að kolefnisfótspor vindorkuvera má ekki gleymast í öllu þessu. Ég ætla að leggja áherslu á fjögur atriði: vindorka kemur vissulega til greina í bland við jarðvarma og vatnsafl. Að fyrir liggi ávallt að orkunýting vindorkulunda sé í samræmi við orkuþörf hverju sinni og sjálfbæra auðlindanýtingu. Að vindorka lúti samræmdu skipulagi og heildrænni nálgun, enda er það forsenda sjálfbærrar orkunýtingar og orkuframleiðslu. Í fjórða og síðasta lagi að til sé svæðaskipulag,

Ég ætla að hvetja Alþingi til að tryggja að vindorkukapphlaupið endi ekki úti í mýri. Við skulum hafa gamla Trabant-kjörorðið í heiðri: Skynsemin ræður.

Eitt af þeim málum er t.d. — nú kem ég bara með spurningu til ykkar, kæru landsmenn og ágæti forseti: Hvað í veröldinni getur komið í veg fyrir að leyfa fátæku fólki að reyna sig á vinnumarkaði ef það hefur heilsu og getu til? Hvað í veröldinni getur komið í veg fyrir að aldraður einstaklingur sem vill vinna áfram skuli vera skertur slíkt og þvílíkt að ekki er nokkur hagur af því heldur er hann látinn fara heim og sitja þar og bíða eftir sinni hinstu ferð. Komið hefur í ljós, og allir vita það sem vilja, að það er ekkert nema ávinningur af því að gefa fólki kost á því að bjarga sér sjálft í stað þess að með vitund og vilja stjórnvalda sé algjörlega einbeittur vilji til að halda þessu fólki áfram í rammgerðri fátækt.

Við munum ekki geta gert betur í þeim málaflokkum sem kallað er eftir meira fjármagni í í velferðarsamfélagi okkar nema til verði aukin verðmætasköpun og fleiri atvinnutækifæri á fjölbreyttari vettvangi en nú er. Sumir flokkar vilja reyndar leysa málin með aukinni skuldsetningu eins og Samfylkingin talar helst fyrir án þess að tala um neinar haldbærar lausnir aðrar.

um alls konar nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Það má nefna vetnisframleiðslu, framtíðarorkugjafa í flugvélum, skipum og stærri flutningatækjum. Það má nefna gagnaversiðnaðinn sem mun geta farið af stað af miklum krafti þegar nýr sæstrengur til gagnaflutninga verður lagður milli Íslands og Evrópu á næsta ári. Þeir nefna rafhlöðuframleiðendur sem framleiða rafhlöður í bíla og önnur farartæki. Lykillinn að þessu er raforka, aukin raforka. Við munum ekki geta svarað þessum fyrirspurnum nema til komi frekari virkjanir á náttúruauðlindum okkar. Það má segja að Alþingi hafi gefist Nú liggur fyrir Alþingi rammaáætlun sem hefur ekki verið afgreidd í mörg ár, komin langt fram úr þeim tímamörkum sem við eigum að hafa samkvæmt lögum. Það stefnir í að hún strandi eina ferðina enn. Það er mjög alvarlegt, virðulegur forseti, þegar staðan er þessi. Alþingi ber hér mikla ábyrgð. Virðulegur forseti. Ísland er frjálst land, land þar sem fólki er frjálst að gera það sem það vill svo lengi sem það skaðar ekki aðra. Á Íslandi ríkir málfrelsi, skoðanafrelsi og trúfrelsi og við verðum ávallt að standa vörð um þetta frelsi. Hið opinbera þarf að stíga niður með hógværð og jafnræði að leiðarljósi. Fjölmiðlar eiga að vera beittir og veita aðhald. Þeir eiga að segja satt og rétt frá. Þeir eiga að vera gagnrýnir og þeir eiga að vera opnir fyrir gagnrýni. Fyrirtæki þurfa að hlíta sömu reglum. Öll fyrirtæki sem ætla að eiga sér framtíð þurfa að huga að samfélagslegri ábyrgð sinni. Þau þurfa að axla ábyrgð og hafa uppbyggileg áhrif á umhverfi sitt. Stuðningur við íþróttafélög og menningu er góður og mikilvægur, en það er ekki nóg. Fyrirtæki sem taka samfélagslega ábyrgð alvarlega virða lýðræðið og beita sér ekki gegn því. Fyrirtæki sem ekki huga að samfélagslegri ábyrgð eiga sér ekki framtíð.

Þrátt fyrir að íslenska þjóðin sé fámenn er landið stórt. Við verðum að hafa dreift, kröftugt öryggisviðbragð um landið allt. Stundum er sagt að ekki sé gæfulegt að hafa öll eggin í sömu körfu.

sérstaklega gagnvart Norður- og Austurlandi og hafsvæðum þar sem veður geta verið válynd. Sjófarendur um norðan- og austanvert landið búa í dag við minna öryggi en aðrir þegar þyrlubjörgunarsveitin er einungis á suðvesturhorni landsins. Lausnin felst í að staðsetja þyrlu eða hluta flugdeildar Landhelgisgæslunnar á Akureyri, nálægt landfræðilegri miðju landsins. Augljós tenging er við sjúkraflug á Akureyri. Þar er fyrir reynsla sem nýtist flugdeildinni og geta læknar mannað hluta þyrluáhafnar. Best færi á því að björgunarklasi væri byggður upp samhliða þeim sterka norðurslóðaklasa sem fyrir er við Eyjafjörð. Til staðar eru innviðir sem nauðsynlegir eru slíkri starfsemi. Björgunarklasann ætti að byggja samhliða miðstöð sjúkraflugsins með flugvélum sem eru á Akureyri og læknar frá Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Norðurlands manna sjúkraflugið þegar þörf er á. Slíkur björgunarklasi fellur vel að áformum um þróun og notkun fjarheilbrigðisþjónustu við sjúkrahúsið og fer vel saman við þjálfun sjúkraflutningamanna á Íslandi sem er rekin við Sjúkrahúsið

Herra forseti. Nú stendur yfir nýsköpunarvika. Það er fjöldi spennandi viðburða um allt land í þessari viku.

Sprottið hefur upp fjöldi sprotafyrirtækja vítt og breitt um landið sem hafa nýtt sér það stuðningsnet sem stjórnvöld hafa skapað með sveitarfélögum og fyrirtækjum. Framlög til nýsköpunar hafa verið að aukast mjög mikið undanfarið kjörtímabil, allt að 70%.

Opnuð var textílmiðstöð á Blönduósi nú fyrir nokkrum dögum þar sem er smiðja og er hluti af Textílmiðstöð Íslands. Hluti af verkefninu Matarboðið í nýsköpunargreinum er á ýmsum veitingastöðum, þar á meðal á Sjávarborg á Hvammstanga. Allt eru þetta áhugaverðir viðburðir.

Skerðingar og keðjuverkandi skerðingar í almannatryggingakerfinu eru fáránlega miklar og komnar út fyrir öll velsæmismörk. Keðjuverkandi skerðingar ná yfir félagsbótakerfi, barnabætur, húsaleigubætur og einnig sérstakar húsaleigubætur. Þetta skerðingarskrímsli sem er ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi veldur því að stór hópur veiks fólks, eldri borgara og atvinnulausra lendir í sárafátækt. Ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur byggt upp þetta ömurlega kerfi og viðhaldið því með auknum skerðingum, sett inn krónur hér og þar sem hafa bara skilað smáaurum í vasa fólks

Á Alþingi er nú í fyrsta sinn heill þingflokkur sem hefur lifað í þessu kerfi og veit því upp á hár hversu ömurlegt það er að reyna að ná endum saman í því.

á meðan allt sé í kalda kolum annars staðar. Prófessor í stjórnmálafræði segir þetta sýna hvernig heimsmyndin skekkist þegar hvert og eitt samfélag neyðist til að loka sig nánast alveg af eins og raunin varð í faraldrinum. „Þegar færri eru á ferð og heimurinn lokast svona, þá skekkist svo mikið myndin af því hvernig ástandið er annars staðar. Það er hægt að segja okkur fréttir frá ástandi sem við upplifum þá ekki sjálf og fáum ekki tækifæri til þess að upplifa,““ segir prófessorinn. Það séu nú ýmsar viðsjár í veröldinni sem þurfi að líta til núna þegar hinni heilsufarslegu vá sé að létta. „Allt svona ástand, sem verður langvarandi og lokar okkur af, hvert inni í sínu samfélagi og við komumst ekki á milli, það skapar svona skekkju sem getur leitt til tortryggni og andúðar. […] Stóra hættan er sú að við fáum ekki aftur það samfélag sem var hér áður. Við fáum ekki það frelsi, það frjálsræði og réttindi sem við höfðum

Mun þeim höftum ljúka og mun þeim linna? Ríkisstjórnin hefur skákað í því skjólinu að við höfum verið með sóttvarnayfirvöld sem hafa staðið sig mjög vel. Lítið sem ekkert af pólitískum álitamálum kemst í fréttir en nú í aðdraganda kosninga ber ég þá von í brjósti að pólitíkin og mál allra flokka fái þá athygli sem þau eiga skilið fyrir komandi kosningar.

vafa til að auka traust á stjórnmálum. Ég ætla að bæta aðeins við núna og tala um mótsagnir í stjórnmálum sem nauðsynlegt er að útskýra betur fyrir fólki, t.d. framganga vinstri manna í umhverfis- og loftslagsmálum. Þar hefur einkennt þeirra framgöngu undanfarin misseri að friða nánast allt sem fyrir finnst og nú á að friða allt hálendi Íslands. Íslands. Að sjálfsögðu eigum við að ganga vel um okkar einstöku náttúru. En er þá ekki svolítið mótsögn í því að koma þannig í veg fyrir að við höldum áfram á skynsamlegan hátt að nýta okkar grænu og endurnýjanlega orku sem er langstærsta framlag Íslendinga til loftslagsmála í heiminum? Með því að standa gegn frekari nýtingu grænnar orku hér á landi er verið að auka á vandann á heimsvísu. Stundum er þetta eins og eitt alheimsbókhald en stundum nenna þeir ekki eða gleyma að horfast í augu við þá staðreynd.

Nú erum við nýbúin að samþykkja lög til að styðja við einkarekna fjölmiðla sem er í sjálfu sér hið besta mál ef ekki væri fyrir það að annar og miklu stærri vandi er skilinn eftir þar sem er rekstur Ríkisútvarpsins.

til Ríkisútvarpsins sem er eins og risastórt nátttröll á fjölmiðlamarkaði og leyft að auki að keppa við einkareknu fjölmiðlana á auglýsingamarkaði. Þyrfti ekki að útskýra þetta eitthvað betur fyrir fólki?

Í upphafi árs voru Íslendingar 368.792 talsins. Íbúaþróun er á einn veg, flestallir rata á suðvesturhornið. Flestir Íslendingar kjósa að búa í þéttbýli. Ísland er smáríki samkvæmt öllum alþjóðlegum mælikvörðum. Íslendingar eru fámenn þjóð, íbúadreifing er ójöfn og landið er landfræðilega einangrað. Á sama tíma verður samþjöppun meðal fólksins. Hér er skortur á samkeppni. Hér er einpóla borgarmynstur og til verður sjálfnærandi hringrás. Glæsileg og myndarleg höfuðborg er mikilvægur hlekkur í byggðastefnu landsins. 28 þingmenn af 63 eru utan höfuðborgarsvæðisins, rúmlega fjórir af hverjum tíu, og einhverjum finnst nóg um samt. Forseti. Ég vil vekja athygli þingsins og framkvæmdarvaldsins á einu litlu atriði sem við ættum að taka upp og efla og styrkja byggð hringinn um landið. Á ársþingi Sambands sveitarfélaga á Norðurlandi eystra var rætt um valddreifingu miðað við búsetu. Þingið samþykkti tillögu þess efnis að þegar ríkið skipar í stjórnir, ráð og nefndir og starfshópa skal almennt miða við að þriðjungur nefndarfólks skuli vera búsett utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig stuðlum við að dreifingu valds. Ég vil því skora á þingmenn að taka þetta til skoðunar og ráðherra að sýna kjark og bregðast við með markvissum hætti. Nýlega voru kynnt drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun til 5 ára, eða hvítbók um byggðamál. Ég vil hvetja alla haghafa til að senda inn umsögn en skilafrestur er aðeins til 31. maí nk. og sá tími er mjög skammur fyrir svo stórt mál. Að lokum ætla ég að endurtaka hér vísu eftir Þormóður Jónsson Húsvíking:

Við teljum það forkastanlegt að heilbrigðisráðherra hafi ákveðið að færa til skimanir fyrir brjósta- og leghálskrabbameinum innan heilbrigðiskerfisins án þess að samfella þjónustunnar væri tryggð. Nú, fimm mánuðum eftir að flutningur átti sér stað, ríkir enn fullkomin óvissa um afdrif sýna, hvernig upplýsingum er komið á framfæri og hvernig skimunarskrá eigi að virka. Við hörmum sérstaklega að heilbrigðisyfirvöld hafi hunsað álit fjölmargra fagaðila með því að flytja allar greiningar á leghálssýnum til rannsóknastofu á Hvidovre-sjúkrahúsinu í Danmörku. Sú ákvörðun var tekin þvert á álit og ráðleggingar opinberra aðila, meiri hluta fagráðs og skimunarráðs, nefnda og fagfólks, þar með talið embætti landlæknis. Félag íslenskra kvensjúkdóma- og fæðingarlækna og Félag lífeindafræðinga hafa bent á að greiningum leghálssýna verði best borgið hér á landi enda gæði og öryggi slíkra rannsókna tryggð Fagleg þekking er fyrir hendi sem og nauðsynlegur tækjakostur. Þeir hafa einnig bent á að það sé mikilvægt að læknar sem annast sýnatökur geti átt í milliliðalausum samskiptum við rannsóknaraðila vegna sjúkrasögu kvennanna. Við hvetjum heilbrigðisráðherra til að bregðast við tafarlaust svo ekki hljótist alvarlegur skaði af, og flytja rannsóknir á leghálssýnum aftur til Íslands. Við ítrekum mikilvægi þess að niðurstaða óháðrar skýrslu um málið liggi fyrir sem fyrst. Það þarf að tryggja heilsu kvenna um komandi framtíð. Virðulegi forseti. Í þeirri umræðu sem á sér stað núna, um ítök stórútgerðarinnar og hvernig hún er að beita sér, þurfa stjórnmálin að vera með það alveg á hreinu hvert þeirra hlutverk er; að standa með og verja almannahagsmuni.

Í stjórnarskrá eru skráðar grundvallarreglur samfélagsins sem öll önnur lög þurfa að standast. Það er þess vegna sem það er mikilvægt að ramma inn meginreglur um auðlindir í stjórnarskrá og það er vel.

Samþykki Alþingi tillögu forsætisráðherra mun það þess vegna leiða til þess að staðan verður áfram óbreytt fyrir almenning og um leið óbreytt fyrir stórútgerðina. Til þess að gefa orðinu þjóðareign raunverulega þýðingu verður að tryggja að nýting á sameiginlegri auðlind okkar sé gerð með tímabundnum samningum og þar skiptir líka máli að fram komi að greiða skuli eðlilegt gjald fyrir þessa nýtingu. Þannig verjum við sjávarauðlindina og þannig skiptir ekki máli hverjir eru við völd á hverjum tíma. Þetta er það atriði sem öllu máli skiptir í hinu pólitíska samhengi. Orðið þjóðareign fengi með þessu einhverja raunverulega merkingu. Ég spyr: Hvers vegna er það niðurstaða ríkisstjórnarflokkanna þriggja að leggja fram ákvæði sem er svo opið? Hvers vegna er ákvæði forsætisráðherra þögult um stærstu pólitísku álitaefnin? Sterkustu skilaboðin í þessu frumvarpi felast kannski einmitt í því sem ekki er sagt, þessari þögn um þau atriði sem myndu tryggja hagsmuni almennings. Er þetta þá kannski orðin þjóðareign hinna fáu? Herra forseti. Síðar í dag ræðum við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Fyrst í gærkvöldi lögðu meirihlutaflokkarnir fram endanlegt nefndarálit. Í ljósi þess að fjármálaáætlun næstu fimm ára er eitt af stærri málum sem þingið fjallar um eru það ekki góð vinnubrögð af hálfu meiri hlutans. Hitt er svo orðin viðtekin venja að hunsa með öllu allar breytingartillögur minni hlutans. Umræða dagsins verður að því leyti til sýndarmennska. Það er ekki ætlunin að gera neinar breytingar. Vinnubrögðin eru þvert á stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þar sem sérstaklega er vikið að því að efla Alþingi og samráð á þeim vettvangi. Stjórnarflokkarnir þrír hafa allir lýst því yfir að þeirra fyrsta val eftir kosningar sé að halda áfram núverandi ríkisstjórnarsamstarfi og fjármálaáætlunin verður að skoðast í því ljósi. Í henni felst stefnuyfirlýsing um framhaldið. Ég ætla að nefna hér tvö atriði um metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar. Gert er ráð fyrir því í áætluninni að atvinnuleysi muni festa sig í sessi á bilinu 4–5%. Verulega verður dregið úr stuðningi við nýsköpun. Í áætluninni kemur fram að beita þurfi svokölluðum afkomubætandi aðgerðum á tímabilinu upp á tugi milljarða. Auðvitað vita allir að í því felst niðurskurður eða skattahækkanir nema hvort tveggja sé. En ríkisstjórnin þegir þunnu hljóði um hvaða leið hún ætlar. Það er sjálfsagt vegna þess að hún veit það ekki eða hefur ekki kjark til þess að segja frá því. Ég veit satt að segja ekki hvort er verra.

340 börn á biðlistum hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sem sinnir börnum með alvarlegar þroskaskerðingar, 24 mánaða biðtími.

9% ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Þetta svarar til þess að í 22 barna skólabekk hafi tveir nemendur reynt að fremja sjálfsvíg. Geðlæknir á BUGL sagði nýverið að há sjálfsvígstíðni barna væri ekki tilviljun heldur langtímaafleiðing sparnaðar í forvörnum og úrræðaleysis í kerfinu. Herra forseti. Þetta er ömurleg einkunnagjöf um kerfið. Allar glíma þessar stofnanir við fjárskort en samt er ekki eins og þær kosti mikið. Kostnaður hjúkrunar allra barna á legudeild Bugl er svipaður og að reka Menntaskólann á Laugarvatni. Greiningarstöðin kostar minna en einn tíunda af opinberri niðurgreiðslu til nautgriparæktar og Þroska- og hegðunarstöð kostar minna en Landmælingar Íslands. við ekki gert betur? Um er að ræða börn sem samfélagið og ríkisvaldið þarf að sinna miklu betur, rétta út hjálparhönd en gera það af alvöru.

um mikilvægi þess að tryggja sóttvarnir eins og nokkur kostur er. Við í Samfylkingunni höfum verið einbeitt, stutt ítarlegar tillögur í því efni en gert athugasemdir við aðferðir og nálgun. Áherslur okkar eru skýrar. Öll skref sem stigin eru í afdrifaríkum aðgerðum fyrir einstaklinga og fjölskyldur og skerða frelsi þeirra til athafna, ferða og samskipta verða að hafa styrkan lagagrundvöll svo að reglugerðin haldi. Niðurstaðan er viðunandi og þingflokkur Samfylkingarinnar styður frumvarpið. Það er þó mikilvægt að

of vítt. Því miður þurfti töluvert átak til að snúa meiri hlutanum af þeirri braut að láta frumvarpið ná yfir of stóran hóp fólks en sem betur fer náðist það. Nú er enn verið að þrengja málið þannig að það verði skaplegra með því að stytta gildistíma þess. En mikið vildi ég, herra forseti, að á þessum fordæmalausu tímum hefði þingið sýnt þá fordæmalausu hegðun að taka rökum betur, hlusta og bregðast hraðar við þannig að við hefðum ekki þurft að berjast fyrir þeim sjálfsögðu breytingum sem við höfum séð verða á frumvarpinu.

um það að tilefni lagasetningarinnar sé ekki lengur til staðar. En rétt eins og í gær mun þingflokkur Miðflokksins sitja hjá við atkvæðagreiðsluna í ljósi þess að nauðsyn lagasetningar er ekki lengur til staðar. Ég þakka

Við í Miðflokknum teljum að nota hefði átt tækifærið við umfjöllun um frumvarpið til að bæta úr ákveðnum ágöllum sem við teljum að hafi komið fram við málsmeðferðarferli umsókna af hálfu fiskeldisfyrirtækja. Óskýrt er af hverju lögin tóku ekki gildi fyrr en fjórum vikum eftir að þau voru samþykkt vorið 2019. Nýlegur úrskurður úrskurðarnefndar vekur ýmsar spurningar um framkvæmd á vettvangi stofnana. Niðurstaða meiri hlutans var að hafast ekkert að í málinu að þessu leyti. Þrátt fyrir óánægju okkar við þá útkomu sjáum við okkur ekki annað fært en að leggja þessu máli lið, svo langt sem það nær í öðrum efnum. En við munum nota þau tækifæri sem þau tækifæri sem gefast til að taka málið upp að nýju.

Við verðum að vera með almennilega stefnumótun um hvernig atvinnugreinin á að vaxa. Hættum að bregðast við og láta stjórna okkur á forsendum greinarinnar.

í fjárlaganefnd, þar á meðal áheyrnarfulltrúi, hafi allt að 45 mínútur í framsöguræðum sínum í umræðunni í dag. Einnig hefur forseti fallist á að rýmka andsvararétt

Heldur færri umsagnir bárust um málið nú en oftast áður en í álitinu er farið yfir þá aðila sem veittu málinu umsögn og fundi nefndarinnar. Þess ber að geta að í tengslum við fjármálaáætlun fór nefndin sérstaklega yfir fjármögnun og framlengingu aðgerða ríkisstjórnarinnar vegna heimsfaraldursins og þá kallaði nefndin eftir viðbrögðum við skýrslu um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila og fékk af því tilefni á sinn fund fulltrúa frá heilbrigðisráðuneyti og Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu. Tímasetningar vegna fjármálaáætlunar röskuðust verulega á síðasta ári vegna heimsfaraldursins og var framlagningu fjármálaáætlunar fyrir árin 2021–2025 sl. vor frestað í ljósi þeirrar miklu óvissu sem uppi var.

sem samþykkt var á Alþingi í september sl. Auk endurskoðaðrar stefnu samþykkti Alþingi sérstaklega að víkja frá tölusettum fjármálareglum í þrjú ár til viðbótar þeim þremur sem lögin um opinber fjármál samkvæmt 10. gr. heimila við endurskoðun stefnu.

og sjóðstreymis ríkissjóðs. Að öllu jöfnu er efnismesti kafli greinargerðar um stefnumótun ráðuneyta og einstakra málefnasviða sem undir þau heyra. Vegna þess skamma tíma sem liðinn er frá samþykkt áætlunar fyrir árin

og fjallar í meginatriðum um hagstjórnarlegt hlutverk hins opinbera og efnahagsframvinduna. Á tekjuhlið er fyrri áætlun uppfærð miðað við þær breytingar sem felast í nýrri þjóðhagsáætlun og sama á við um gjaldahlið þar sem litlar breytingar verða á

Traust umgjörð efnahagsmála og fjárhagslegur styrkur hins opinbera hefur sannarlega lagt grunninn að öflugu og markvissu viðbragði við heimsfaraldrinum. Aukinn hagvöxtur hefur verið nýttur til að styrkja opinbera þjónustu, greiða niður skuldir og byggja upp félagslega og efnislega innviði. Ríkisstjórnin hefur frá 2017, fyrir gildistíma þessarar áætlunar, aukið verulega útgjöld til nær allra málefnasviða og við bætist verulegt umfang efnahagsráðstafana vegna Covid-19 fyrir árin 2020 og 2021.

ár til að bregðast við faraldrinum en þegar líður á áætlunartímabilið sem hér er undir og áhrif Covid-19 dvína og útgjöld beintengd faraldrinum falla niður þarf að huga að stöðvun skuldasöfnunar og sjálfbærni ríkisfjármála. Meiri hlutinn dregur þessa þróun fram í línuriti í álitinu og það gefur ágætismynd af því hvernig styrkur opinberra fjármála og stefnufesta ríkisstjórnarinnar speglast í þessari þróun og felst m.a. í því að halda sig við stefnu og uppbyggingaráform. Opinber þjónusta og millifærslukerfi eru óskert á sama tíma og sértækum stuðningi hefur verið beint að þeim heimilum og fyrirtækjum sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum af faraldrinum. Áætlunin tekur til fimm ára og í heildina tekið eru ekki miklar breytingar á því tímabili. Meiri hlutinn telur mikilvægt að draga fram áherslur við fjárlagagerð undanfarinna ára og draga þannig fram undirliggjandi rekstur og þróun útgjalda eftir málefnasviðum frá 2017 og út áætlunartímann þannig að sjá megi umfang og áhrif Covid-aðgerða og eins hvernig smám saman er dregið úr þeim sérstöku fjárveitingum sem eru til komnar vegna faraldursins

breytingar sem hér er að sjá tengjast reikniverki þar sem t.d. er gert ráð fyrir raunvexti umfram launa- og verðlagsuppreikning. Langmesta hækkunin kemur fram hjá almennum varasjóði eða 27,8 milljarðar kr., sem er mikil hækkun, 70% af heildarhækkun allra málefnasviða á þessu tímabili og umfram það viðmið laga um opinber fjármál að varasjóðurinn sé 1% af veltu fjárlaga. Hér er verið að horfa til þess að eftir því sem lengra líður á áætlunartímabilið verður meiri óvissa um útgjaldaþróunina og því er gert ráð fyrir meira svigrúmi þar í áætluninni til að geta brugðist við þegar nær dregur þannig að breytingar í afkomuþróun hamli ekki nauðsynlegum viðbrögðum. Þá er einnig litið til þess að þegar lengra líður á tímabilið munu tiltekin fjárfestingarverkefni klárast og ekki hefur verið tekin ákvörðun um að ráðast í önnur verkefni í stað þeirra. Það er þó mikilvægt að halda uppi fjárfestingarstigi og til þess að fjárfestingar dragist ekki verulega saman er gert ráð fyrir að fjárfestingarstiginu sé haldið uppi áfram í u.þ.b. 2,2% af vergri landsframleiðslu. Næstmest vega hækkanir almannatrygginga, 12 milljarðar kr., vegna málefna aldraðra og 8,8 milljarðar kr. vegna örorku og málefna fatlaðs fólks. Í báðum tilvikum er gert ráð fyrir raunaukningu vegna fjölgunar á bilinu 10–12% á tímabilinu. Því næst hækka framlög til sjúkrahúsþjónustu um 7,1 milljarð og til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa um 5 milljarða kr. og endurspeglar það áherslur ríkisstjórnarinnar um raunhækkanir framlaga til heilbrigðiskerfisins, auk þess sem aukinn kraftur er settur í framkvæmdir við nýjan Landspítala. Á móti þessum hækkunum vega lækkanir á öðrum málefnasviðum sem oftast skýrast af því að tímabundnar fjárveitingar falla niður, aðallega aðgerðir vegna Covid-19. Mest lækkar málefnasvið nýsköpunar eða um 10 milljarða kr. Það skýrist annars vegar af því að tímabundin hækkun endurgreiðslu rannsóknar- og þróunarkostnaðar fellur niður árið 2023 og hins vegar fellur niður tímabundin aukning í Rannsóknasjóð og Tækniþróunarsjóð árið 2024. Þessar fjárheimildir voru hluti af fjárfestingar- og uppbyggingarátaki ríkisstjórnarinnar 2021–2023 og falla niður að þeim tíma liðnum. Næstmest lækka framlög til samgöngumála, eða um 9 milljarða kr., sem skýrist að langmestu leyti af lokum verkefna í fjárfestingar- og uppbyggingarátaki. Þá lækka framlög til hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu um 2,7 milljarða kr. sem skýrist alfarið af því að átaksverkefni í byggingu hjúkrunarheimila lýkur. Framlög til málefnasviðs sjávarútvegs lækka um 2,1 milljarð kr. og skýrist af af því að byggingu hafrannsóknaskips lýkur árið 2022. Því sem næst sama lækkun kemur fram á málefnasviði menningar, lista, íþrótta og æskulýðsmála. Lækkunin skýrist að langmestu leyti af því að ýmsum verkefnum í tengslum við fjárfestingar- og uppbyggingarátak

Húsnæðisstuðningur lækkar um 1,9 milljarða kr. þar sem tímabundin hækkun stofnframlaga til almennra íbúða fellur niður á árinu 2023. Heimsfaraldur hefur geisað nú í rúmt ár og haft gífurleg og hamlandi áhrif á daglegt líf um heim allan. Nauðsynlegar sóttvarnaaðgerðir hafa sett mark sitt á hagkerfið, atvinnulífið og heimilin, á tekjuöflun þeirra og um leið haft mikil áhrif á opinber fjármál. Viðfangsefnið allan þann tíma hefur snúist um hvernig best sé að komast út úr þeirri óvæntu kreppu sem leiddi af heimsfaraldri. Í því skyni hefur fjármálum hins opinbera verið markvisst beitt til að mæta hagsveiflunni af krafti

Áhersla í nýsköpun og innviðauppbyggingu. Það er búið að setja verulega aukna fjármuni í nýsköpun og rannsóknir og þróun og í fjárfestingarverkefni, innviði og innviðauppbyggingu. 3. Byrðum létt af fólki og fyrirtækjum. Arðsemi og atvinnusköpun í fyrirrúmi við fjárfestingar. Ég vil staldra við þann punkt og rifja upp athugasemdir fjármálaráðs að þessu leytinu og við þurfum að gera betur þarna. Við þurfum að meta mjög vel

sjálfbærni ríkisfjármálanna til lengri tíma. Þessi viðmið kristallast í efnahagsstefnu síðustu 15 mánaða og einkennast af þremur meginþáttum: Sjálfvirk sveiflujöfnun er látin virka af fullum þunga, umfangsmikilla mótvægisaðgerða og uppbygging velferðar varin og haldið áfram á braut uppbyggingar. Við höfum nokkuð mikið rætt um sjálfvirka sveiflujöfnun. Það má segja um þau kerfi sem við höfum, skattkerfi og bótakerfi, að þegar viðbrögðin koma þar sjálfvirkt í gegn koma þau hratt og vel og má segja í eðlilegra viðbragði við efnahagssveiflunni. Þannig gegnir ríkissjóður hlutverki sínu með útgjöldum og skattstefnu um leið og áhrifin verða skilvirkari. Að leyfa þessu innbyggða viðbragði að virka af fullum þunga felst í því að skatttekjur lækka

aftur fjármálareglur 2026. Það er hins vegar mikilvægt að horfa til þess að við eigum ekki kost annan en að vaxa út úr þessari kreppu.

upphæð þessara afkomubætandi ráðstafana sem svo eru kallaðar á útgjalda- eða tekjuhlið hafa lækkað bara þess vegna um fjórðung. fjórðung. Við verðum að meta þetta jöfnum höndum eftir því hvernig vindur fram og umfang ráðstafana mun ráðast af hagþróuninni og verður að skoðast í samræmi við framvindu efnahagsmála, heildareftirspurn í hagkerfinu, atvinnustig, verðbólgu og hagvöxt.

frá og með árinu 2023 og til 2025. Þær á alfarið eftir að útfæra. Í áætluninni eru þær settar fram til jafns á tekju- og gjaldahlið.

Það er því til mikils að vinna að fylgja eftir þeirri stefnu sem stjórnvöld hafa markað í viðspyrnu hagkerfisins. Covid-skellurinn er það mikill að stjórnvöld hafa í annan stað gripið til umfangsmikilla mótvægisaðgerða. Hefur verið gerð ítarleg grein fyrir umfangi þeirra aðgerða í tengslum við fimm fjáraukalög á síðastliðnu ári. Einnig er gerð grein fyrir þeim í fjármálaáætlun 2021–2025, auk þess sem samantekt er að finna í greinargerð þessarar áætlunar. Faraldurinn hefur teygst á langinn og í lok apríl tilkynnti ríkisstjórnin viðbótaraðgerðir á þessu ári sem fólust ýmist í framlengingu fyrri úrræða eða alveg ný úrræði. Þeirra á meðal er sérstakur 30.000 kr. barnabótaauki til þeirra sem fá tekjutengdar barnabætur, ný ferðagjöf, framlengd úttekt séreignarsparnaðar, framlenging og útvíkkun viðspyrnustyrkja og lokunarstyrkja, hliðrun á endurgreiðslutíma stuðningslána, eingreiðsla til langtímaatvinnulausra og aukin framlög til geðheilbrigðismála barna og ungmenna. Þá verður líkt og síðastliðið sumar boðið upp á sumarlán fyrir námsmenn fyrir skólaárið 2020–2021. Á útgjaldahlið ríkissjóðs nema mótvægisaðgerðirnar

Í nefndaráliti meiri hlutans fylgir nákvæmara yfirlit yfir þessar aðgerðir. Þessu til viðbótar eru aðgerðir sem ekki hafa bein áhrif á ríkissjóð, svo sem ríkisábyrgð vegna Icelandair, brúarlán og stuðningslán. Heimildir vegna sérstaks fjárfestingarátaks sem er hluti af viðspyrnu vegna faraldursins koma reyndar inn í fjárheimildir fjárlaga fyrir árið 2021. Átakið hófst í fyrra og stendur yfir allt til ársins 2025. Sundurliðun þess í

Það er mikilvægur liður í viðbrögðum við heimsfaraldri og áhrif þess eru talin sterkari en til að mynda annarra útgjaldaauka eða tekjueftirgjafar í formi skattalækkana. Aukin fjárfesting vinnur upp framleiðslutapið og eykur framleiðslugetu. Það er skýrt markmið ríkisstjórnarinnar frá upphafi faraldursins að milda sveifluna með aukinni fjárfestingu, að skapa atvinnu, en ekki síður að styrkja innviðauppbyggingu enn frekar og auka framleiðslugetu og framleiðni til lengri tíma. Því er afar mikilvægt að fjárfestingarstigið dragist ekki saman meðan slaki er í efnahagslífinu. En það er gert ráð fyrir að þessi slaki sé farinn 2023. Þó nokkuð hefur verið rætt um það hvort nóg sé að gert og því verður líklega seint fullsvarað og vandasamt að leggja einhlítt mat á það. Það eru fjölmargir þættir sem við þurfum að horfa til við slíkt mat. Sumir eru ófjárhagslegir en ég ætla að tiltaka hér vægi ferðaþjónustunnar, hvernig kreppan leggst ójafnt á atvinnulífið, landshlutana, sveitarfélögin og heimili. Þá þarf að skoða og meta samspil sóttvarna og efnahagsmála. Rannsóknir hafa sýnt að sóttvarnaaðgerðir kunni að vera efnahagslega hagkvæmar og þá jafnvel til skamms tíma litið. Um þessa valkvöl er fjallað í skýrslum starfshóps á vegum fjármála-

hagkerfisins þar sem verkefnið fram undan í viðspyrnunni er að vaxa út úr kreppunni og ná þannig tökum á skuldasöfnuninni og koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi.

Ég vil þó hafna því að það sé einhver stjórnmálamaður til sem stefnir á slíka tölu. Það hlýtur að vera verkefni hvers sem heldur um stjórnina að ná þessari tölu niður og koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi. Það er verkefnið fram undan og hlýtur að vera stærsta verkefnið fram undan. Efnahags- og framfarastofnunin birtir reglulega ábendingar til aðildarríkja sinna um aðgerðir til þess að stuðla að sjálfbærum hagvexti og leggur áherslu á aðgerðir á sviði samkeppnismála, menntunar og hæfni, umhverfismála og virkni á vinnumarkaði og hefur bent á umbætur hér á landi en metur að Ísland standi vel í alþjóðlegum samanburði.

Samkvæmt úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa mótvægisaðgerðir hér almennt dregið úr efnahagslegum skakkaföllum vegna Covid-19 og dregið úr atvinnuleysi frá því sem ella hefði orðið. En á sama tíma hafa slík útgjöld ásamt miklu tekjutapi aukið halla og skuldasöfnun hins opinbera. AGS bendir á nokkur atriði sem ber að hafa í huga varðandi mótvægisaðgerðir. Í samanburði við Norðurlöndin höfum við beitt kröftugri beinum aðgerðum en hin löndin, eða 9,2% af vergri landsframleiðslu.

Þá almennt um samhengi sjálfbærni ríkisfjármála. Ég vil vísa í mjög greinargóða umfjöllun fjármálaráðs um sjálfbærni ríkisfjármála og hvaða þættir hafa þar áhrif

Í framhaldinu á áætlunartímabilinu þarf að vega, að ekki er skynsamlegt að draga úr stuðningsaðgerðum of snemma en um leið ber að varast það að viðspyrnuátakið verði of kröftugt þegar áhrif faraldursins þverra.

Nú hefur Seðlabankinn reyndar þegar hækkað stýrivexti um 0,25% og meginvextir því 1%. Í yfirlýsingu peningastefnunefndar segir m.a. að efnahagsbatinn sé kröftugri en áður var talið og horfur hafi batnað.

Auðvitað hefur það falið í sér mikinn útgjaldavöxt en sá tími var kominn og því lofað í stjórnarsáttmála og við það staðið. Menntakerfið hefur verið eflt bæði á framhalds- og háskólastigi. Framlög til samgöngu- og fjarskiptamála hafa aukist um rúm 60% að raungildi frá 2017

275 milljörðum kr. árið 2021 sem er 29% af rammasettum útgjöldum A-hluta ríkissjóðs. Um 18 milljarða kr. hærri fjárhæð rennur til fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu á árinu 2021 samanborið við árið 2017, en sú aukning skýrist að stærstum hluta af byggingu nýs Landspítala. Að lokum má nefna stóraukin framlög til umhverfismála. Meðal áherslna eru landgræðsla og endurheimt votlendis auk þess sem mikil áhersla hefur verið lögð á að draga úr álögum á vistvænan ferðamáta og styðja við orkuskipti.

Hagstofu Íslands sem birtist í mars sl. Samdrátturinn reyndist minni en áætlað var, eða 6,6% samanborið við 7,6% í fyrri spá og betri útkoma hefur þegar dregið úr þörf á aðhaldsráðstöfunum.

Á samanburðartímabilinu eru þó nokkrar breytingar í fjárfestingum, sem er samtalan af atvinnuvegafjárfestingu, fjárfestingu í íbúðarhúsnæði og fjárfestingum hins opinbera. Í fyrri spá Hagstofunnar var gert ráð fyrir að opinberar fjárfestingar 2020 myndu aukast um 15,8%

á milli 2019 og 2020 um 20% að nafnvirði en um 6% aukning varð í fjárfestingum ríkisins. Þess skal þó getið að hjá sveitarfélögum voru fjárfestingar 2019 óvenjumiklar.

Framlög til örorkumála hafa verið endurmetin og sama á við um málefnasvið aldraðra og framlög til orkumála hækka að sama skapi.

Meiri hlutinn fjallar sérstaklega um álit fjármálaráðs. Mat ráðsins á stefnumörkun og áætlanagerð opinberra fjármála er mikilvægt tæki fyrir umfjöllun um stefnu stjórnvalda hverju sinni. Samkvæmt 13. gr. laga um opinber fjármál ber fjármálaráði að leggja fram mat og álitsgerð um fjármálaáætlun. Eins og við munum þá lögfesti Alþingi í desember þá tímabundnu ráðstöfun að hlé yrði gert á tölulegum skilyrðum til ársloka 2025 og fól sú lagabreyting þá jafnframt í sér breytt hlutverk ráðsins um að leggja mat á hvort stefnumörkun stjórnvalda uppfylli grunngildi laganna og hvort yfirlýst markmið stjórnvalda og framfylgd þeirra muni gera kleift að reglurnar taki aftur gildi frá og með árinu 2026. Meginniðurstaða ráðsins er að gangi forsendur eftir varðandi yfirlýst markmið stjórnvalda í opinberum fjármálum og framfylgd þeirra eins og þau birtast í framlagðri fjármálaáætlun muni fjármálareglur aftur geta tekið gildi árið 2026. Fjármálaráð telur að markmið um að stöðva vöxt skuldahlutfallsins 2025 sé ígildi fjármálareglu og birtist af fullum þunga við gerð fjármálastefnu að afloknum kosningum og í fjármálaáætlunum á komandi árum. Ráðið minnir á að vægi grunngildanna aukist þegar fjármálareglurnar hafa verið settar til hliðar. Í því samhengi bendir fjármálaráð á að áætlunin mætti vera grunngildamiðaðri en hún

að þessu leyti og þrátt fyrir að brugðist hafi verið við m.a. með endurskoðuðum stefnumiðum og óvissusvigrúm byggt inn í stefnuna þá hefur afkoman verið í járnum eða „í gólfi“ stefnunnar eins og ráðið orðar það. Meiri hlutinn telur mikilvægt að draga þetta hér fram líkt og ráðið gerir í sínu áliti vegna þess að það kjarnar mjög verkefni ríkisfjármálanna út áætlunartímabilið; að tryggja gagnsæi ráðstafana og meta reglulega aðlögunarþörfina, skiptingu milli tekju- og útgjaldaráðstafana og afleiðingar þess fyrir efnahagslífið og opinber fjármál.

Sú tafla er látin fylgja hér þar sem áherslur ríkisstjórnarinnar koma þar skýrt fram og nær inn á tímabil gildandi áætlunar og myndar grunninn að þessari endurskoðuðu áætlun. Heildarhækkunin nemur að raungildi um 201 milljarði kr. eða 27% og mér er til efs að viðlíka aukning hafi átt sér stað Sú áætlun sem við ræðum hér byggir á sömu stefnu og gildandi áætlun en er að mestu uppfærsla og framreikningur miðað við nýja spá Hagstofunnar og breyttar efnahagshorfur.

kemur inn á það að þar er lögð áhersla á að sporna gegn loftslagsbreytingum og bregðast við neikvæðum áhrifum þeirra á norðurslóðum og þar kemur einnig fram markmið um að efla Akureyri enn frekar sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi. Þar gegnir Stofnun Vilhjálms Stefánssonar lykilhlutverki

Ljóst er að sú skýrsla sem verið hefur til umfjöllunar svarar ekki öllum þeim spurningum sem þarf til að bregðast við rekstrarvandanum þá og þegar og ekki er gerð nægilega vel grein fyrir því með hvaða hætti væri heppilegast að mæta honum.

á hverjum tíma liggi fyrir gögn sem nýtist til að leggja mat á fjárþörf heimilanna. Meiri hlutinn vill árétta að verkefnið er aðkallandi. Það verður ekki undan því vikist að bregðast við niðurstöðum skýrslunnar, ná utan um þennan vanda og í framhaldinu að ná fram samningum sem byggja á grundvölluðu mati á fjárþörf. Á næstu árum er fyrirhuguð veruleg uppbygging hjúkrunarheimila og gert er ráð fyrir að fjölga um allt að 640 ný rými á hjúkrunarheimilum en gangi þau áform eftir er rekstur 263 nýrra rýma samkvæmt framkvæmdaáætlun ekki að fullu fjármagnaður frá og með árinu 2023, eins og fjármálaáætlun kemur hér inn til þingsins. Til lengri tíma litið er hins vegar ljóst að mati meiri hlutans að við uppbyggingu þjónustu við eldra fólk þarf að horfa í æ ríkara mæli til annarra úrræða en hefðbundinna hjúkrunarrýma.

Samkomulag varð um mikilvæg verkefni sem aðilar hyggjast vinna að í sameiningu. Má þar nefna heildarendurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga og regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en einnig var ákveðið að skoða kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk, innheimtuþóknun útsvars og að vinna að endurmati á útgjöldum vegna hjúkrunarþjónustu og annarrar þjónustu við aldraðra. Það er starfshópur sem vinnur að þessum þáttum. Í tengslum við samkomulagið

hjá sveitarfélögunum og samsvarandi er gert ráð fyrir því að skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga aukist og verði um 73%. Þetta hlutfall var árið 2019 um 62%. Töluverður samdráttur var í fjárfestingum sveitarfélaga í fyrra en áætlanir fyrir árið 2021 bera hins vegar með sér áform um verulega aukningu. Sveitarfélögin hafa bent á þann möguleika að ríkisvaldið styðji betur við lánsfjármögnun sveitarfélaga með því markmiði að lækka vaxtagreiðslur þeirra.

Sjóðurinn nær ekki að fjármagna sig þannig með jafn hagkvæmum hætti og ríkissjóður. Meiri hlutinn beinir því til stjórnvalda að skoða til hlítar hvaða möguleikar eru til staðar til að lækka vaxtakjör sveitarfélaga. Nú ætla ég að gera grein fyrir þeim breytingum sem meiri hlutinn leggur til. Það er gerð ein breytingartillaga en meiri hlutinn bendir á að þessi áætlun einskorðast við veigameiri breytingar sem leiða af uppfærðri þjóðhagsspá. Það hefur óhjákvæmilega í för með sér að endurskoða þarf nokkra þætti þegar kemur að undirbúningi fjárlagafrumvarps næsta árs. Það á ekki síst við um framlög til framhaldsskóla- og háskólastigs vegna fjölgunar nemenda í tengslum við Covid-19 sem verða endurskoðuð komi í ljós að raunfjölgunin verði umfram það sem nú þegar er gert ráð fyrir í áætluninni.

auk verkefnisins Nám er tækifæri. Gert er ráð fyrir að 1,9 milljarðar af þessum fjárveitingum falli niður á næsta ári þegar áhrif heimsfaraldursins dvína. Mikil óvissa er þó um endanlegar nemendatölur sem liggja til grundvallar fjárveitingum og er ekki gerð tillaga um breytingu á áætluninni hér. Áréttað er að fjármögnun háskólakerfisins kemur til endurskoðunar í haust þegar dregið hefur verið úr óvissu um nemendafjölda. Fjárlög næsta árs og í kjölfarið næsta fjármálaáætlun, sem tekur til áranna 2023–2027, koma til með að byggja á þeim gögnum.

Breytingin miðast við að fjármagna rekstur þeirra nýju rýma sem framkvæmdaáætlunin um uppbyggingu hjúkrunarrýma miðar við. Samkvæmt henni yrðu tekin í notkun 152 ný rými árið 2023 og 111

sem eru birtar í sérstöku þingskjali. Undir nefndarálit meiri hlutans rita eftirtaldir þingmenn: Willum Þór Þórsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Haraldur Benediktsson, Páll Magnússon og Steinunn Þóra Árnadóttir.

og veikleikum í afkomu. Ráðið getur þess að veikleikar í afkomu hafi verið ljósir og illa hafi gengið að halda fjármálaáætlunum innan ramma stefnumiða, jafnvel í uppsveiflu.

Ég tek heils hugar undir með fjármálaráði og við höfum lagt okkur fram um að grípa þessar ábendingar fjármálaráðs. Ég er sammála fjármálaráði að því leytinu til og vona að við getum bætt úr á komandi árum almennt í fjárlagavinnu, í áætlunum, stefnuáætlunum og fjárlögum að því leyti að svigrúmið sé í stefnunni og festan í áætlunum. Það skal bara viðurkennast að það mátti lítið út af bregða þegar hér varð loðnubrestur tvö tímabil í röð og flugfélag fór á hausinn og það dró úr eftirspurn í ferðaþjónustu.

Nú er það þannig að dekkri horfur blasa við ef þær forsendur ganga ekki eftir. Það hefur hins vegar komið fram og kom fram á fundi fjárlaganefndar með fulltrúa frá ferðaþjónustunni

Þar eigum við ónýtta framleiðslugetu og framleiðslutæki og óhjákvæmilega verðum við að treysta á jákvæða framvindu bólusetninga og að viðspyrnan komi með komu ferðamanna, við verðum bara að treysta á það. Hvort það mun gerast nægilega hratt til þess að spár gangi eftir treysti ég mér ekki til að fullyrða hér, en viðspyrnan verður ekki eins kröftug.

Herra forseti. Stjórnarflokkarnir og ríkisstjórnin eru búin að samþykkja stefnu í öllum málasviðum og gerðu það í desember. Sú áætlun sem við ræðum hér er uppfærsla á tölum, en auðvitað eru á bak við þessar tölur fólk, sjúklingar, börn o.s.frv., þ.e. fólkið í landinu, þannig að þær skipta sannarlega máli og það þarf að máta þær yfir á málasviðin og það sem fram undan er. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur líklegt að flest ríki Vesturlanda nái að koma á jafnvægi í ríkisfjármálunum um miðjan áratuginn og ekki verði þörf á að hækka skatta á almenning eða skera niður opinber gjöld.

þetta verður jafnvægislist fram undan. Það er rétt að við samþykktum áætlun hér í desember. Hún byggir á stefnumörkun eins og þessi gerir. Hún byggir á sömu stefnumörkun málefnasviða. Þessi list

tekst okkur að vaxa út úr þessu þannig að við þurfum ekki að grípa til harkalegra ráðstafana. Það verður, og er ítrekað líka í greinargerð með þessari áætlun, að gerast í ljósi efnahagsframvindunnar.

34 milljarðar er mjög há tala og varla er hægt að komast hjá því að fara í slíkar aðgerðir án þess að snerta velferðarkerfið. Ég tek eftir því

Er hv. þingmaður sáttur við þessa stefnumörkun ríkisstjórnarinnar, sem hann styður,

en þó ekki það geyst að það skapi hér verðbólguþrýsting. Og talandi um kjaragliðnun þá kemur það niður á öllum og ekki síst okkar viðkvæmustu hópum. En þetta er sú tala sem við horfum til miðað við spár að þurfi að fara í til að stöðva skuldasöfnun og virkja fjármálareglur að nýju.

fjárlaganefnd erum búin að liggja yfir öllum þessum tölum og gögnum og umsögnum í langa tíð og erum að reyna að koma því frá okkur.

þekkingargreinar, velsældaráherslur, sex velsældaráherslur sem stýra ferðinni og koma inn á 30 málefnasvið af 35. Þar þurfum við að gera betur í framhaldinu þegar við erum í stefnumörkun, sem ég veit að hv. þingmaður hefur talað mikið um.

í þessa fjármálaáætlun. Er eðlilegt að stjórnsýslan og ríkisstjórnin geti einfaldlega ákveðið að sleppa því að koma fram með stefnumótun málefnasviða án þess að spyrja þingið?

Varðandi hina tæknilegu spurningu þá gæti ég verið mjög þurr á manninn varðandi málefnasviðin og sagt: Málefnasviðin eru í tillögugreininni, uppreiknuð, þannig að þegar við samþykkjum málið þá samþykkjum við stefnumótun málefnasviðanna sem er í greinargerð.

Ef ég man rétt varð 70 milljarða viðsnúningur samkvæmt ríkisreikningi 2019. Hefði ekki verið gott að eiga þá 70 milljarða núna en ekki verja því öllu í að þenja ríkið út?

þá blasti við vöntun á uppbyggingu innviða, ekki síst samgönguinnviða en fjölda margra annarra innviða, ekki síður félagslegra innviða. Það er rétt að ríkisstjórnin nýtti hverja einustu krónu sem sýnileg var í tekjuáætlunum í útgjöld og skildi mjög lítið svigrúm eftir. Það er það sem fjármálaráð hefur bent á allan tímann, að stefnufestan ætti að koma fram í fjármálaáætlun. Ég get verið alveg ærlegur með það að þetta þurfum við að bæta í áætlunargerð

Engu að síður gerir framreikningurinn í fjármálaáætluninni ráð fyrir því að atvinnuleysisstigið verði viðvarandi 4–5% undir lok tímabilsins. Það hlýtur að vera býsna alvarlegt að setja fram fjármálastefnu sem gerir ráð fyrir því að sú verði raunin. Það er sérstaklega merkilegt í ljósi þess að það hefur komið skýrt fram að sitjandi ríkisstjórn ætlar sér að sitja áfram. Það er fyrsti kostur, segja allir foringjar ríkisstjórnarflokkanna. Það er því ekki hægt að líta öðruvísi á en þannig að þessi fjármálastefna sé stefna

Við verðum að gera greinarmun á hagspá og stefnu og þetta er sannarlega ekki hluti af stefnu stjórnvalda og á aldrei að vera og má ekki vera.

dvelja við það. En þetta er, held ég, bara stóra verkefnið fram undan, okkar allra, að tryggja að ekki verði langtímaatvinnuleysi.

Ég held að við þurfum, þegar við ræðum almannatryggingar og tryggingakerfin okkar, sem hjálpa okkar viðkvæmustu hópum,

Það sem við höfum einblínt á þetta kjörtímabil er að reyna að hækka tekjur þeirra sem minnst hafa í þessu kerfi. Það vill svo til að þegar við hækkum frítekjumörk þá fer mikið af fjármagninu til þeirra sem hafa hærri tekjur. Það viljum við ekki. Við viljum jafna stöðuna og hjálpa þeim sem minnst hafa.

vegna þess að þessi sárafátækasti hópur, okkar minnstu bræður og systur, er í stórkostlegum vandræðum. Það liggur þá í hlutarins eðli að spyrja hv. þingmann: Hvers vegna í ósköpunum er ekki gert ráð fyrir því í fimm ára fjármálaáætlun, sem hv. þingmaður kom inn á áðan, að taka utan um og hjálpa betur okkar minnstu bræðrum og systrum?

allt þetta kjörtímabil hefur fjárlaganefnd alltaf horft til þessara hópa og reynt að styðja við þar sem hægt er.

45% og 36% eftir þessum tveimur sviðum sem aðallega falla hér undir. Við þurfum að tryggja að þessi auknu framlög og allir þessir miklu fjármunir renni til þeirra sem eiga að fá þá svo að við tryggjum það að lægstu hóparnir geti dregið fram lífið á þessum fjárhæðum sem við erum að beina til þeirra. Það er verkefnið. Þetta eru miklar fjárhæðir.

1. minni hluti, sem er fulltrúi Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd, bjóst við að í fjármálaáætlun þeirri sem við ræðum hér gripi ríkisstjórnin tækifærið til að segja frá því hvernig hún vildi nýta betri afkomu en búist var við, með fyrstu áætlunum um kostnað vegna kórónuveirufaraldursins, til að bæta heilbrigðiskerfið og mæta fólki og þeim landsvæðum sem verst verða úti í heimsfaraldrinum með sértækum aðgerðum. Stjórnarflokkarnir segðu hvernig þau vildu vinna gegn vaxandi ójöfnuði og styðja hópana sem samkvæmt nýlegri könnun BSRB og ASÍ líða efnislegan skort. En svo er ekki. Ekki er gert ráð fyrir að bætur almannatrygginga eða atvinnuleysistrygginga, vaxtabætur, húsnæðisbætur, barnabætur eða fæðingarorlofsgreiðslur, hækki til samræmis við laun. Með því er ríkisstjórnin að taka pólitíska ákvörðun um að auka ójöfnuð í landinu. Það er stefnan, skráð og nú þegar samþykkt, ef þau verða aftur saman í ríkisstjórn að loknum kosningum. Framtíðarsýnin er sú að afkomubatinn verði nýttur til að ná fyrr niður skuldastöðunni, skuldastöðu sem er þó lág fyrir í öllum alþjóðlegum samanburði. Ríkisstjórnin leggur ofuráherslu á að miða við ákveðið skuldahlutfall árið 2025 með tilheyrandi niðurskurði á ríkisútgjöldum. Auk þessarar fjármálareglu sem ríkisstjórnin hefur sett sér sjálf, um skuldahlutfall ríkissjóðs miðað við verga landsframleiðslu, eiga fjármálareglur laga um opinber fjármál að taka gildi árið 2026. Öll önnur ríki sem við viljum bera okkur saman við hafa vikið fjármálareglum til hliðar nú á óvissutímum og hafa ekki sett sér nýjar líkt og ríkisstjórnin íslenska hefur gert í efnahagslægðinni. Fjármálaráð, sem hefur það lögbundna hlutverk að skrifa álitsgerð um fjármálaáætlanir sem ríkisstjórnir leggja fram, hefur uppi varnaðarorð um þetta í álitsgerð sinni um fjármálaáætlunina fyrir árin 2022–2026. Ráðið bendir réttilega á að bæði afkomureglan og skuldalækkunarreglan í lögum um opinber fjármál geti orðið stór biti að kyngja eftir viðlíka efnahagshremmingar og nú er tekist á við. Skuldalækkunin verði mest íþyngjandi á fyrsta ári skuldalækkunarinnar á sama tíma og enn gæti áhrifa faraldursins í efnahagslífinu og töluverðs atvinnuleysis. Og þrátt fyrir stöðvun vaxtar skuldahlutfallsins árið 2025 verður afkoman engu að síður neikvæð um 1,5% af vergri landsframleiðslu það ár og einnig árið 2026. Þannig sé fyrirséð að afkomureglan í lögunum verði íþyngjandi við gildistöku hennar á nýjan leik. Fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir að niðurskurður og skattahækkanir hefjist árið 2023, þegar spáð er 6–7% atvinnuleysi. Ábyrga leiðin, leiðin sem við í Samfylkingunni viljum fara, snýst um að beita ekki of hörðum aðgerðum of snemma. Við viljum veita svigrúm og skapa frið um hvernig eigi að skipta tekjum og afla þeirra, dreifa byrðunum sem koma mjög ójafnt niður og allir sjá hverjir bera, þó að stjórnarflokkarnir vilji loka augunum fyrir því. Þegar skuldastaða er metin þarf að hafa í huga samspil fjármagnskostnaðar og hagvaxtar. Á meðan fjármagnskostnaður er lægri en hagvöxturinn er engin ástæða til að grípa til harkalegra aðgerða til að ná niður skuldastöðunni. Skuldir má greiða niður á lengri tíma en ríkisstjórnin gerir ráð fyrir í áætlun sinni. Fjármálaráð bendir á að fyrir Covid hafi fjármálaáætlanir sýnt svigrúm til nýrra verkefna upp á um 2% af landsframleiðslu á ári. Nú boðar ríkisstjórnin aðgerðir frá árinu 2023 sem ná yfir allt þetta svigrúm. Og þegar fjármálareglurnar koma líka til framkvæmda árið 2026 kalla þær á enn frekari niðurskurð á ríkisútgjöldum. Mikilvægir innviðir munu líða fyrir slíka hagstjórn í langan tíma með tilheyrandi kostnaði. Innviðaskuldir munu hlaðast upp ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ná fram að ganga, hvort sem er í vega- og flutningskerfum eða í heilbrigðis- og velferðarkerfinu. Tímabilið 2010–2020

Styrking krónunnar hægði á vextinum þegar leið á tímabilið. Nú þegar treyst er á vöxt ferðaþjónustunnar að nýju til að koma okkur upp úr efnahagslægðinni er ekki hægt að reikna með svo veikri krónu og var eftir bankahrunið 2008. Sá meðbyr með greininni er ekki lengur til staðar. Mikil fjölgun ferðamanna á vinsælum ferðamannastöðum, án þess að nægjanleg innviðauppbygging í greininni færi fram samhliða fjölguninni, varð til þess að góð upplifun ferðamanna fór dvínandi og hækkun gengis krónunnar minnkaði hagnað fyrirtækja í ferðaþjónustu. Nauðsynlegt er að stefnumótun um enduruppbyggingu greinarinnar í kjölfar heimsfaraldursins verði gerð út frá sjálfbærni og loftslagsviðmiðum. Fjármálaráð, líkt og svo margir aðrir, bendir á að varasamt sé að treysta um of á endurreisn hagkerfisins byggða á hröðum vexti í einni atvinnugrein. Líklegt sé að gengið styrkist þegar ferðamönnum fjölgar vegna þess að miklum gjaldeyri verði skipt í krónur. Að öðru óbreyttu vinnur sterkara raungengi gegn hraðri viðspyrnu útflutningsgreina. Þó mikilvægt sé að huga að lausn á efnahagsvanda til skamms tíma þá sé verkefnið til lengri tíma að skapa umgjörð og búa til hvata sem leiða til aukinnar framleiðni í hagkerfinu. Finna verður út úr því hvernig hægt er að gera ferðaþjónustuna sjálfbærari til lengri tíma. Sjávarútvegur og ferðaþjónusta gefa útflutningstekjur sem byggjast á takmörkuðum auðlindum, náttúru Íslands og gjöfulum fiskimiðum. Við hlið þeirra greina þarf að byggja undir atvinnugreinar sem búa til verðmæti í meira mæli með hugviti fólks. Því ættu stjórnvöld að kalla að borðinu verkalýðsfélög og samtök atvinnurekenda til að vinna saman að slíkum breytingum á íslensku atvinnulífi. Stefnumótunin sem stjórnvöld verða að ráðast í til að stuðla að fleiri góðum störfum og hagvexti er um atvinnustefnu, menntastefnu og skattastefnu. Stjórnvöld verða að sýna fyrirhyggju í þessum efnum, verja hag almennings og læra af mistökum fortíðar. Kostnaðurinn af Covid-kreppunni verður minni til langs tíma ef ríkið stígur inn með miklu myndarlegri hætti en áætlað er. Það þarf að gera með fjölbreyttum vinnumarkaðsaðgerðum og fjárfestingum. Nýta ætti slakann í hagkerfinu og vinna gegn atvinnuleysinu, renna fleiri stoðum undir atvinnulífið, verja velferðina og mæta tekjufalli fólks meðan það er á milli starfa. Veita ætti ungu fólki tækifæri til að nýta menntun sína hér á landi. Ríkisstjórnin vill frekar festa sig í ákveðinni skuldatölu undir lok tímabilsins og tekur áhættuna á því um leið að efnahagslífið nái ekki nægilegri fótfestu og við taki lengri og dýpri efnahagslægð. Það þarf að taka utan um atvinnuleitendur og fjölskyldur þeirra með sanngjarnari hækkun bóta, lengra bótatímabili og kraftmiklum vinnumarkaðsúrræðum. máli skiptir að við tökum fast utan um þær aðstæður sem nú eru uppi, ekki bara vegna þess að það er mikilvægt fyrir kjör og heilsu fólks heldur er það líka mikilvægt fyrir efnahag landsins. Það þarf að skapa störf, fjárfesta í innviðum og uppbyggingu, hlúa að barnafjölskyldum og vinna markvisst gegn ójöfnuði. Samkvæmt hagspá Hagstofunnar verða um 10.000 manns atvinnulausir eftir fimm sem er langt umfram meðaltal síðustu áratuga. Þetta er einmitt nefnt í fjármálaáætluninni þó að ekki sé talað um nýjar aðgerðir eða fleiri fjárfestingarverkefni eða nokkuð annað til að mæta vandanum. Hins vegar er fjallað um kerfislægan vanda, sem kallaður er svo í textanum, undirliggjandi vanda sem felist í verulegri hækkun launastigs umfram framleiðsluaukningu og geti leitt af sér hærra langtímaatvinnuleysi en við höfum áður átt að venjast. Fjárfestingum í menntun, innviðum, rannsóknum og þróun er ætlað að styðja við framleiðniaukningu en með henni geti hagkerfið staðið undir hærri launasetningu en annars, eins og það er orðað í áætluninni. Þetta er allt satt og rétt, en hvernig bregst ríkisstjórnin við? Fjárframlög til nýsköpunar voru aukin í ár og hækka lítillega samkvæmt áætluninni á næsta ári en strax tveimur árum seinna hafa framlögin lækkað um 26% og lækka um 34% á fimm Fjármagn til opinbera hluta nýsköpunar hefur farið lækkandi undanfarin ár eins og lesa má um í umsögnum um lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um niðurlagningu á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Kallað er eftir auknu fjármagni til nýsköpunar og það tekur fleiri ár en tvö að uppfylla þær kröfur og þær þarfir. Lausnin á framleiðnivandanum er að renna fleiri stoðum undir atvinnulífið sem eru til þess fallnar að auka framleiðni. Lausnin er ekki sú að kalla eftir og greiða fyrir óheftum vexti í atvinnugreinum sem skila lítilli framleiðniaukningu og standa ekki undir góðum kjörum í landinu.

skilur sú sem hér stendur í þessu samhengi á þann veg að finna þurfi leiðir til að koma í veg fyrir launahækkanir lágra launa, svo sem víða eru í þjónustustörfum sem unnin eru af konum, ungu fólki og innflytjendum. Fjölbreyttar og arðbærar fjárfestingar eru undirstaða aukinnar verðmætasköpunar og aukin innviðafjárfesting mun gegna stóru hlutverki í að koma okkur upp úr atvinnukreppunni. Fjárfesting í innviðum hefur verið of lítil á síðustu árum og það mun bitna á okkur öllum til lengri tíma ef ekki verður bætt úr. Í nýrri skýrslu Samtaka iðnaðarins kemur fram

Til þess að ástand innviða geti talist gott verður að setja enn meiri kraft í opinbera fjárfestingu í innviðum og þörf er á 420 milljarða kr. fjárfestingu til að koma þeim í viðunandi horf, líkt og segir í skýrslunni. Ekki tekst að halda við eðlilega viðhaldsþörf gangi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eftir. Þannig erum við í raun að horfa fram á samdrátt í opinberri fjárfestingu þrátt fyrir mjög umfangsmiklar fjárfestingar Reykjavíkurborgar. Ef fram heldur sem horfir komumst við of seint af stað. Sveitarfélög víða um land sem treyst hafa á ferðaþjónustuna búa við kröpp kjör. Þar er mjög takmarkað svigrúm til fjárfestinga og það mun bitna á þessum viðkvæmu svæðum núna strax og einnig til lengri tíma. Ríkisstjórnin hefur ekki beint sérstökum stuðningi til þessara sveitarfélaga til að mæta tekjufalli þeirra og ákalli um aukna félagsþjónustu og það gerir þeim mun erfiðara að ráðast í umfangsmiklar fjárfestingar. Síðasta haust þegar fjármálaáætlun var lögð fram lá fyrir að það stefndi í samdrátt í fjárfestingu hjá sveitarfélögunum og boðaðar framkvæmdir Vegagerðarinnar minnka um 7 milljarða kr. milli ára. Á útboðsþingi Samtaka iðnaðarins 2021 kom fram að framkvæmdir urðu færri en gert var ráð fyrir. Í þessari kreppu þurfum við að dreifa fjármagninu á rétta staði. Fjármunirnir verða að leita í þá uppbyggingu sem skiptir máli og er arðbær til lengri tíma. Fjármunir verða að komast til þess fólks sem lendir í áfallinu núna og í innviðafjárfestingar sem styðja við atvinnulífið. Við vitum að þær fjárfestingar gagnast flestar körlum á framkvæmdatíma. Um 85% þeirra starfa sem skapast við framkvæmd fjárfestingarátaks ríkisstjórnarinnar eru karlastörf. Það er nauðsynlegt að ráðast einnig í fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og velferðarkerfinu þar sem eru hefðbundin kvennastörf og mikil mannekla. Við eigum að fjölga hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og fólki í umönnunarstörfum með öllum ráðum. Þetta er framlínufólkið okkar og er undir miklu álagi nú um stundir og atvinnuleysi er mikið meðal kvenna. Þar er mikill og verðmætur kraftur ónýttur og samfélaginu öllu til heilla að nýta hann strax því hans er þörf Nýleg rannsókn sem gerð var í sjö aðildarríkjum OECD sýnir að fjárfestingar í umönnun og velferð, svo sem öldrunarþjónustu, heilbrigðiskerfi og leikskólum, séu ekki síður árangursríkar og jafnvel vænlegri til árangurs en fjárfesting í starfsgreinum þar sem meiri hluti starfsmanna eru karlar, svo sem í opinberum framkvæmdum eða í byggingariðnaði.

Það staðfestir því miður að menntastefnan sem nýlega var samþykkt er bara falleg orð á blaði og mun ekki skipta sköpum fyrir menntakerfið. Sennilega hefur þó sjaldan verið mikilvægara efla menntakerfið en einmitt nú, bæði til að styrkja ungt fólk sem er án atvinnu, en einnig til að búa okkur öll undir fjórðu iðnbyltinguna og allar þær breytingar á störfum og starfsumhverfi sem henni fylgja. Forseti. Ef Samfylkingin hefði lagt fram fjármálaáætlun til næstu fimm ára hefði forgangsröðun verið önnur en birtist í áætlun núverandi ríkisstjórnar. 1. minni hluti leggur til nokkrar afar mikilvægar breytingartillögur sem lúta að kjörum og velferð barna, eldra fólks og öryrkja, loftslagsmálum, almennri löggæslu og styrkari umgjörð skattheimtu og samkeppnismála. Einnig er lögð til fjármögnun átaks til að vinna á biðlistum sem hafa vaxið umtalsvert vegna Covid. Sérstaklega þarf að vinna að biðlistum skurðaðgerða og geðheilbrigðisþjónustu við börn. Þingflokkur Samfylkingarinnar hefur ítrekað lagt fram frumvörp um réttláta hækkun lífeyris almannatrygginga, sem ekki hafa hlotið náð fyrir augum stjórnarflokkanna. Frítekjumark vegna launatekna öryrkja hefur haldist óbreytt frá 1. júlí 2009 og ætti með réttu að vera tvöfalt hærra í dag, hefði það fylgt launavísitölu. Þetta eitt og sér dregur úr virkni öryrkja sem annars gætu unnið meira á góðum dögum. Þarna er líka mikill og verðmætur starfskraftur ónýttur. Hætta á fátækt og fjárhagsþrengingum er mest meðal örorkulífeyrisþega og flókin skerðingarákvæði kerfisins ýta undir þá hættu. Hjálparstofnanir hafa á síðustu mánuðum orðið varar við mikla aukningu matarúthlutana. Flestir sem leita til þeirra eru öryrkjar, langveikar, einstæðar mæður og atvinnulaust fólk. Ójöfnuður vex vegna atvinnuleysis, en einnig vegna þess að ellilífeyrir og örorkulífeyrir hækka ekki í takti við lægstu laun. Þannig er fjölmennum hópum haldið í fátæktargildru. Það verður að minnka kjaragliðnun undangenginna ára og hækka elli- og örorkulífeyri. Fólk sem ekki hefur tækifæri til að afla sér atvinnutekna hefur sumt engin lífeyrisréttindi, engar fjármagnstekjur og treystir algerlega á almannatryggingakerfið. Eina uppfærslan í fjármálaáætluninni fyrir kjör öryrkja og þá sem eldri eru er vegna fjölda þeirra en ekki til þess að bæta kjörin og 1. minni hluti fær ekki betur sé en að gert sé ráð fyrir fjölgun í fjármálaáætluninni sem er undir áætlun Hagstofunnar. Engin skref eru áformuð um að bæta kjör þeirra sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar. Fólkið sem treystir á greiðslur Tryggingastofnunar til að lifa á fær allt of lágar greiðslur og hækkanir hafa ekki haldið í við lífskjarasamninga. Kjaragliðnun miðað við lágmarkstekjutryggingu er því umtalsverð. Munurinn nú á lágmarkstekjutryggingu og ellilífeyri er 85.000 kr. á mánuði. Við ætlum að gera breytingar á þessu á næsta kjörtímabili komumst við jafnaðarmenn í aðstöðu til þess eftir kosningar. Við leggjum til að elli- og örorkulífeyrir hækki til samræmis við hækkun lægstu launa og miðum kostnaðinn við útreikninga sem fram koma í nýlegri skýrslu Eflingar, verið að kynna í dag. Einnig leggjum við til að frítekjumark vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum fari í skrefum upp í 100.000 kr. á mánuði úr 25.000 Frítekjumark vegna atvinnutekna bæði öryrkja og ellilífeyrisþega verði hækkað að lágmarkstekjutryggingu hverju sinni. Þessar breytingar taki gildi í fjórum skrefum og það fyrsta verði tekið á árinu 2022. Þegar þær eru að fullu komnar til framkvæmda kosta þær um 30 milljarða kr. á ári en í því dæmi má gera ráð fyrir að 25% renni aftur til ríkissjóðs í formi skatta. Með hækkandi lífaldri Íslendinga er mikilvægt að skýra strax markmið um áhyggjulaust líf og ævikvöld, bæði með betri heilbrigðisþjónustu og hærri lífeyri. Hópurinn sem treystir á þessar greiðslur er stór og óásættanlegt fyrir ríkt samfélag að fólki sé ætlað að búa við fátækt. Forseti. Stefna um barnvænt samfélag og leiðir til að uppfylla barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, líkt og lögbundið er, þarf að vera að fullu fjármögnuð. Alþingi Íslendinga þarf að sjá til þess að svo sé. Eitt af því sem verður að fjármagna að fullu er að vinna á biðlistum eftir þjónustu við börn, hvort sem er vegna greiningar eða úrræða. Varnir gegn hvers kyns ofbeldi og vanrækslu barna verður að styrkja og stjórnvöld mega aldrei setja börn í hættulegar aðstæður, hvort sem er innan lands eða með því að senda þau úr landi. Því fer fjarri að barnafjölskyldur á Íslandi fái jafn mikinn og góðan stuðning og tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Ungt fólk með meðallaun fær engar barnabætur. Barnabæturnar eru ekki fyrir þeirra börn, að fólkið velti hverri krónu og aldrei sé afgangur um mánaðamót sama hve margir yfirvinnutímar séu unnir. Um leið og foreldrarnir vinna meira til að geta veitt börnum sínum þokkalegt húsnæði, klæði, fæði og tómstundir fá börnin lítinn tíma með foreldrum sínum og streitan við að skutla og sækja inn á milli vinnutarna tekur sinn toll. Samkvæmt stefnu ríkisstjórnarinnar fá aðeins þær fjölskyldur sem eru með tekjur undir lágmarkstekjutryggingu óskertar barnabætur. Barnabæturnar hér á landi byrja að skerðast um leið og launin hafa náð 351.000 kr. á mánuði. Þegar mánaðarlaunin eru rétt rúmlega 600.000 kr. á mánuði koma engar barnabætur og hafa minnkað verulega að því marki vegna grimmra tekjuskerðinga sem eru afleiðing af stefnu núverandi ríkisstjórnar. Barnabætur eru greiddar út fjórum sinnum á ári. Fyrsta breytingin sem augljóslega þarf að gera er að greiða barnabætur út mánaðarlega til að lágmarka kostnað, m.a. vegna yfirdráttar á bankareikningum, og tryggja þar með að greiðslurnar verði eðlilegur partur af mánaðarlegum rekstri heimilisins. Ef jafn háar barnabætur og nú

Ef Ísland á að vera barnvænt samfélag, líkt og við jafnaðarmenn ætlum okkur eftir næstu kosningar, verður að styðja við fleiri barnafjölskyldur. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru barnabætur ekki tekjutengdar en í Danmörku hefjast skerðingar við háar tekjur. Tekjutengingin er í hinum norrænu ríkjunum í gegnum tekjuskattskerfið. Hugsunin er sú að með barnabótum séu kjör þeirra sem eru með börn á framfæri jöfnuð við kjör þeirra sem eru ekki með börn á framfæri, en tekjuhæstu einstaklingarnir greiða hins vegar hærri tekjuskatta en hinir. Við í Samfylkingunni – Jafnaðarmannaflokki Íslands viljum taka örugg skref að barnvænu samfélagi. Fyrsta skrefið við fjárhagslegan stuðning við barnafjölskyldur á næsta kjörtímabili yrði að barnafjölskyldur þar sem foreldrar sem eru með 600.000 kr. á mánuði eða minna fái óskertar barnabætur. Þegar það markmið er komið til framkvæmda hafa útgjöld vegna barnabóta farið úr 13 milljörðum kr. á ári í 22,2 milljarða Hækkun barnabóta verði í okkar áætlun í fjórum skrefum. Í fyrsta skrefi árið 2022 verði miðað við að óskertar barnabætur fáist við 450.000 kr. á mánuði, 500.000 kr. árið 2023, 550.000 kr. árið 2024 og loks 600.000 kr. árið 2025. Kostnaðurinn við þessar aðgerðir skilar sér margfalt til baka með betri líðan barna og aukinni hagsæld. Forseti. Lög um almennar íbúðir voru samþykkt sumarið 2016. Íbúðakerfið er tilraun til að Íbúðakerfið er tilraun til að endurreisa vísi að félagslega húsnæðiskerfinu sem var aflagt undir lok síðustu aldar með þeim afleiðingum að félagslegum íbúðum fækkaði um helming milli áranna 1998 og 2017. Í því sambandi er vert að minnast lengstu ræðu sem haldin hefur verið á Alþingi. Hana flutti Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrum forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, til að mótmæla niðurlagningu félagslega íbúðakerfisins, 14. maí árið 1998. Markmið laganna um almennar íbúðir er að bæta húsnæðisöryggi þeirra sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði.

Fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar áætlar nú að um 3.200 íbúðir verði byggðar á árunum 2016–2022. Stór hluti þessarar uppbyggingar er á vegum Bjargs íbúðafélags, sem var stofnað af ASÍ og BSRB fyrir nokkrum árum síðan, og Bríetar, leigufélags Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem eru rekin án hagnaðarmarkmiða. Íbúðakerfið er fjármagnað þannig að ríkið veitir stofnframlag sem nemur 18% af stofnvirði almennra íbúða. Stofnvirði er kostnaðarverð íbúðarinnar, sama hvort það er við byggingu hennar eða vegna kaupa á henni. Reykjavík hefur byggt langflestar íbúðir í almenna íbúðakerfinu fyrir lágtekjufólk, námsmenn, öryrkja og fatlaða og aðra sem eru í vandræðum með að taka þátt í almennum íbúðamarkaði. Um 73% umfangsins er í Reykjavík. Það sveitarfélag sem kemst næst höfuðborginni í uppbyggingu almennra íbúða er Hafnarfjörður. Þar hafa verið veitt framlög fyrir 204 íbúðum, eða 8% allra framlaga úr ríkissjóði. Íbúar Hafnarfjarðar eru 8% landsmanna. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu standa þessum tveimur langt að baki í uppbyggingu á almenna íbúðakerfinu. Í Kópavogi, þar sem rúmlega 10% landsmanna búa, hafa verið veitt framlög vegna 58 íbúða, íbúða, eða 2,2% heildarfjöldans. Á Seltjarnarnesi, þar sem 1,2% landsmanna búa, eru sex íbúðir sem falla undir almenna íbúðakerfið annaðhvort tilbúnar eða í byggingu og í Garðabæ, þar sem 5% landsmanna býr, eru þær 25, eða 1% heildarfjöldans. Í Mosfellsbæ hafa tvær íbúðir verið keyptar fyrir öryrkja eða fatlaða sem passa inn í almenna íbúðakerfið. Á Akureyri, þar sem 5,2% landsmanna búa, eru íbúðirnar 67 talsins, eða 2,6% alls almenna íbúðakerfisins. Í Reykjanesbæ hafa ellefu slíkar íbúðir verið byggðar eða keyptar og í Árborg 37. Hér er vitnað í samantekt Kjarnans um uppbyggingu almenna íbúðakerfisins frá 6. Það þarf að styrkja almenna íbúðakerfið verulega og halda áfram að byggja óhagnaðardrifnar leiguíbúðir um allt land. Meginmarkmið almenna íbúðakerfisins er aukið framboð leiguhúsnæðis og að húsnæðiskostnaður fólks verði í samræmi við greiðslugetu. Við í Samfylkingunni leggjum til að á árunum 2022–2026 verði byggðar 3.000 íbúðir í almenna íbúðakerfinu og

Því þarf að bæta 2 milljörðum kr. við fjármálaáætlun áranna 2023–2026. Húsnæðisbætur eru almennur stuðningur við leigjendur sem áður var veittur í formi húsaleigubóta. Bæturnar eru mánaðarlegar greiðslur sem miðast við fjölda heimilismanna að teknu tilliti til tekna, eigna og greiðsluþátttöku í húsnæðiskostnaði. Nú fá þau heimili húsnæðisbætur frá ríkinu þar sem fjöldi heimilisfólks er samtals um 31.000. Sérstakur húsnæðisstuðningur við leigjendur sem heyra undir félagsþjónustu sveitarfélaga er greiddur af sveitarfélögunum. Sveitarfélög hafa farið fram á breytingar á þessu og að kerfin verði sameinuð. Vaxtabætur eru tekju- og eignatengdar bætur til þeirra sem greiða vaxtagjöld af lánum vegna eigin húsnæðis. Viðmiðunarupphæðir vegna vaxtabóta leiða til þess að þær ganga að mestu til þeirra sem ekki þurfa á þeim að halda. Við leggjum til hækkun á húsnæðisbótum til leigjenda og breytingu á viðmiðum vaxtabótakerfisins þannig að greiðslurnar nýtist betur fólki undir meðallaunum. Milljarður á ári yrði lagður til lagfæringar og samræmingar á húsnæðisbótakerfunum.

Landspítalann hefði annars þurft að skera niður um 4,3 milljarða kr. En það er hins vegar ekki orð um þetta samkomulag í fjármálaáætluninni sem við ræðum hér

yrði ekki til þess að skerða þjónustu við sjúklinga. Ekkert er hins vegar um þetta að finna í fjármálaáætluninni enda nokkuð ljóst að áætlaðar fjárveitingar til Landspítalans duga ekki og því stefnir enn í hallarekstur. Vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins hafa biðlistar eftir nauðsynlegum aðgerðum lengst. Biðtími eftir geðheilbrigðisþjónustu hefur einnig lengst bæði hjá börnum og fullorðnum. Bregðast verður við því að heilsugæslur geti ekki veitt öllum íbúum heilbrigðisþjónustu svo vel sé. Samkvæmt minnisblaði Landspítalans til heilbrigðisráðuneytis frá því í febrúar sl. hafa biðlistar eftir sérfræðiþjónustu og skurðaðgerðum lengst á milli áranna 2020 og 2021. Flestir bíða eftir skurðaðgerðum á augasteini, liðskiptum á hné, liðskiptum á mjöðm og brennsluaðgerð á hjarta. Alls bíða 3.625 einstaklingar eftir skurðaðgerð en kórónuveirufaraldurinn hefur haft mismikil áhrif á biðtíma eftir tegundum skurðaðgerða. Augljóslega verður að vinna á þessum biðlistum hratt og vel og áætla til þess fjármagn.

Við leggjum til að 500 milljónir kr. verði veittar á ári út áætlunartímann til að bregðast við þessum alvarlega vanda. Brýnt er að bregðast við vanda heilbrigðisstofnana á vaxtarsvæðum. Fjármagn til heilbrigðisstofnana hefur ekki fylgt í kjölfar fjölgunar Það hefur orðið til þess að íbúar þessara svæða hafa liðið fyrir ástandið. Þar við bætist álag á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vegna 25% atvinnuleysis á svæðinu. Að bæta úr þessari stöðu þolir enga bið. Við leggjum til að einn milljarður króna verði veittur á ári til þessara stofnana á næstu fimm árum til að bregðast við þessum sértæka vanda. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál

Rannsóknir benda til þess að næstu fimm til tíu ár skipti sköpum fyrir mannkynið og vistkerfi jarðar. Ríkustu 10% heimsbyggðarinnar eru ábyrg fyrir helmingnum af allri losun gróðurhúsalofttegunda en afleiðingar þessarar losunar koma harðast niður á fátækustu þjóðum heims. Þannig er baráttan gegn hamfarahlýnun óaðskiljanleg baráttunni gegn ójöfnuði á heimsvísu og ábyrgð ríkra þjóða mikil. Losun Íslendinga er aðeins brotabrot af útblæstri á heimsvísu en dæmin sanna að smáríki geta haft afgerandi áhrif með því að taka frumkvæði, sýna gott fordæmi og beita sér fyrir breytingum á alþjóðavettvangi. OECD ætlar að til þess að halda hnattrænni hlýnun innan 2,0°C þurfi árlegar fjárfestingar að nema því sem samsvarar 6% af landsframleiðslu heimsins, annars vegar 4,0% vegna samgönguinnviða og annara innviða og hins vegar 2,0% vegna orkuvinnslu og orkunýtingar. Loftslagsváin er hnattræn áskorun sem Ísland er í kjörstöðu til þess að leiða með góðu fordæmi en ekki síður með hugvit og lausnir að vopni. Vinnan gegn loftslagsvá af mannavöldum er eitt stærsta sameiginlega verkefni mannkyns. Allir þurfa að leggja þar sitt af mörkum og framlög íslenska ríkisins þurfa að duga fyrir metnaðarfyllri markmiðum en núverandi stjórnvöld setja Markaðsöflin munu ekki leysa loftslagsvandann upp á eigin spýtur. Þetta gildir jafnt um aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og aðgerðir til að binda og farga kolefni. Til að Ísland geti dregið með markvissum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda og náð settum markmiðum með grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka stórt frumkvæði í formi loftslagsvænna fjárfestinga og vísa veginn fyrir einkageirann. Engin samfélagssátt næst um hröð orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema velferðarsjónarmið séu höfð að leiðarljósi og tryggt sé að kostnaður falli ekki á herðar tekjulægri hópa eða íbúa í dreifðum byggðum umfram aðra. Samkvæmt rannsókn sem unnin var af hópi hagfræðinga fyrir Oxford Smith School of Enterprise

eru fjárfestingar í grænni nýsköpun og þróun og uppbygging innviða og flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku á meðal þeirra efnahagslegu örvunaraðgerða sem hafa mikil margfeldisáhrif og eru þannig ákjósanlegar á krepputímum.

þar sem áhersla fjármagnsins yrði sett í að flýta orkuskiptum með niðurgreiðslum og skattafslætti vegna loftslagsvænni bifreiða, bæta almenningssamgöngur, styrkja hringrásarhagkerfið, græna matvælaframleiðslu og fullvinnslu á loftslagsvænum matvælum, gera breytingar á styrkjaumhverfi landbúnaðarins til að styðja betur við grænmetisframleiðslu og stuðningur við að gera íslenska stjórnsýslu græna. Auk aukningar til loftslagsmála um 5 milljarða kr. á ári 2023–2026

að kolefnisgjald verði hækkað í takt við meðmæli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og OECD, samhliða auknum styrkveitingum og lánum á hagstæðum kjörum til grænna orkuskipta í mengandi iðnaði. Við leggjum til að stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður í eigu hins opinbera sem styðji við loftslagsvæna atvinnuuppbyggingu og grænan hátækniiðnað. Ríkið leggi sjóðnum til 5 milljarða kr. í hlutafé árið 2022. Sjóðurinn leiti eftir samstarfi við einkafjárfesta, taki mið af aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og stefnu Vísinda- og tækniráðs í allri sinni starfsemi.

gera það auðveldara og ákjósanlegra að ferðast milli landshluta með strætisvagni. Við leggjum til hærri framlög til Tækniþróunarsjóðs, Rannsóknasjóðs og Innviðasjóðs og að úrræðið Stuðnings-Kría verði fjármagnað þannig að ekki þurfi að skerða mótframlagslán til nýsköpunarfyrirtækja í rekstrarvanda.

sem talið er að séu sviknir undan skatti á hverju ári. Til þess að það megi verða þurfum við að efla skatteftirlitið. Við þurfum líka að efla Samkeppniseftirlitið og sérstaklega núna á þessum óvissutímum sem eru í okkar stóru atvinnugrein, ferðaþjónustu. Þar blasir við að samrunar verða og hætta á einokun og aðgerðum sem koma niður á hag almennings. Það er nauðsynlegt að endurskoða skattkerfið og nýta sem best hlutverk þess til að afla tekna og til þess að styrkja velferðarkerfið en einnig til að auka jöfnuð hér í landinu. Við í Samfylkingunni nefnum í nefndarálitinu nokkur atriði sem eru í okkar stefnu. Við viljum hærri auðlegðarskatt sem er augljóst að við verðum að breyta. Það hefur verið sagt að veiðigjöldin séu svipuð að upphæð og tóbaksgjaldið. Það gengur auðvitað ekki og það sér hver maður að við verðum að hækka veiðigjaldið og taka til í þeim ranni. Við höfum talað um þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt og stóreignaskatt og bætt skatteftirlit og auðvitað græna skatta til að standa undir loftslagsmálunum öllum. Forseti. Samfylkingin leggur til breytingar á fjármálaáætlun 2022–2026 sem nemur aukningu á útgjöldum frá 3,1% árið 2022 til 5,5% árið 2026 og réttlátri tekjuöflun sem jafnframt stuðlar að jöfnuði. Margar tillagnanna munu draga úr kostnaði til lengri tíma. Tillögur Samfylkingarinnar eru allar til að fjölga störfum, auka græna verðmætasköpun, bæta heilsu og öryggi fólksins í landinu og til að bæta kjör barnafólks og þeirra hópa sem verst eru settir í samfélaginu. Með fjármálaáætlun til næstu fimm ára hefur ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstrihreyfingarinnar markað sér stefnu fyrir næsta kjörtímabil. Ríkisstjórnin hefur sýnt á spilin

smeykur við að aðlögunin sem boðuð er hér sé of hröð. Aðlögunin er annaðhvort á útgjaldahlið eða tekjuhlið og þýðir þá hærri skatta.

Þær verða ekki framkvæmdar nema ríkið stígi fastar inn. Þessi milljarður á ári, sem settur er inn aukalega

Það hafa margir bent á að þjóðir heims hafi gripið til alls konar ráðstafana og brugðist hratt við út af heimsfaraldrinum.

alls staðar í heiminum, að draga úr ójöfnuði með öllum ráðum. Blessunarlega eru flestir framámenn, stjórnmálaleiðtogar, hagfræðingar, fræðaheimurinn, farnir að tala í þá átt. Ég ætla að draga aðeins fram heildarmyndina varðandi það jafnvægi sem við þurfum að ná á þá efnahagsframvindu sem við horfum til hér út frá spám, að stöðva skuldasöfnun frá og með 2023 og virkja fjármálareglu og þessa aðlögunarþörf. Ég ætla bara að segja það um leið að við þurfum að feta þetta stigi þannig að

ég alveg tekið undir það að sértækir skattar, grænir skattar, eiga vel rétt á sér. En ég held að hluti af þessari heildarmynd, til að

Herra forseti. Verkefnið fram undan er að koma okkur öllum út úr þessari kreppu. Verkefnið fram undan er að beina fjármagni þangað sem þörf er á því. Verkefnið fram undan er að létta undir með því fólki sem misst hefur vinnuna, stjórnvöld hafa ekki gert nægilega mikið til að dreifa þeim byrðum,

á ástandinu og finna út úr því hvernig hægt er að afla tekna með því að dreifa byrðunum. Það er horft á þau sem hafa

Þetta er síðasta fjármálaáætlun þessa kjörtímabils, þar sem stjórnvöld leggja fram sína stefnu til næstu fimm ára. En til þess að finna stefnu stjórnvalda í þessu plaggi þarf bæði stækkunargler og tímavél. Stækkunargler af því að eina stefnan sem finnst í þessari fjármálaáætlun, svona aukalega miðað við áður, er milljarður króna aukalega í loftslagsmál næstu tíu árin, til að brúa bilið á milli fyrri stefnu um 40% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda yfir í 55% samdrátt. Svo er vísun í stefnu síðustu fjármálaáætlunar þar sem það reyndist ríkisstjórninni of erfitt að koma sér saman um stefnu út úr kófinu. Núverandi stefna stjórnvalda, sem er undirliggjandi í þessari fjármálaáætlun, rennur út

miðað við ástandið á faraldrinum og þær aðgerðir sem grípa þarf til eftir á. Efnahagskaflinn í þessari fjármálaáætlun er fínn og lýsir þessu vandamáli sem þarf að takast á við á næstunni, en stefnuna um það hvernig á að gera það er ekki að finna Í því ástandi sem við erum í núna sjáum við glitta í endalok samkomutakmarkana og opnara aðgengi fyrir ferðamenn. Þá þarf stefnu til framtíðar, en stjórnvöld skiluðu hins vegar auðu.

Með öðrum orðum voru spár um atvinnuleysi slæmar þegar ríkisstjórnin setti fram stefnu sína í síðustu fjármálaáætlun og nú eru þær orðnar verri þrátt fyrir stefnu stjórnvalda.

Tækifærin í nýsköpun til þess að koma til móts við aukið atvinnuleysi var því til staðar, ekki bara hjá Tækniþróunarsjóði heldur á svo mörgum stöðum úti um allt land.

Þetta var staðan í upphafi faraldursins, sýnin sem birtist okkur og tillögurnar sem þá voru lagðar á borðið til þess að bregðast við aðstæðum. Ríkisstjórnin byrjaði í 1,5 milljörðum og hækkaði sig upp í 3.

dögum eftir að síðasta stefna ríkisstjórnarinnar var samþykkt var tilkynnt um stefnubreytingu, sem var náttúrlega alveg galið að fá svona stuttu eftir að þingið afgreiddi stefnu stjórnvalda. Nýja stefnan er 55% samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 í stað 40% samdráttar. Í ljós kom að stefnan var í rauninni komin frá samstarfsaðilum okkar í loftslagsmálum í Evrópu, en þar var sett ný stefna um 55% samdrátt og ríkisstjórn Íslands fylgdi með. Stefnan um kolefnishlutleysi árið 2040 er óbreytt og er ansi nauðsynleg. Til þess að ná þessum markmiðum um 55% samdrátt leggur ríkisstjórnin til 1 milljarð árlega næstu tíu árin. Engin tilraun er hins vegar gerð til að útskýra hvort það þurfi heilan milljarð árlega til að ná þeim árangri frekar en fyrri daginn. Fjármálaráð útskýrir mikilvægi gegnsæis í umsögn sinni við fjármálaáætlun

einkum við þær erfiðu kringumstæður þar sem fjármunir eru takmarkaðir og viðkvæmt jafnvægi ríkir milli efnahagslegs stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála.“ Það er ekki Það er ekki bara mikilvægt, heldur er það krafa samkvæmt lögum um opinber fjármál að stefna stjórnvalda sé kostnaðarmetin, ábatagreind og forgangsröðuð til að við sjáum ávinning af stefnu stjórnvalda umfram aðra kosti. Búið er að tönnlast á þessu allt kjörtímabilið og enn er ekki farið að fara eftir þessu. Umhverfismál eru eitt af þeim málefnasviðum sem ríkisstjórnin hefur helst lagt áherslu á í orði. Á borði lítur það líka þannig út, en í töflu í áliti meiri hluta fjárlaganefndar kemur fram 57% aukning á fjárheimildum á málefnasvið umhverfismála á áætlunartímabili þessarar ríkisstjórnar, frá 2017

Til þess að átta sig á samhengi mála þarf hins vegar að skoða fylgirit fjárlaga en þar sést að hækkunin er aðallega í málaflokkunum meðhöndlun úrgangs, ofanflóðasjóður og að lokum stjórnsýsla umhverfismála. Nokkuð ítarlega er fjallað um útgjöld til loftslagsmála í rammagrein 11 í fjármálaáætluninni. Þar er dregin fram upphæðin rúmlega 13 milljarðar kr. til loftslagsmála árið 2022. Þar sést hvernig fjárframlög til loftslagsmála eru mest á árunum 2020–2023 en lækka svo aftur frá 2024 vegna þess að þá falla núverandi skattalegar ívilnanir vegna vistvænna ökutækja niður. Eins og ég sagði áður rennur stefna stjórnvalda út 2023.

í losun og 1 aukamilljarður á að skila okkur í 55% samdrátt, þá verður að spyrja af hverju ekki var byrjað á þeim augljóslega ódýru og skilvirku verkefnum, því að þarna kostar 15% samdráttur bara 1 milljarð á meðan 40% samdráttur kostar 12, ef þið skiljið hvað ég á við, svona í einföldum hugarreikningi. Á tímabili þessarar fjármálaáætlunar kaupum við 40% samdrátt í losun fyrir að meðaltali tæpa 10 milljarða á ári, eða um 1 milljarð fyrir hver 4% í samdrætti. Svo fáum við 15% samdrátt fyrir 1 milljarð aukalega á ári að meðaltali. Það þýðir að annaðhvort forgangsraðaði ríkisstjórnin dýrari aðgerðum sem skiluðu minni árangri fyrst,

aðeins að stefnu stjórnvalda frá því síðast. Helstu áherslur stefnu stjórnvalda í síðustu fjármálaáætlun

sama stefna og fjallað er um í þessari tillögu að fjármálaáætlun til næstu fimm ára. Stefnan hefur í raun verið mjög skýr frá því að kófið hófst, markmið stjórnvalda var að bíða af sér faraldurinn og halda áfram þar sem frá var horfið í hvalrekahagkerfinu með nýjasta hvalrekann, ferðaþjónustuna. Það hefur komið hér fram ítrekað að við verðum að vaxa út úr þessum vanda með ferðaþjónustunni. Enn og aftur eru öll eggin sett í sömu körfuna. Einu sinni var það síldin og sjávarútvegur. Svo voru það álver og ódýr orka fyrir þau. Þar á eftir var það bankabólan og núna eru það ferðamenn sem eiga að redda öllu. Það að stefnan er bara að bíða þangað til kófið klárast og halda svo áfram þar sem frá var horfið setur fyrsta markmið stjórnvalda um viðspyrnu í opinberum fjármálum í ákveðið ljós. Á island.is er yfirlit yfir allar Covid-aðgerðirnar. Þar eru lokunarstyrkir, viðspyrnustyrkir, stuðningslán, styrkir til íþrótta- og tómstundastarfs, Hefjum störf, tekjufallsstyrkir, frestun skattgreiðslna, ferðagjöf, tekjutengdar atvinnuleysisbætur, laun í sóttkví, styrkir vegna umönnunar fatlaðra og langveikra barna, ráðningarstyrkir, laun á uppsagnarfresti, Allir vinna, hlutabótaleiðin, brúarlán, greiðsluskjól og úttekt séreignarsparnaðar. Rosalega mörg atriði, hljómar mjög jákvætt. Svo vantar að vísu í þessa upptalningu sérstakt tímabundið fjárfestingarátak, sem má alveg taka til líka, og nokkrar aðrar aðgerðir sem eru svo sem almennari og ekkert endilega bundnar við sérstakar Covid-aðgerðir en hjálpa að sjálfsögðu til.

Annað markmið stjórnvalda um verðmæt störf er einnig frekar innantómt þegar betur er að gáð. Tímabundnar viðbætur í nýsköpun, sem eru aðallega endurgreiðslur vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar, fara í raun til mjög fárra, stórra aðila þar sem ekki eru margir sem fullnýta endurgreiðsluheimild. Tillaga Pírata var að smærri aðilar gætu fengið hærra hlutfall endurgreitt því að kostnaður lítilla fyrirtækja við að sækja fé í sjóði er mun hærri sem hlutfall af heildarveltu en hjá stærri fyrirtækjum.

Stafræn stjórnsýsla, sem fjármálaráðherra hefur kallað Ísland 2.0, er löngu tímabær en á sama tíma löngu orðin úrelt. Ísland hefði átt að fara í gegnum 2.0 byltinguna í kringum síðustu aldamót. Ég vísa í umfjöllun mína um fjárlög fyrir árið 2021 fyrir nákvæmari yfirferð yfir nauðsynlegar framfarir í stafrænni stjórnsýslu. Sjálfbær, opinber fjármál. Það er sjálfgefið að hafa stefnu um sjálfbær opinber fjármál. Auðvitað vill enginn ósjálfbær, opinber fjármál. Hvað þýðir það samt?

séum ekki að ganga á auðlindir jarðarinnar fyrir komandi kynslóðir. Það er hlutverk opinberra fjármála að jafna efnahaginn og til þess er hægt að beita fjölmörgum aðferðum eins og hinum klassísku sjálfvirku sveiflujöfnurum, t.d. atvinnuleysisbótum, atvinnutryggingu og grunnframfærslu. Til viðbótar getur hið opinbera gripið til sértækra aðgerða sem ná til afmarkaðra vandamála. Í álitsgerð fjármálaráðs er einmitt bent á að undirliggjandi afkoma opinberra fjármála var orðin ósjálfbær á toppi hagsveiflunnar árið 2019. Það þýðir að við getum ekki búist við neinni viðspyrnu til að viðhalda núverandi stefnu um að allt eigi bara að vera eins og það var fyrir faraldurinn. Óhjákvæmilega þarf að breyta einhverju, en eins og ég segi, það er allt Stefnan rennur út 2023 og það er algjörlega ófyrirséð hvað á að gerast eftir það, enda vilja stjórnvöld ekki framlengja stefnu sína. Eina útskýringin sem ég hef á því er að þau eru ekki sammála um hver stefnan eigi að vera. Það er engin önnur skýring á því í rauninni. Það er kannski satt að það sé mikil óvissa, en það er tilgangur stjórnvalda að eyða óvissu með því að setja stefnu. Óhjákvæmilega þarf að breyta einhverju, en núverandi stjórnvöld setja ósjálfbæra stefnu og útskýra ekki hvernig þau ætla að taka til eftir sig. Það er einfaldlega þannig. Í upphafi kjörtímabils voru ýmsar áskoranir sem þurfti að takast á við. Augljósu málin þar voru húsnæðismál, innviðauppbygging, álag vegna ferðamanna og vandi í heilbrigðiskerfinu. Að auki voru þónokkur pólitísk vandamál, eins og breytingar í auðlindamálum, að framfylgja niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu vegna nýrrar stjórnarskrár og ýmis spillingarmál sem höfðu sprengt fyrri ríkisstjórnir. Þegar litið er yfir kjörtímabilið er svo sem hægt að sjá að ýmis stórmál voru samþykkt, yfirleitt í þverpólitískri sátt en stundum þrátt fyrir ríkisstjórnarsamstarf þar sem stjórnarandstaðan bætti við nokkrum atkvæðum sem þurfti til að ná málinu í gegnum þingið.

Ekki tókst að ná fram breytingum á almannatryggingakerfinu. Þar er enn verið að skerða kjör og áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í þeim málaflokki hefur verið algjört.

Svo hefur afgangurinn verið nýttur í beingreiðslur af því að ekki hefur fundist nein lausn á kerfisbreytingum sem fólk er sátt við af því að það virðist vera að starfsgetumat sé eina lausnin sem stjórnvöld bjóða upp á.

Það eina sem það þýðir er að útgerðin þarf ekki að skrifa eins stóran tékka fyrir hallarekstur Morgunblaðsins. Engar breytingar voru á kvótakerfinu. Ekki tókst að framfylgja niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um framlagningu nýrrar stjórnarskrár grundvallaða á frumvarpi stjórnlagaráðs. Húsnæðisvandinn er nokkurn veginn nákvæmlega sá sami og í upphafi kjörtímabilsins. Það þyrfti að byggja 2.200 íbúðir á ári næstu tíu árin til þess að vinna upp skortinn. Nú eru það 1.900 íbúðir á

enn þá meira framboð þrátt fyrir að það sé met í framboðsaukningu á húsnæði til að anna þeirri innspýtingu sem ríkið kom með inn á markaðinn.

Faraldurinn náði að búa til smá andrými á leigumarkaði, en það er frekar fyrirsjáanlegt að farið verður aftur í sama brjálæðið þegar ferðaþjónustan fer aftur af stað þar sem það er enn skortur á húsnæði. Svo er enn þá fráflæðisvandi á Landspítalanum, eiginlega dálítið fyndið, leiðinlega fyndið. Verkefnum hefur sem sagt alls ekki fækkað á þessu kjörtímabili. Þau sömu eru enn til staðar og við bætist síðan faraldurinn. Hjúkrunarfræðingar fóru aftur í gerðardóm. Kjör lífeyrisþega skerðast enn ár eftir ár. Það er búin að vera 5,7% skerðing á lífeyri almannatrygginga miðað við launaþróun.

sem draga þarf fram upplýsingar með ítrekuðum fyrirspurnum af því að spurningum er ekki svarað. Stjórnsýslan felur sig aftur og aftur á bak við undanþáguheimildir í upplýsingalögum og aftur og aftur er sú vörn stjórnsýslunnar hrakin. Ég hef t.d. verið með nokkur eftirlitsmál í gangi innan fjárlaganefndar í nokkur ár. Ef svör berast þá berast þau seint og svara engu þannig að það þarf að spyrja aftur og bíða aftur. Frá mínum sjónarhóli er þetta núverandi ríkisstjórn í hnotskurn: Ef það koma svör þá eru það svör um eitthvað annað en um var spurt. Það er pólitískur útúrsnúningur eins og fagfólki þar er einu lagið.

Grunnstefnan er pólitík Pírata. Hún snýst ekki um vinstri eða hægri og þar hætta margir að skilja af því að þar endar pólitík hjá velflestum. verður einhvern veginn að vera bara hægri, vinstri, miðju eða eitthvað þvíumlíkt. Pólitík Pírata snýst um gagnrýna hugsun og upplýsta stefnu sem byggist á gagnsæi, ábyrgð, borgararéttindum og tjáningar- og upplýsingafrelsi.

bara óþægileg pólitík, enda vilja þeir aðallega taka geðþóttaákvarðanir sem eru byggðar á því sem þeim finnst vera best og rétt samkvæmt almennri hugmyndafræði um að markaðurinn geri allt best eða að ríkið geri allt best, að arðurinn komi að ofan eða að markmiðið sé alltaf að stækka kökuna. Eins og ég hef áður farið yfir þá er kakan bara lygi

Ég held að það sé tilefni til að renna hérna yfir grunnstefnu Pírata sem við byggjum allt á. Við erum mjög fyrirsjáanleg í pólitík okkar af því að það er alltaf hægt að vísa í grunnstefnu okkar og við erum mjög hörð á því að víkja ekki frá henni. Hún skiptir okkur rosalega miklu máli. Það er rosalega mikilvæg pólitík að hafa það akkeri

Við viljum grundvalla okkur á grunnstefnu okkar og við leggjum okkur öll fram við að fylgja henni. Þar er pólitík okkar. Hún byrjar á gagnrýninni hugsun og upplýstri stefnu, að við Píratar leggjum áherslu á gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Þess vegna fórum við t.d. djúpt í orkupakkamálið.

Ég fór djúpt í það til að skilja hvort gagnrýnin sem var til staðar í þeirri umræðu væri réttmæt eða ekki. Gagnrýnin var bara bull, svo ég noti það einfalda orð, Hún snerist um mjög ólíkleg tilvik þar sem það hefði þurft margendurtekið klúður stjórnvalda til að komast á einhvern ákveðinn stað

Í öðrum punkti segir að við Píratar mótum stefnu okkar í ljósi gagna og þekkingar sem aflað er óháð því hvort tillaga virðist í fyrstu æskileg eða ekki. Afstaða Pírata til hugmynda er óháð því hverjir talsmenn hennar eru. Okkur finnst þetta gríðarlega mikilvægt.

Fyrri ákvarðanir Pírata þurfa alltaf að geta sætt endurskoðun af því að við fáum alltaf ný gögn. Aðstæður breytast. Pólitíkin þarf að læra þetta.

við breytum aftur til. Við reynum ekki að halda fast í það sem einu sinni hefur verið ákveðið af því að það getur orðið rangt þegar aðstæður breytast.

Þá var tvímælalaust skerðing á núverandi réttindum. En miðað við aðstæðurnar,

Við teljum að borgararéttindi tilheyri einstaklingum og að réttur hvers og eins sé jafn sterkur. Þarna er engin sérhagsmunapólitík í gangi. Þriðja atriðið er um friðhelgi einkalífsins.

hvernig þetta hefur áhrif á hegðun okkar og viðbrögð við ýmsum málum sem koma fyrir þingið. Píratar telja að allir einstaklingar eigi rétt á friðhelgi í sínu einkalífi. Til friðhelgi telst réttur til leyndar og nafnleysis, og sjálfsákvörðunarréttur. En leynd á aldrei að ná lengra en þörf er til að vernda einstaklinginn og aldrei svo langt að það hafi áhrif á aðra einstaklinga. Nafnleysi hefur hins vegar ekki þann tilgang að skjóta einstaklingi undan ábyrgð. Það er lykilatriði. Ábyrgð er mikilvæg þarna þó að við verðum að virða nafnleysisréttinn.

réttindi sem við erum búin að berjast fyrir á undanförnum öldum að ná fram. Tilefni þess er svo fjölbreytt. Fjórða atriðið snýst um gagnsæi og ábyrgð. Gagnsæi snýst um að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hinna valdaminni. Þetta rímar við að friðhelgi einkalífsins snýst um að vernda hina valdaminni frá misbeitingu hinna valdameiri.

Upplýsingar eiga að vera aðgengilegar almenningi. Upplýsingar skulu vera aðgengilegar á opnum gagnasniðum, á því formi sem hentugast er að nota upp á notagildi upplýsinganna. Til að einstaklingur geti borið ábyrgð þarf hann að hafa getu til að taka ákvarðanir. Píratar telja að allir hafi óskoraðan rétt til aðkomu að ákvörðunum sem varða eigin málefni, og rétt til vitneskju um það hvernig slíkar ákvarðanir hafi verið teknar. Þarna kemur pólitík okkar um það að virkja nærsamfélagið, að hlusta á þá sem vilja hafa eitthvað að segja um málefni umhverfis

okkur, nákvæmlega út af þessu, af því að þetta er grunnstefna okkar. Þetta eru gildin sem við viljum fyrir alla, ekki bara íbúa Reykjavíkur heldur alls landsins. Upplýsinga- og tjáningarfrelsið er gríðarlega mikilvægt og er fimmta atriðið. Takmörkun á frelsi fólks til að safna og miðla upplýsingum er óásættanleg, nema til verndar borgararéttindum einstaklinga. Takmörkun á frelsi fólks til að tjá sig er óásættanleg, nema til verndar borgararéttindum einstaklinga. Það er hægt að takmarka tjáningarfrelsi.

viðkomandi getur gert það heima hjá sér. Að lokum er það síðan beint lýðræði og sjálfsákvörðunarréttur. Píratar telja að allir hafi rétt til að koma að ákvarðanatöku um málefni sem varða þá. Réttur er tryggður með styrkingu beins lýðræðis og eflingu gagnsærrar stjórnsýslu. Píratar telja að draga þurfi úr miðstýringu valds á öllum sviðum og efla þurfi beint lýðræði í þeim formum sem bjóðast.

Sá fjöldi undirskrifta náðist ekki þannig að við lögðum ekki fram þá tillögu. Við erum til í að beita valdi á þann hátt sem fólk velur þó að við séum ósammála því hvernig það er gert, svo lengi sem það brýtur að sjálfsögðu ekki á grundvallarmannréttindum. Við förum ekki að greiða atkvæði um það að svipta fólk borgararéttindum, t.d. Þarna liggur pólitík Pírata, í grunnstefnunni og öllum ályktunum út frá henni.

erum í þessari stöðu í dag vegna þess að ástandið hefur á engan hátt verið venjulegt. Þegar við þurfum að nota gögn sem eru fyrst og fremst framreikningur

ég held að hv. þingmaður verði að viðurkenna að okkur hefur tekist bærilega vel og bara mjög vel að bregðast við þeim aðstæðum sem hafa verið í efnahagslífinu. Við höfum með aðgerðum okkar minnkað það högg sem blasti við okkur fyrir rúmu ári síðan.

Það var vandamál áður en faraldurinn kom hvernig ástandið var þar. Ég held að við komum til með að vaxa út úr þessu ástandi með hjálp ferðaþjónustunnar einnar saman út af t.d. bara eldgosinu.

og seðlabankastjóri hefur nýlega látið orð um það falla að stefna í skipulagsmálum hér, stefna í framboði lóða til byggingar húsnæðis, sé með þeim hætti að það hafi bein áhrif á fasteignamarkað og fasteignaverð.

á fasteignamarkaði og lyfta þannig með ákveðnum hætti undir íbúðaverð í landinu. Þá langar mig að nefna að það er náttúrlega mjög mikilvægt að athafnir stjórnvalda, hvort sem er ríkis eða bæja, rími saman.

kostnaðarsamt. Þegar við skoðum þetta í því samhengi að Reykjavíkurborg hefur verið að bæta við langmest af íbúðum

í fleiri sveitarfélögum til að byggja upp íbúðir sem sveitarfélögin hafa verið að kalla eftir. Það er vandamál í húsnæðismálum út um allt land, ekki bara í Reykjavík. Reykjavík sinnir sínum hluta en það hefur vantað upp á á mörgum öðrum stöðum á landinu.

sem byggir á endurskoðaðri stefnu frá því í september á síðasta ári. Ég spyr: Er ekki sanngirni að horfa til þess

má ekki snúa þessu við og segja: Ef hér hefði verið sett fram ítarleg stefnumörkun inn á næsta kjörtímabil — og ný ríkisstjórn mun jú

hvernig gengur að framfylgja stefnunni ykkar? Það er ekki eitthvað sem ég er til í að gefa afslátt af. Að sjálfsögðu á að leggja fyrir fjárveitingarvaldið hvaða áhrif hafa orðið af fjárveitingum í verkefni og stefnu stjórnvalda.

nálgun á stefnumörkun, hvernig hún birtist og hvernig hún er að nást fram á málefnasviðum. Hvort það sé nægilega skýrt er svo önnur umræða. Ég veit að hv. þingmaður hefur gagnrýnt það verulega, og ég get tekið undir þá gagnrýni, að við þurfum að bæta okkur í því að setja fram mælikvarða til að átta okkur á því hvort stefnan nái fram að ganga. Það er svolítið þungt að við þurfum að bíða eftir

Þar eru settir mælikvarðar um það hvernig ná eigi árangri með opinberum fjármálum í atriðum sem skipta almenning máli,

Það blasir við mikill hallarekstur ríkissjóðs, atvinnuleysi er í hæstu hæðum, verðbólga ekki mælst hærri síðan 2013 og vaxtahækkunarferli er hafið. Mikill halli á ríkissjóði í einhver ár hefur margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir þjóðarbúið og landsmenn alla. Ljóst er að skuldir ríkissjóðs halda áfram að aukast til muna á næstu árum. Þróun vaxta er lykiláhrifaþáttur þegar kemur að opinberum skuldum og eins og ég segi þá bendir allt til þess að vextir fari hækkandi. Tekjubætandi aðgerðum er ekki lýst í þeirri fjármálaáætlun sem ríkisstjórnin leggur hér fram. Auk þess þarf landsframleiðslan á næstu fjórum árum

fyrir þau 35 málefnasvið og 103 málaflokka sem fjármálaáætlun tekur til og ekki lagðar til efnislegar breytingar á grunnsviðsmynd fjármálaáætlunar til næstu ára. Hér er því í reynd ekki um hefðbundna fjármálaáætlun að ræða. Heildarramminn er á sínum stað en niðurbrotið úr hefðbundinni fjármálaáætlun er ekki birt. Útfærslu stefnunnar verðum við að sjá með skýrum hætti. Þessi fjármálaáætlun er því ekki sett upp eins og lögin segja til um. Það vantar stefnumótun málefnasviða með skýrum hætti. Það er í reynd aldrei mikilvægara en nú að þetta liggi ljóst fyrir.

Fjármálaáætlun til næstu fimm ára á að vera þjóðinni leiðarljós í efnahagsmálum. Leiðarljós út úr vandanum, út úr kreppunni. Þessi áætlun á að sýna okkur hvernig ríkisstjórnarflokkarnir sjá fyrir sér að tekið verði á þessum miklu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Því miður skortir verulega á í þeim efnum. Í öðrum kafla áætlunarinnar er að finna fögur fyrirheit um að það verði enginn niðurskurður og þriðji kafli fjallar síðan um það að minnka skuldahlutfall ríkissjóðs, sem gengur þvert á sjónarmiðið um að jafna hagsveifluna. Verðbólgan er í vexti og fylgjast þarf mjög vel með þróun hennar í þeim aðstæðum sem við erum í. Mikil verðbólga getur hafa verulega slæm áhrif fyrir heimilin í landinu

og stöðugt vaxandi verðbólgu. Hér þarf að feta hinn gullna meðalveg. Mikilvægt er að hið opinbera ýti ekki út einkafjárfestingum með umsvifum sínum á lánamarkaði og meira mætti fjalla um samspil fjármálastefnu og peningastefnu í þessari fjármálaáætlun.

Þegar það er mikil óvissa verða jafnvel vangaveltur um ólíkar leiðir að markmiðum mikilvægari en áætlunargerð til lengri framtíðar.

Störfum fari fjölgandi, bæði í ferðaþjónustu og öðrum geirum hagkerfisins. Frá sjónarhóli áætlunarinnar eru horfur jákvæðar og það er alltaf gott að vera jákvæður, ekki má gera jákvæður, ekki má gera lítið úr því, en það er hins vegar annað mál hvort þessi áætlun sé yfir höfuð raunsæ. Lykilforsenda á bak við þann efnahagsbata sem lagt er upp með er

Raunsæi verður að ríkja í þeim efnum. Staðan í veirufaraldrinum í kringum okkur er með þeim hætti að ólíklegt er að þær væntingar gangi eftir. Í áætluninni kemur fram að ef það verða tafir á komu ferðamanna eru frekari ráðstafanir nauðsynlegar, ef menn ætla að halda sig við það að ná jafnvægi í skuldasöfnun 2025. En það er hins vegar ekkert fjallað nánar um það í hverju þessar ráðstafanir felast. Stýrivextir Seðlabankans hafa verið lækkaðir umtalsvert að undanförnu til að hjálpa fyrirtækjum og heimilum að takast á við efnahagssamdráttinn og það er vel.

eftirspurn er eftir á vinnumarkaði og hvernig megi styðja þá sem eru atvinnulausir til að öðlast þá reynslu og menntun. Það þarf að sjá til þess að gott upplýsingaflæði sé á vinnumarkaði til að lágmarka tíma sem fer í atvinnuleit.

og það ástand hefur frekar farið versnandi. Þessi staða undirbyggir ekki hagvöxt til framtíðar og hér þarf að taka verulega

Atvinnuleysið er mismunandi eftir landsvæðum og allt að tvöfalt hærra á Suðurnesjum heldur en annars staðar á landinu. Á yfirstandandi ári er gert ráð fyrir 7,8% atvinnuleysi

og að hlutfall óvirkra ungmenna hafi aukist. Þróunin á vinnumarkaði ber með sér að kerfislægt atvinnuleysi hafi aukist á undanförnum árum og því hætta á að Íslendingar muni búa við hærra stig atvinnuleysis en þeir eigi að venjast. Þetta er að sjálfsögðu mikið áhyggjuefni, herra forseti. Fjármálaráð gerir þessa þróun að umtalsefni í umsögn sinni en þar segir:

Viðkomandi aðilar eru því án starfs í lengri tíma en raunin er í leitaratvinnuleysi sem er tímabundið ástand þar sem fólk er á milli starfa.

með öllum tiltækum ráðum starfsumhverfi fyrirtækja í landinu, vegna þess að þau eru lykillinn að því að fjölga hér störfum og vinna bug á atvinnuleysi. Það á að vera meginmarkmið þessarar áætlunar að bæta starfsumhverfi fyrirtækja af því að það tengist þeirri stóru áskorun, öðru meginmarkmiðinu, sem er að vinna bug á atvinnuleysinu. Fyrirtækin verða að geta stækkað og dafnað þannig að þau hafi svigrúm til að fjölga starfsfólki. Það er hagur allra að atvinnulífið fái þann stuðning sem það þarf til þess að geta skapað störf. Alþjóðastofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðabankinn og OECD benda á að farsælasta leiðin fyrir samfélög og efnahag þeirra sé að vaxa út úr efnahagsvandanum.

Það er hagur allra og hagur þeirra sem eru að leita sér að starfi. Á tíma fjármálaáætlunarinnar verður að tryggja samkeppnishæft starfsumhverfi sem laðar til landsins fólk og fyrirtæki.

Tryggingagjaldið leggst á launagreiðslur og myndi lækkun gjaldsins auka svigrúm fyrirtækja og auðvelda þeim að fjölga starfsfólki nú þegar brýn þörf er á því.

og mikilvægt til að efla samkeppnishæfni landsins. Mikil uppsöfnuð þörf er þegar kemur að fjárfestingum í innviðaverkefnum.

að þeirri nauðsynlegu viðspyrnu sem er hér í hagkerfinu. Það hefur lítið verið talað um hversu öflugir þeir eru í því sambandi og hvað þeir gætu látið gott af sér leiða í þeim efnum.

Núverandi starfsumhverfi byggingarmála er óskilvirkt og óhófleg reglubyrði eykur jafnframt flækjustig. Boðleiðir eru langar og ákvarðanataka tímafrek. Skipulagsferlið er of þungt í vöfum, ég hef sjálfur reynslu af því, og tekur allt of langan tíma að fá tilskilin leyfi. Það hefur síðan

Það dregur auðsjáanlega þróttinn úr fólki þegar það þarf endalaust að bíða eftir leyfum og framvísa hinu og þessu.

Stjórnvöld verða að bregðast við þessu. Það þarf aðgerðir. Það er búið að tala oft um þetta en það hefur ekkert verið gert til þess að taka á vandanum.

Styrkjaumhverfið virðist allt að því útiloka rannsóknir á öðru en einstökum íhlutum bygginga eða þróun byggingarefnis en heildrænar rannsóknir sem nátengdar eru þjóðarhag virðast hafa orðið út undan.

er ekki alveg skynsamlegasta leiðin. Við getum ekki stólað svona gríðarlega mikið á eina atvinnugrein sem hefur orðið fyrir þeim mikla skelli sem við þekkjum. vegna er mjög mikilvægt að hafa fjölbreytni í atvinnulífinu. Á það hefur verið bent að störf innan ferðaþjónustunnar verða ekki þau sömu og þau voru fyrir veirufaraldurinn, að þeim muni fækka.

Nýsköpun er orð sem við heyrum oft og er ein meginforsenda framleiðniaukningar, verðmætasköpunar, samkeppnishæfni og gjaldeyrisöflunar fyrirtækja og þjóða. Nýsköpun í atvinnulífi leggur grunninn að sköpun verðmæta og eftirsóttra starfa til framtíðar. Aukningin sem hefur átt sér stað til nýsköpunar er sannarlega mikilvæg og vonandi skilar það okkur þeirri verðmætaaukningu sem væntingar standa til. En við verðum líka að átta okkur á því að framlög til nýsköpunar eru svolítið langhlaup og skila ekki því sem við viljum að þau skili fyrr en eftir tiltekinn tíma. En það er nauðsynlegt að fjölga þeim stoðum sem eru drifkrafturinn í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins

fjármálaáætlun og setið í fjárlaganefnd þetta kjörtímabil, sem brátt er á enda, þá finnst mér vera skortur á að fjárlagagerð sé árangursmiðuð.

Það er mikilvægt að fram fari umræða um það hvaða árangri fjárveitingar eigi að skila, hvaða árangri fyrri fjárveitingar hafi skilað, umræða um það hvernig almenningur geti treyst því að almannafé sé nýtt með skynsamlegum hætti, eigi að meta og mæla árangurinn. Árangur er ekki eingöngu metinn af útgjöldum heldur þjónustunni sem er verið að veita. Þetta er að sjálfsögðu efni í langa umræðu. Ég ætla ekki að fara nánar yfir það hér en það er mjög mikilvægt að fjárveitingavaldið, Alþingi, fái að vita hvaða árangri fjárveitingarnar hafa skilað. Það er ekki hægt að setja fjármuni endalaust í ákveðin verkefni án þess að árangursmat liggi fyrir í fjármálaáætlun. Í fjármálaáætlun sem þessari ætti að vera áhersla á vandaðar og skýrar árangursmælingar og yfirlit í þeim efnum.

Hæstv. umhverfisráðherra hefur einmitt í fyrirspurnum, munnlegum og skriflegum, sagt að það sé erfitt að mæla árangurinn í þessum efnum.

Spyrja má hvort stjórnvöld hafi ekki náð tökum á því að búa til góða mælikvarða og gögn sem gera mönnum kleift að mæla árangur eða engan árangur. Ég held að það sé eðlilega krafa

Hér var undirbúningur laganna einfaldlega ófullnægjandi. Hlutabótaleiðin skilaði tilætluðum árangri og landsmenn hafa tekið út mun meira af séreignarsparnaði sínum en stjórnvöld gerðu ráð fyrir. Ein helsta aðgerðin sem ríkisstjórnin kynnti til leiks í mars á síðasta ári var að veita fyrirgreiðslu til að auðvelda viðbótarlán lánastofnana til fyrirtækja. Þetta átti að gera þannig að ríkið

og áhuginn lítill. Árangur aðgerða ríkisstjórnarinnar er mjög mismunandi. Sumar hafa staðið undir væntingum en aðrar ekki. Nú er komið að ákveðnu endurmati á aðgerðum og eðlilegt að því sé svarað hvort náðst hafi góður árangur og að hvaða marki hefur tekist að mæla árangurinn.

Ráðið bendir jafnframt á að fjármagnsjöfnuður hins opinbera hafi lækkað verulega síðastliðin ár og muni haldast nokkuð stöðugur sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á tímabili áætlunarinnar, eða fara úr 1,8% af vergri landsframleiðslu í 1,9% á tímabilinu þrátt fyrir að skuldsetning aukist verulega.

Hún er lögð fram án þess að tekjuöflun sé tryggð til að loka hallanum sem verður á ríkissjóði. Áfram er halli á heildarjöfnuði sem nemur vaxtagjöldum.

og 0,5% á heilbrigðisstofnanir, öldrunarstofnanir og skóla. Á árunum 2023–2026 verður gerð 1% almenn aðhaldskrafa að heilbrigðis- og öldrunarstofnunum, skólum, dómstólum, bótakerfum og sjúkratryggingum undanskildum.

Athyglisvert er að skoða umsögn fjármálaráðs þegar kemur að tekjuöflun ríkissjóðs og veikleikum í afkomu. Ráðið getur þess að veikleikar í afkomu hafi verið ljósir og illa hafi gengið að halda fjármálaáætlunum

Þetta er nokkuð augljós ofanígjöf frá fjármálaráði til ríkisstjórnarinnar, að það hafi gengið illa að halda þessi stefnumið, jafnvel í mikilli uppsveiflu. Það

geti náðst í ríkisrekstrinum án þess að ráðist verði í niðurskurð á grunninnviðum samfélagsins. Þá telur Alþýðusambandið ástæðu til að gagnrýna að hluta þær skattbreytingar sem stjórnvöld hafa talið forgangsmál í djúpri efnahagskreppu. ASÍ nefnir þar sérstaklega lækkun bankaskattsins. Í því sambandi er athyglisvert að sjá hversu hagnaður bankanna hefur aukist og hvernig honum er ráðstafað.

Það er staðreynd að einkaneysla almennings, heimilanna í landinu, mildaði efnahagssamdráttinn. Hagstofan áætlar að verg landsframleiðsla hafi dregist saman um 6,6% á síðasta ári,

Heimilin hafa getað haldið uppi neysluútgjöldum, m.a. vegna lægri vaxta og með því að fresta lánaafborgunum og taka út séreignarsparnað.

Þeir sem hafa misst vinnuna hafa hins vegar orðið fyrir gríðarlegu tekjufalli. Síðan hafa einstök landsvæði orðið sérstaklega illa úti eins og Suðurnesin en þar voru 3.600 manns atvinnulaus í apríl.

Fjárvöntun hjúkrunarheimilanna, að mati Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, er allt að 4–6 milljarðar kr. og eru lífskjarasamningarnir þá teknir þar með og stytting vinnuvikunnar sem hefur reynst kostnaðarsöm.

í þessari áætlun. Það er mjög mikilvægt í mínum huga og okkar Miðflokksmanna að greiða götu erlendrar fjárfestingar í landinu. Í fjármálaáætluninni er fjallað um beina erlenda fjárfestingu

En hvernig er þetta í raun hér á landi og hvernig hafa stjórnvöld staðið sig þegar kemur að erlendri fjárfestingu? Ef skoðaður er fjöldi þeirra tvísköttunarsamninga sem Ísland hefur gert kemur í ljós að þeir eru mun færri heldur en nágrannaþjóðir okkar hafa gert. þróunarsamvinnuráðherra um alþjóðamál, sem lögð var fram á Alþingi fyrir skömmu, kemur fram að Ísland hefur einungis gert 45 tvísköttunarsamninga á sama tíma og Danmörk hefur gert 76 samninga, Noregur 87, Holland 95 og Bretland 126.

Stjórnvöld þurfa að huga að því hvaða áhrif aðgerðir þeirra hafa á þróun samkeppnishæfni atvinnulífs, stöðu vinnumarkaðar og þróun eignaverðs sem og hvernig gengi og verðbólga mun þróast í samspili peningamálastefnu og stjórnar opinberra fjármála.

Eins og staðan er nú er óvíst að það gangi eftir. Vonandi verður það ekki reyndin.

Það er mjög freistandi að ræða hér árangursmiðaða fjárlagagerð en ég ætla að láta það vera að sinni. Við höfum oft rætt þetta áður eins og hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu.

þessum tímamótum, ef við getum orðað það þannig, þegar hér hefur orðið mikið áfall, sérstaklega hvað varðar stærstu atvinnugrein þjóðarinnar, þá verðum við aðeins að horfa í kringum okkur og

Hvað ef það kæmi annað áfall sem snerti ferðaþjónustuna? Það er óskynsamlegt að mínu mati að vera svo háðir einni tiltekinni atvinnugrein. Þá nefndi ég það í ræðunni sérstaklega að við eigum að fara að hlúa að fyrirtækjunum, hlúa að menntun unga fólksins, að það fái þá menntun sem það þarf, og hvetja til menntunar til þess að til þess að það geti komist í önnur störf en tengjast kannski beint stærstu atvinnugrein þjóðarinnar. Allt skiptir þetta miklu máli en kjarni málsins er kannski sá að það er óskynsamlegt að vera með eina atvinnugrein svona yfirgnæfandi stóra

fyrir skarpari niðursveiflu en víða annars staðar. Mögulega gætum við líka upplifað skarpari uppsveiflu sem er ekki teiknuð inn í fjármálaáætlun.

að því leytinu til, án þess að við gefum nokkuð eftir í því að byggja upp öfluga ferðaþjónustu. Það held ég að sé mjög mikilvægur hluti af því verkefni sem fram undan er til lengri tíma. Hv. þingmaður kom inn á tryggingagjaldið sem er

þar sem boðað er að til þess að tryggingagjaldið geti skilað hlutverki sínu með gagnsæjum, hagkvæmum og sjálfbærum hætti þurfi að fara fram endurskoðun á þessum stofnum.

stofna gjaldsins. Það er þáttur í því að mínu mati að reyna að finna leiðir til þess að lækka álögur á fyrirtækin vegna þess að þau skipta okkur verulegu máli núna, að þau hafi allt það svigrúm sem þau geta haft til að

að veita fyrirtækjunum alla þá aðstoð sem við getum til þess að þau nái að styrkja sig í þessu árferði og ráða fólk í vinnu. Ég nefndi erlenda fjárfestingu, að við greiðum götu erlendrar fjárfestingar í landinu. Það er margt sem má bæta í því ferli, að gera okkur meira aðlaðandi sem land til þess að hingað komi erlend fjárfesting. Ég nefndi hugverkaiðnaðinn sem er mjög vaxandi iðnaður,

miklar auðlindir. Við höfum þessa grænu orku sem verður sífellt verðmætari og annað slíkt. Þetta allt saman eru mikil tækifæri sem við höfum til þess að laða að okkur

um samdrátt í landsframleiðslu, um þróun efnahagslífsins, um þróun á tekjustofnum ríkisins, hafa sem betur fer ekki gengið eftir, þ.e. spáð var um 10,4% samdrætti, niðurstaðan var rétt um 6%.

sem hefur skipt verulegu máli í þeim aðstæðum sem við höfum verið í. Ég held að hún eigi stóran þátt í því að samdrátturinn var ekki 10% heldur 6%, eins og hv. þingmaður kom réttilega inn á.

sér að við getum einfaldað þetta. Við höfum ákveðnar skyldur og ákveðin hlutverk en við þurfum á einföldun og skilvirkni að halda. Hvað hefur hv. þingmaður að leggja fram í því?

Alþingi hefur frá síðustu kosningum samþykkt fjármálastefnu, tvær tillögur um breytingar á fjármálastefnu, þrjár fjármálaáætlanir, fern fjárlög, ein lokafjárlög og loks átta sinnum fjáraukalög. Strax á vormánuðum 2019 þurfti að endurskoða fjármálastefnu og framlagða fjármálaáætlun. Sú endurskoðun reyndist nauðsynleg enda hafði ríkisfjármálum verið of þröngur stakkur sniðinn í upphaflegri fjármálastefnu. Í kjölfarið var ákveðið að setja inn í fjármálastefnu svokallað óvissusvigrúm. Vonir stóðu til þess að með auknu svigrúmi fjármálastefnu þyrfti ekki að grípa til frekari endurskoðunar

Það má velta því fyrir sér hvers vegna lög kveði á um árlega framlagningu fjármálaáætlunar í ljósi þess hversu oft hefur þurft að víkja frá gildandi áætlunum á liðnu kjörtímabili. Fjármálastefna leggur strax í upphafi kjörtímabils fram skilgreind viðmið í ríkisfjármálum og fjármálaáætlanir geta ekki hnikað þeim viðmiðum. Þá eru ráðherrar ekki bundnir af þeirri stefnumótun sem kemur fram í fjármálaáætlun um einstök málefnasvið. Enn fremur getur meiri hluti Alþingis vikið frá skilyrðum laga um opinber fjármál, t.d. um skuldahlutfall, eins og gert var í kjölfar Covid-19. Þrátt fyrir framangreint hefur regluleg framlagning fjármálaáætlana sannað gildi sitt að vissu leyti. Sú umfjöllun sem fjármálaáætlun fær á vormánuðum gerir það að verkum að ríkisfjármálin eru reglulega í umræðunni, sem hlýtur að vera afskaplega mikilvægt fyrir okkur öll, í stað þess að þau séu aðeins rædd í tengslum við fjárlög. Þá er gagnlegt að hafa yfirsýn yfir stefnumótun einstakra málefnasviða til lengri tíma. Gildandi fjármálaáætlun hverju sinni leggur auk þess þrýsting á sitjandi ríkisstjórn að uppfylla gefin loforð. Eins og segir í greinargerð með fjármálaáætlun eru engar efnislegar breytingar frá gildandi fjármálaáætlun og helstu breytingar tilkomnar vegna uppfærðrar þjóðhagsspár. Þessi fjármálaáætlun er því haldin sömu göllum og sú fjármálaáætlun sem Alþingi samþykkti rétt fyrir síðustu jól. Ekki er búið að útfæra hvernig eigi að vinna niður biðlista í heilbrigðiskerfinu. Ekki er búið að fjármagna niðurgreiðslu sálfræðikostnaðar. Enn er gerð aðhaldskrafa á opinberar stofnanir á tíma áætlunarinnar og ekki áætlað að ráðast í úrbætur á almannatryggingakerfinu til að draga úr skerðingum og koma í veg fyrir frekari kjaragliðnun.

Þá skiptir miklu að læra af mistökum fortíðarinnar og standa vörð um heilbrigðiskerfið og almannatryggingar. Við megum ekki skera niður í opinberri þjónustu til þeirra sem mest þurfa á aðstoð að halda. Fyrir nokkrum dögum fjallaði fréttastofa RÚV um 80% fjölgun bráðainnlagna. Geðlæknir á BUGL sagði af því tilefni að sérfræðingar væru sammála um að við værum nú að fá yfir okkur afleiðingar bankakreppunnar.

Við verðum að hugsa um það eitt að setja fólkið okkar í fyrsta sæti. Við verðum að koma til móts við fólkið okkar og hjálpa því ef það er hjálpar þurfi. Fjórði minni hluti hefur lagt til nokkrar breytingartillögur við þessa fjármálaáætlun sem allar miða að því að draga úr biðlistum í heilbrigðiskerfinu og aðstoða þá sem mest þurfa á aðstoð að halda. Það merkilega við það er

Það er óafsakanlegt, virðulegi forseti, að við skulum ekki gera betur fyrir þá sem mest þurfa á hjálp að halda.

Svoleiðis á það ekki að vera. Þessi 7.000 störf þurfa að verða að raunveruleika og komast út í kerfið.

Flokkur fólksins hefur ítrekað rætt það, bæði hér í þessum ræðustóli, mikilvægasta og merkilegasta ræðustóli landsins, sem og á prenti,

Ég er alltaf svartsýna konan. En svo merkilegt sem það er þá var þetta rétt hjá svartsýnu konunni, en það þarf alltaf að bíða eftir því að skellurinn komi.

Ég legg til að framlög verði aukin á málefnasviði 24 til að fjármagna niðurgreiðslu sálfræðikostnaðar um heilan milljarð króna á hverju ári fjármálaáætlunar,

Fjölmennasti biðlistinn er hjá Þroska- og hegðunarstöð þar sem 600 börn bíða greiningar. Virðulegi forseti, við erum í alvöru að tala um börn. Við látum börn með geðræn vandamál bíða, ekki bara mánuðum heldur jafnvel árum saman. Og aftur, virðulegi forseti: Við erum að tala um börn. Börn eiga aldrei að fara á biðlista eftir meðferð, hvorki við geðrænum sjúkdómum né nokkru öðru. Álag á börn og fjölskyldur þeirra er oft og tíðum svo alvarlegt að skaðinn verður óbætanlegur, bæði andlega, líkamlega og fjárhagslega. Með því að útrýma ekki biðlistum barna og unglinga framleiðir ríkið öryrkja á færibandi og enn er ég að vísa í hv. þm. Guðmund Inga Kristinsson, minn góða flokksbróður. Áfram held ég: Það hefur komið í ljós að andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum hefur aukist, sem gerir þörf á góðri og skjótri heilbrigðisþjónustu fyrir börn lífsnauðsynlega, og eins varðandi ADHD, kvíða, einhverfuróf, hegðunar- og samskiptavanda og námserfiðleika barna.

fyrir börn sem eiga erfitt með að ná valdi á tungumálinu. Bíddu bara í þrjú ár. Bíddu bara. Þetta eru skýr skilaboð.

En að neita börnum um þjónustu þegar þau þurfa á henni að halda er algerlega óafsakanlegt. Að sjö ára barn fái ekki nauðsynlega þjónustu fyrr en það er kannski orðið tíu ára gamalt er algerlega óásættanlegt. Hvers lags samfélag er það sem við byggjum þegar við bjóðum upp á slíkt? En það var ekkert vandamál að setja 180 milljónir í minkafóður. Það var heldur ekki vandamál í gær að koma 400 milljónum í gegn í sambandi við stuðning við einkarekna fjölmiðla sem að stærstum hluta, þeir sem fá mest, eru í eigu auðmanna sem vita varla aura sinna tal.

maður getur eiginlega ekki sett þær í samhengi við eitt né neitt nema vanhæfar ríkisstjórnir, ríkisstjórn eftir ríkisstjórn. Eins og kom fram hjá framkvæmdastjóra BUGL,

Við erum að ganga í gegnum aðra holskeflu núna, gríðarlegt atvinnuleysi, gríðarlega örbirgð, með vaxandi fátækt. Hvernig er þá hægt að segja á sama tíma

En hvernig nýtist það almannatryggingaþegunum? Hvernig nýtist það þeim fjölda sem þar er? Hvernig nýtist það þeim þegar kjaragliðnunin verður alltaf meiri og þau fá aldrei neina kjarabót? Hvernig nýtist það þeim þegar í janúar ár hvert

Virðulegi forseti. Kjaragliðnunin hjá öryrkjum og almannatryggingaþegum sem hafa ekkert annað að stóla á en berstrípaðar bætur almannatrygginga er farin að nálgast 40%, hvorki meira né minna. Það er í raun óafsakanlegt að tala um milljarða sem settir séu inn í kerfi sem samt sem áður heldur fólki í svo kirfilegri fátækt að það getur ekki reist hönd yfir höfuð sér.

Það er kannski þess vegna sem það virðist svo erfitt fyrir þá að setja sig í spor þeirra sem standa við hjálparstofnanir í hverjum einasta mánuði, svo hundruðum skiptir, með börnunum sínum til að biðja um mat. Svona stjórnvöld eru mannfjandsamleg. Við eigum að hugsa um fólkið fyrst, við eigum að hugsa um alla. Við eigum ekki að vera með sérhagsmuni hér, við eigum að hugsa um almannahag fyrst og fremst

árum. Megnið af því sem við höfum fengið fyrir aðgang að sjávarauðlindinni fer í að reka þau batterí sem eru í kringum sjómennskuna og útgerðina, Hafró og Fiskistofu og allt þetta; rallið og svona, að finna fyrir þá fiskinn og svona. Við búum við kerfi sem er ótrúlega gallað á svo margan hátt. Á sama tíma er alltaf sami söngurinn hér, alltaf að vanda sig að skrifa fallegar ræður, sami söngurinn, með fullri virðingu fyrir okkur öllum. En að við stígum inn og brjótumst út úr þessum kassa, þessum ramma — nei, það er minna um það. Það er miklu minna um það.

Ég veit ekki betur en að það vanti fleiri milljarða inn í þjónustuna og ég veit ekki betur en að rekstraraðilar þjónustunnar séu að segja að það sé farið að bitna á eldri borgurunum okkar,

Ítrekað hefur verið gengið fram hjá skýru lagaákvæði sem kveður á um að fjárhæðir skuli hækka í samræmi við launaþróun. Þá hafa frítekjumörk staðið óbreytt árum saman,

sagði hann í raun að frítekjumarkið hefði verið hækkað í 100.000 kr. hjá þessari ríkisstjórn. Við skulum aðeins tala um frítekjumörk.

Birst hefur ný skýrsla frá Stefáni Ólafssyni og Stefáni Má Stefánssyni sem segir allt sem segja þarf um skerðingarnar og þann hringlanda og fíflagang sem er í kringum þær.

Sú breyting varð til þess að gerð voru mistök. Þetta átti að einfalda kerfið, en mistökin fólust í því að fyrir janúar og febrúar 2017 féll niður heimild stjórnvalda til að skerða almannatryggingar vegna lífeyristekna.

Flokkur fólksins hefur ítrekað mælt fyrir frumvarpi sem felur það í sér að afnema skerðingar vegna atvinnutekna aldraðra og við höfum sýnt fram á það með skýrslum frá ágætum sérfræðingum

við tökum ekki mark á því, því að það þarf ekkert rosalega öflugan heila til að átta sig á því að það er ekki bara lýðheilsumál og grundvallarmál fyrir aldraðan einstakling, sem treystir sér til að vinna, að geta gert það áfram án þess að vera refsað fyrir það, hvað þá ef hann er í bágri fjárhagsstöðu og er haldið í fátæktargildrunni, að gefa honum tækifæri á því að reyna a.m.k. að bjarga sér eftir þörfum.

eins og sjóðandi heitum graut sem ekki má dýfa tungunni í. Flokkur fólksins hefur líka mælt fyrir frumvarpi um að afnema allar skerðingar vegna launatekna öryrkja í a.m.k. tvö ár og gefa öryrkjum kost á því að fara út á vinnumarkaðinn. Það er alveg sama hvernig reynt er að stíga út fyrir þennan rammgirta, fasta kerfiskassa, því er öllu sópað út af borðinu.

upp grunn að því hvernig við getum hugsanlega eflt öryrkjana okkar, þann mannauð sem við eigum í öryrkjunum okkar, og fengið þá til að taka meiri þátt í samfélaginu. Þeir glímdu við það sama og við erum að glíma við í dag, að mjög margir öryrkjar eru

sýni það í verki að hún ætli alveg örugglega ekki að brenna sig aftur á þeim eldi sem þjóðin var brennd á eftir efnahagshrunið 2008.

Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því að við tímum ekki að setja fjármuni í fátækt fólk sem á ekki fyrir mat? Getur einhver ímyndað sér hvernig einstaklingi líður sem þarf að standa í röð og biðja um ölmusu af því að hann á ekki fyrir mat?

hún er nákvæmlega það að við eigum að hjálpa fólki en ekki að láta því fjölga í fátækt og fjölga fyrir utan hjálparstofnanir sem eru að gefa því mat. Það hlýtur að vera ljóst að hjálparstofnanir þurfa aðstoð ríkisins til að sinna auknum verkefnum. Það hlýtur að liggja í hlutarins eðli. Við getum ekki verið að spara þessar krónur. Það er skynsamlegt að gera strax ráð fyrir þessu fjármagni næstu árin. Það er skynsamlegt að gera ráð fyrir því núna í fimm ára fjármálaáætlun.

Það er bilun í beinni á húsnæðismarkaðnum í dag. Húsnæðisverð hækkar upp úr öllum rjáfrum. Leiguverðið er orðið svo bilað að ekki nokkur einasti maður sem er með 250.000 kr. útborgaðar á mánuði getur látið sig dreyma um að

hvað þá í einu ríkasta ríki veraldar eins og oft hefur verið sagt um Ísland. Við erum rík þjóð

Það væri fallegt ef við sæjum byggða brú þar á milli. Það væri fallegt ef við réttum fram hendurnar til þess þjóðfélagshóps sem hefur verið jaðarsettur hér í áraraðir og sýndum það í verki að við vildum hjálpa honum.

Það fer hver að verða síðastur í þessari ríkisstjórn að sýna úr hverju hann er gerður. Það er hver að verða síðastur að standa við stóru orðin sem sögð voru fyrir síðustu kosningar þegar allt átti að verða betra fyrir alla.

er óafsakanlegt að hér skuli fólk búa við fátækt. Það er algerlega óafsakanlegt og það er ekki spurning um hvað hugtakið merkir. Það er ekki verið að tala um neitt annað en fæði, klæði og húsnæði, ekki verið að tala um að þessir einstaklingar hafi ráð á því að fara í leikhús, í bíó eða sækja menningarviðburði, að fá að taka þátt í þotulífinu, það er enginn að tala um það.

með jafnöldrum sínum. Það er verið að tala um að virkja allan mannauð í landinu og gefa öllum tækifæri, ekki bara sumum. Það er mannauður í öldruðum, það er mannauður í öryrkjum, það er mannauður í fátæku fólki og sannarlega er allur mannauðurinn í börnunum okkar.

Ég vil að lokum þakka fyrir frábært samstarf í fjárlaganefnd. Ég hugsa að fjárlaganefnd hafi sjaldan þurft að

hinu ættu hinir sömu að kíkja inn á alþingisvefinn og sjá þau 36 mál sem Flokkur fólksins hefur mælt fyrir á þessu þingi. Það fer ekki á milli mála hver stefna Flokks fólksins er. Það hefur aldrei farið á milli mála. Við vorum stofnuð til að útrýma fátækt barna á Íslandi. Við vorum stofnuð utan um örbirgð. Við vorum stofnuð til þess að kalla fram meiri jöfnuð og meira réttlæti í þetta samfélag. Þess vegna er Flokkur fólksins til.

í fyrsta sæti, það er virkilega sorglegt.

fjárlagavinnuna, fjárlagaferlið og hvernig reynt hefur á lög um opinber fjármál og það hefur svo sannarlega gert það. Ég það. Ég staldraði við ýmislegt í ræðu hv. þingmanns. Það er jú eitt af heimsmarkmiðunum að útrýma fátækt og ég get alveg staðfest það að hv. þingmaður og hennar flokkur hefur verið ötull talsmaður hér á þingi fyrir

hún kom inn á skipulag og forvarnir og ræddi mikið um börnin okkar. Ég ætlaði bara að draga það fram í ræðu að

Við eigum ekki láta börnin bíða og við þurfum að hjálpa þeim í gegnum kerfið en stigskipt eftir því hvaða þjónustu er um að ræða; grunnþjónustu, sértækari þjónustu eða jafnvel úrræði við mjög flóknum og erfiðum vanda.

en í raun og veru er ekki krufið hver árangurinn er af slíku aðgengi. Það eina sem við vitum er að lestrarvandi ungmennanna okkar fer vaxandi. Fyrir síðustu síðustu kosningar var mikið talað um og hefur verið talað um á þingi núna að yfir 30% drengja glími við lesvanda, ýmist lélegan lesskilning eða eru nánast ólæsir og nú er vöxtur í því hjá ungum stúlkum, þær séu að nálgast drengina hvað það varðar. Það segir sig sjálft að ungmenni sem eftir tíu ára grunnskólanám kemur út í samfélagið með lélegan lesskilning eða illa læst á ekki mikla framtíð í menntamálum, hvort sem það er framhaldsskólum eða öðru. Þessi einstaklingur er

Það er ástæða fyrir því að 9% ungmenna eru með sjálfsvígshugsanir. Hver er ástæðan? Við þurfum að kryfja þessa hluti betur. Við getum gert betur. Við megum ekki gleyma okkur í einhverju öðru. Við verðum að taka utan um þennan þjóðfélagshóp og við verðum að gera það strax.

Það er auðvitað viðvarandi verkefni. En ég ætla bara að taka heils hugar undir með hv. þingmanni sem kom svo vel inn á það í sinni ræðu að verja velferðina, útrýma fátækt og taka utan um börnin okkar. Ég held að við getum öll verið sammála um að það sé mikilvægt verkefni.

að 6 kr. af hverjum 10 kr. fari í velferðarkerfið, að 60% af öllum okkar krónum fara í velferðarkerfið: Nei, það eru 16% af landsframleiðslu sem fara í það á meðan það er rétt um 31% hjá Finnum.

Ég hef svo sem ekkert meira að segja nema það væri óskandi að við gætum gert eitthvað núna á lokametrunum og sýnt úr hverju við erum gerð, að við séum ekki bara að tala um það að hér sé fátækt og börnin okkar eigi bágt, geti ekki sinnt tómstundum. Bíddu þangað til á morgun, Gunna mín, mamma á ekki pening. Má ég fara í fótbolta pabbi? Ekki í sumar, kannski næsta sumar, við eigum ekki pening.

Ég er bara með ákall til stjórnvalda um að útrýma fátækt.

Það eru einungis rétt um sex mánuðir síðan við samþykktum fjármálaáætlun til fimm ára, það var gert rétt fyrir áramótin. Við frestuðum því í fyrra vegna ástandsins í samfélaginu og þeirra ráðstafana sem þá var gripið til.

má auðveldlega setja á þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur gripið til á undanförnum mánuðum. Fyrir rúmu ári stóðum við frammi fyrir spám um mikinn efnahagssamdrátt, lækkandi tekjum ríkissjóðs, minnkandi landsframleiðslu, og þegar við horfum á stöðuna sem er í dag frá þeim sjónarhóli þar sem við ræðum um ríkisfjármálin í dag sjáum við að þarna á milli hefur mikið breyst og það er fyrst og fremst vegna þess að við höfum gripið til markvissra aðgerða. Kjarninn í þessum efnahagsaðgerðum og þessari efnahagsstefnu er, virðulegi forseti, að við erum að láta hina sjálfvirku sveiflujafnara virka,

og er þá búið að taka tillit til þess að nú er áætlað að viðspyrnustyrkir verði ekki nýttir í þeim mæli sem þá var áætlað.“ Þetta er aðeins lítill vitnisburður um um umfang þeirra aðgerða sem við höfum gripið til. Í þriðja lagi, virðulegi forseti, er kjarni í þeim efnahagsaðgerðum sem við höfum verið að beita undanfarna mánuði að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur í velferðarmálum og innviðauppbyggingu á starfstíma ríkisstjórnarinnar.

Þar er líka sýnt fram á að alla vega sú viðreisn velferðarkerfisins sem þessi ríkisstjórn tók í fangið, stórhækkuð framlög vegna ýmissar innviðauppbyggingar og vegna eflingar mennta- og heilbrigðiskerfis, er varin út í gegnum þessa kreppu. Þetta vildi ég draga fram á þessari stundu

og styrkleika efnahagslífsins, því að það mun ráða þegar nú loksins birtir til, eða, eins og við vonum, að nú fari að sjá fyrir endann á hörðustu glímunni við þennan faraldur,

að við trúum að sú viðspyrna sem við förum í og erum að undirbúa og höfum haft í gangi verði til þess að

starfa hér vilji vinna þannig að málum, er að hér verði atvinnuleysi sem minnst og að störfum fjölgi á nýjan leik. Virðulegi forseti. Það sem ég held að verði mesta áskorun næstu ára og næstu missera, fyrst og fremst, er samspil peningastefnunnar og ríkisfjármálastefnunnar,

Kannski er fullmikil bjartsýni að tala um það í dag, virðulegur forseti, að það geti gerst. En ég held að það sé ágætt að við höfum þessi varnaðarorð uppi á þessum tíma vegna þess að grunnur góðrar efnahagsstjórnar er sterk ríkisfjármálastefna, sterkt utanumhald um ríkisfjármál sem styður við ábyrga peningamálastefnu, og við höfum vissulega

Vissulega setur ríkisfjármálaáætlun næstu ára ákveðnar vörður. Við ætlum að hætta skuldasöfnun og ná jafnvægi í rekstri ríkissjóðs. Það er mikilvægt að við sendum út þau skilaboð og að við stöndum við það. Ég trúi að viðspyrnan verði það öflug og sterk, hvort sem það er vegna endurreisnar

muni ekki koma. Það leysir okkur hins vegar ekki frá því að við þurfum á hverjum tíma að íhuga hvernig við förum betur með opinbera fjármuni. Ég ætla ekki að tína til einstök verkefni sem fjárlaganefnd hefur látið sig varða í umfjöllun um þetta þingmál eins og á undanförnum árum, eins og

að við hugum að framtíðinni í þessum efnum, að við getum rætt okkur til niðurstöðu um það hvernig við ætlum að standa að fjármögnun og vistun þessara verkefna og hvernig við ætlum að standa að þeim. En ég vil þó slá þann varnagla það er mikilvægast af öllu að við gerum skýran greinarmun í þeirri umræðu, við verðum að takast á við reksturinn eins og hann er í dag og ná tökum á honum áður en við týnum okkur í umræðu um framtíðarskipulag

En að þessu sögðu held ég að öll teikn um bata í efnahagslífi, bata í samfélagi okkar, séu skýr, enda tíðarfarið að lagast eftir langvarandi norðanátt og ég vona svo sannarlega að það viti á gott.

vera ber, enda fjallar hún í meginatriðum um það hagstjórnarlega hlutverk sem hið opinbera hefur og framvinduna í efnahagsmálum. Ég verð að segja það að

eggin okkar voru því miður kannski allt of mörg í einni stórri körfu sem heitir ferðaþjónusta. Þess vegna varð skellurinn kannski enn þyngri fyrir okkar litla land en mörg önnur. En við höfum sannarlega tekið vel á því. Ég var nú bara síðast áðan að lesa nýjustu Gallup-könnunina sem hefur verið gerð fyrir fjármálaráðuneytið, þær hafa verið gerðar nokkrar núna, þar sem farið er ofan í og óskað eftir svörum um hvernig tekist hefur til að mati fyrirtækjanna og annarra sem hafa notið þess stuðnings sem í boði hefur verið. Það er almennt mikil ánægja með það.

hér fram ágætlega. Þegar fram í sækir í áætluninni eru tiltekin fjárfestingarverkefni að klárast og ekki hafa önnur verið ákveðin enda svo sem kannski í höndum næstu ríkisstjórnar að forgangsraða þeim að einhverju leyti.

leggja áherslu á innviðauppbyggingu og nýsköpun, létta fólki og fyrirtækjum þær byrðar sem það verður fyrir og reyna að stöðva skuldasöfnun á þessum áætlunartíma.

á þau síðustu ár og við þurfum að halda áfram og gera enn betur því að það er með það eins og margt annað að slíku verkefni virðist því miður ekki ljúka.

er tamt hófust miklar framkvæmdir á heimilum margra landsmanna strax í fyrrasumar og vonandi getur það bara haldið áfram og fólk nýtt sér þessa endurgreiðslu. Svona fjárfestingarátak eins og ráðist hefur verið í skiptir auðvitað miklu máli þegar við stöndum frammi fyrir jafn erfiðum aðstæðum og við höfum gert, hvernig svo sem þær eru. Þær

sem treystu nánast alfarið á ferðaþjónustuna fóru eðli máls samkvæmt mun verr út úr þessu áfalli en mörg önnur sem höfðu breiðari vettvang.

og það er eiginlega risastórt fram undan, að takast á við langtímaatvinnuleysi og ná því niður hraðar en Hagstofuspáin gerir ráð fyrir. Það er gríðarlega mikilvægt að vera með fjölbreytt að tala um. Eitt af því sem hefur verið gert samhliða aðgerðum hins opinbera er að beita peningastefnunni markvisst og ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt að Seðlabankinn gat lækkað meginvexti sína. Það hefur haft mjög góð og jákvæð áhrif. Þótt Seðlabankinn hafi nú á dögunum þurft að hækka vexti um 0,25 prósentustig og þeir farið upp í 1% þá eru þetta sögulega lágir vextir á Íslandi

sem skýrist aðallega af auknum kostnaði við framleiðslu og dreifingu á vörum um allan heim vegna Covid-19. Þá hafi laun og húsnæðisverð hækkað innan lands. Eftir sem áður er mikilvægt að ríkisfjármálastefnan og peningastefnan og vinnumarkaðurinn leggist saman á árar í því verkefni fram undan að viðhalda stöðugleika og tryggja um leið sjálfbæran vöxt. Allt skiptir þetta máli og við vitum að við þurfum að halda vel á spöðunum ef við eigum ekki að missa tökin á verðbólgunni.

virðast vera að skilja meira eftir sig en oft hefur verið áður eða dvelja lengur, það getur verið hluti af því. En kerfið er greinilega að taka vel við sér

Það telur því óhjákvæmilegt, í ljósi þeirra samfélagslegu áskorana sem við stöndum nú frammi fyrir, að við þurfum að huga að sjálfbærni fjármála hins opinbera til lengri tíma.

skiptinguna á milli tekju- og útgjaldaráðstafana og afleiðingar þess fyrir efnahagslífið og líka fyrir opinber fjármál. Við höfum auðvitað gert margt. Við höfum undirbyggt þessa bættu afkomu ríkissjóðs. Nú hefur verið gert mikið átak og fjárfest í stafrænni uppbyggingu, nýsköpun og rannsóknum, eins og ég kom inn á áðan, og almennri uppbyggingu í innviðum.

Fjármálaráð kemur líka inn á margt fleira, m.a. að lágir vextir og kaupmáttaraukning og þessar sérstöku aðgerðir vegna Covid hafi stutt við heimili og fyrirtæki og undir það tökum við. undir það tökum við. En það leggst með ójöfnum hætti á ólíka hópa og ekki hafa allir notið góðs af kaupmáttaraukningunni og undir það er auðvitað hægt að taka.

Við fórum yfir nýjustu áætlanir vegna aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum og hún hefur verið kynnt ágætlega.

ítreka það sem kemur fram í nefndarálitinu að huga vel að því að efla Akureyri enn frekar sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi, í gegnum Stofnun Vilhjálms Stefánssonar sem er í lykilhlutverki við ráðgjöf og samvinnu á sviði sjálfbærrar þróunar og umhverfismála.

Hér er líka farið yfir og raktar í ágætu máli þær aðgerðir sem koma til viðbótar við fyrri aðgerðir í þessum málum.

samstarfi til að gera sitt til að takast á við loftslagsvandann. Svo eru það aukinn stuðningur við orkuskipti og efling umhverfisvænni almenningssamgangna og betri innviðir fyrir virka ferðamáta.

það sem að okkar mati, og í umfjöllun í gegnum tíðina, þurfti að gera. Þarna eru sannarlega ákveðin skref stigin og það eru hugmyndir sem þarf að fara betur ofan í og leita betri upplýsinga. Það er erfitt að

miklu fjölbreyttari uppbyggingu í þjónustu við eldra fólk eins og hér er örlítið komið inn á, hvort sem það er aukin þjónusta í heimahúsum, dagþjónusta utan heimilis eða bara samþætting margs konar þjónustuþátta sem þarf að koma til viðbótar við fyrirhugaða og áframhaldandi uppbyggingu á hjúkrunarheimilum. Það er líka nefnt að taka þurfi til skoðunar að greina þessa kostnaðarliði sem saman mynda rekstur hjúkrunarheimila með tilliti til kostnaðarþátttöku heimilismanna, ríkis og sveitarfélaga.

eru sett í fátæktargildru sem þau komast ekki út úr. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hún sjálf sé sátt við þessa stefnu ríkisstjórnarinnar?

þurfum að leggja til breytingar á því. Ég held að kerfið verði aldrei skerðingarlaust en það þarf sannarlega að taka utan um það á fleiri en einum stað. Það þarf að bæta kjörin. Ég hef alltaf sagt það

og við borðið þar sem öryrkjar sitja um hvernig eigi að breyta kerfinu. Það getur ekki verið næg ástæða til að halda fólki undir fátæktarmörkum. Ég var að tala um greiðslur almannatrygginga og það fólk sem þarf að treysta á greiðslur frá Tryggingastofnun. Þar eru m.a. margar gamlar konur

að halda uppi lifistandard á síðustu æviárunum. Konur eru þarna stór hluti og þær eiga aðeins möguleika á því að fá í mesta lagi 266.000 kr. á mánuði. Og það er ákvörðun stjórnvalda. Þær geta ekki farið í verkfall

Orðagjálfur um kerfi hefur ekkert að segja þarna. Við erum að tala um við hvers konar aðstæður og við hvaða kjör þeir sem þurfa að

laun lægstlaunaða fólksins á vinnumarkaði. Við eigum að leggja áherslu á að hækka lífeyristekjur þeirra sem eru í neðstu tíundunum. Ég hef talað fyrir því

Hvernig er hægt að laga þetta? Hvernig getum við sem fjárveitingavald sagt í alvörunni að þessi lög um lífeyri almannatrygginga séu ekki að virka

þessi póstur, við hvað á að miða og hvort við eigum að breyta — ég veit ekki, kannski höldum við áfram í mörg ár í viðbót að tala um það án þess að það gerist nákvæmlega eins og einhverjir vilja.

Á því áætlunartímabili sem hér er undir er stefnt að þessu, við skulum halda því til haga. Það er stefnt að þessu. Það getur vel verið að eftir eitt ár, tvö ár, þurfum við að taka einhverjar allt aðrar ákvarðanir með allt öðrum áherslum en lagðar hafa verið fram til þessa.

forseti. Það er margt sem hefur gengið á í samfélaginu undanfarin misseri

Við þurfum að koma öllu atvinnulífinu á hreyfingu. Við þurfum að koma þúsundum til starfa og við þurfum að tryggja efnahagslegan stöðugleika og nauðsynlega grunnþjónustu

Undan því er ekki hægt að víkjast með því að segja að ríkisstjórnin hafi valið þá leið að fara í einfaldan framreikning á hlutunum.

og leggja fram nýjar áætlanir. Það er í sjálfu sér allt gott og blessað, en þá er það mikill ágalli á lögunum um opinber fjárlög

að auðvitað sé það fyrsti kostur að halda áfram núverandi ríkisstjórnarsamstarfi ef til þess fæst umboð eða aðstæður verða þannig að

að atvinnuleysi verði upp undir 5% í lok áætlunartímabilsins. Það er ekkert smáræði. Rétt er að staldra við þetta því að það þýðir að í lok áætlunartímabilsins verði u.þ.b. 10.000 einstaklingar atvinnulausir að jafnaði. Það eru u.þ.b. 3.000 fleiri en við eigum að venjast. Þetta er það sem blasir við eftir fimm ár. Því fylgir auðvitað gríðarlegur kostnaður fyrir ríkissjóð. Vinnumarkaðsaðgerðir og atvinnuleysisbætur undir lok tímabilsins eru metnar á 45 milljarða kr. Það er u.þ.b. tvöfalt meira en þegar árferði er venjulegt.

Það er kannski ekki það alvarlegasta, það alvarlegasta er að þúsundir einstaklinga og fjölskyldna munu búa við skertar tekjur og glíma við önnur vandamál, fjárhagsleg, líkamleg og andleg, sem fylgja langvarandi atvinnuleysi. þessu verður að bregðast með miklu kraftmeiri hætti en birtist í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Atvinnuleysi hér á landi er í hæstu hæðum og það hefur aukist hlutfallslega meira hér en í nokkru öðru samanburðarlandi í Vestur-Evrópu. Það er ekki til að hreykja sér af. Á sama tíma er atvinnuþátttaka í sögulegri lægð. Að baki þeim tölum er fjöldi fólks sem ekki er í vinnu og ekki í virkri atvinnuleit, það eru u.þ.b. 50.000 manns á aldrinum 60–74 ára. Þörfum og vanda þessa fólks þarf að mæta með virkniúrræðum og aðgerðum sem gera fólki kleift að stíga aftur út á vinnumarkaðinn eftir langa fjarveru. Þess vegna er atvinnusköpun lykilatriði. Ný ríkisstjórn verður að rækta umhverfi sem ýtir undir náttúrulega fjölgun starfa á almennum vinnumarkaði til að sporna gegn þeirri ósjálfbæru þróun sem birtist í fjármálaáætluninni. Við verðum að gera fyrirtækjum auðveldara að skapa störf með því að lækka atvinnutengdar álögur. Við þurfum fleiri störf í landsbyggðunum, bæði opinber og í einkageiranum. Við þurfum að stuðla að auknum hagvexti með aukinni framleiðni. Það gerum við með því að þora að fjárfesta í grænni tækni, menntun og innviðum, með hvötum til nýsköpunar og með ábyrgri hagstjórn, og það gerum við ekki síst með því að gera allt sem unnt er til að tryggja gengisstöðugleika. Í því samhengi höfum við í ítrekað bent á að tímabært sé að gera alvöru úr því að binda krónuna við evru til langs tíma með aðild að myntbandalagi Evrópusambandsins, ganga til samninga við Evrópusambandið um það. Síðar munum við ganga í Evrópusambandið sjálft í fyllingu tímans. tímans. Sveiflur í krónunni eru mjög dýrkeyptar fyrir íbúa landsins og þær vinna með beinum hætti gegn hagvexti og atvinnusköpun. Herra forseti. Lengi hefur blasað við að margvíslegir innviðir í samfélaginu þarfnast endurnýjunar og byggja þarf nýja. Á það hefur margsinnis verið bent og lagðar fram ítarlegar skýrslur, m.a. af Samtökum iðnaðarins. Að þessum verkefnum þarf að vinna jafnt og þétt og gæta þess að þau valdi ekki aukinni þenslu þegar vel árar

Huga þarf miklu betur að stefnumótun, undirbúningi verkefna og koma þeim af framkvæmdastigi þannig að á hverjum tíma séu til næg verkefni sem eru tilbúin til útboðs með skömmum fyrirvara. Því miður hefur ríkisstjórnin verið gripin í bólinu í þessum efnum. Hún átti lítið sem ekkert tilbúið í handraðanum og þess vegna hafa orðið tafir á mikilvægum verkefnum sem hefði verið upplagt að geta ráðist í með skömmum fyrirvara þegar kórónuveiran nam hér land. Fjármálaráð hefur gert þetta að sérstöku umfjöllunaratriði í umsögnum sínum um fjármálaáætlun. Þar segir m.a., með leyfi forseta: „Eins og áður hefur verið bent á í þessu áliti tekur tíma að ráðast í fjárfestingar og því erfitt að beita þeim til sveiflujöfnunar. Gildir það jafnt fyrir sveitarfélögin sem ríkið.“ Enn fremur segir fjármálaráð, með leyfi forseta: „Í framlagðri áætlun er rætt um mikilvægi fjárfestingar og hvernig innviðafjárfesting hins opinbera skilar sér til framtíðar í formi aukinnar framleiðslugetu. Almennt er litið á fjárfestingu sem heppilega ráðstöfun opinbers fjármagns þegar slaki er í hagkerfinu og framleiðsluþættir vannýttir. Margföldunaráhrif slíkra fjárfestinga í samdrætti eru talin hærri en margföldunaráhrif margra annarra aðgerða. Í grein Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er rætt um að virkni fjárfestingarmargfaldara sé einnig langvinnari en annarra margfaldara.“ Ég er enn að vitna til fjármálaráðs: „Fjármálaráð hefur ítrekað kallað eftir því að gagnsæi hvað varðar skýra forgangsröðun fjárfestingarkosta og arðsemisútreikninga þeirra hérlendis sé aukið. Fjármögnun arðbærra fjárfestinga með lántöku er skynsamleg sé arðsemin meiri en fjármagnskostnaðurinn. Arðsamar fjárfestingar skila þjóðarbúinu til komandi kynslóða í betra ástandi heldur en ef í þær hefði ekki verið ráðist. Hér skiptir miklu hvers konar fjárfestingar er ráðist í og hvenær. Það myndi auka gagnsæi að sjá meiri umfjöllun um vænta verðmætasköpun þeirra fjárfestinga sem lagt verður í. Í núverandi árferði má þess vænta að hluti af forgangsröðun felist í þeim áhrifum sem einstök verkefna hafa á þær atvinnugreinar, þau landssvæði og þá hópa sem verst hafa orðið úti. Tímasetningar fjárfestinga skipta hér einnig miklu máli. Ákvarðanir stjórnvalda til að bregðast við með aðgerðum í opinberum fjármálum taka oft tíma og því er hætta á að þær komi of seint og og vinni jafnvel gegn tilætluðum markmiðum. Þetta endurspeglast í umræðu um fjárfestingastig hins opinbera á síðasta ári. Í rammagrein 10 í áætlun eru rædd ýmis vandkvæði er snúa að töfum í að hefja fjárfestingu eftir að fjárheimildir hafa fengist. Sýnt er að á síðustu árum hafi ónýttar fjárheimildir til fjárfestinga verið 25–30% af samþykktum upphæðum. Slíkar tafir eru til þess fallnar að veikja áhrif fjárfestingar sem hagstjórnarviðbragðs. Jákvætt er að sjá að boðaðar eru umbætur á þessu ferli.“

Ég vil vekja sérstaka athygli á síðustu setningunni í þeim kafla sem ég vitnaði til. Jákvætt er að sjá að boðaðar eru umbætur á þessu ferli. Það er nefnilega það. Staðreyndin er hins vegar sú að þessar umbætur hafa margsinnis verið boðaðar en ekkert hefur gerst. Í tvígang hafa hins vegar verið boðaðar slíkar breytingar í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, á þessu og síðasta þingi, en ekkert slíkt þingmál hefur litið dagsins ljós. ljós. Ég held því miður að fjármálaráð muni enn um sinn þurfa að láta við það sitja að fagna boðuðum breytingum sem aldrei virðast ætla að koma. Herra forseti. Ekki verður hjá því komist í þessu samhengi að minnast á þingsályktun Viðreisnar sem Alþingi samþykkti einróma þann 18. apríl árið 2018 sem fjallaði um tryggingu gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga.

Ekkert hefur spurst til málsins eftir að Alþingi samþykkti ályktunina. Ég er fullkomlega sannfærður um að það hefði óneitanlega getað hjálpað ríkisstjórninni að hafa sinnt skyldu sinni og farið að ályktun Alþingis.

en ekki má gleyma þætti þeirra skulda sem stofnað er til og á hvaða kjörum, og hins vegar þarf að skoða til hvaða verkefna skal verja þeim fjármunum sem hið opinbera aflar. Þarna kennir margra grasa og má nefna þjónustu af ýmsu tagi, fjárfestingar í innviðum og stuðningsnet fyrir þau sem búa við þannig aðstæður til langs eða skamms tíma að geta ekki séð sér farborða. Viðfangsefnið má auðvitað nálgast annaðhvort með því að ákveða fyrst hvaða þarfir eigi að uppfylla og afla fjár í samræmi við það eða ákveða fyrst hvaða tekna skuli afla og í framhaldi af því hvaða verkefnum þær eiga að duga fyrir.

Viðreisn hefur margoft gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að hafa spennt bogann allt of hátt við aukningu ríkisútgjalda á toppi langrar uppsveiflu í efnahagslífinu og að ríkisfjármálin hafi verið orðin ósjálfbær fyrir faraldurinn. Um þetta ber ríkisreikningur ársins 2019 skýrt vitni. Um 70 milljarða sveifla varð til hins verra frá fjárlögum þess árs. Það er ekki nóg með að ríkisstjórnin hafi spennt bogann allt of hátt, hún hunsaði beinlínis öll varnaðarorð, m.a. frá okkur í Viðreisn, en kaus líka að horfast ekki í augu við allar þær blikur sem voru á lofti um framvindu efnahagsmála, skýr merki um samdrátt í atvinnulífinu.

„Á þensluskeiðinu fyrir kórónuveirufaraldurinn var losað um beltið og fyrirferð hins opinbera jókst með þeim hætti að undirliggjandi afkoman er orðin neikvæð. Spyrja þarf hvenær og hvernig vinda eigi ofan af þessari þróun.“ Ríkisstjórnin getur því auðvitað engum nema sjálfri sér kennt um þann undirliggjandi vanda sem við er að fást. Það hefur svo haft þau áhrif að við vorum verr í stakk búin en ella til að takast á við afleiðingar veirukreppunnar. Það er mjög nauðsynlegt að halda þessu vel til haga þegar við ræðum um ríkisfjármálin og áætlun til næstu ára. Vandinn var orðinn til fyrir kreppuna. Ríkissjóður var orðinn ósjálfbær fyrir kreppuna.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 Það getur verið dýrt að skulda og mjög erfitt að segja fyrir um hvert vaxtastigið verður til lengri tíma. En því meira sem maður skuldar, þeim mun meira þarf maður að borga í vexti og þeim mun meira sem maður borgar í vexti, þeim mun minna verður til ráðstöfunar af ríkisfé til að setja í arðbærar framkvæmdir, arðbæra innviði,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 Herra forseti. Fjármálaáætlunin er sem sagt ekki margmál um hvernig ná á tökum á ríkisrekstrinum á næstu misserum og árum. Því skal þó haldið til haga að þar er getið um afkomubætandi aðgerðir upp á tugi milljarða en það eru ný skrautyrði til að forðast að tala um niðurskurð og skattahækkanir. Engin dæmi eru nefnd eða hugmyndir viðraðar um þessar afkomubætandi aðgerðir. Auðvitað vita allir að í því felst niðurskurður eða skattahækkanir, nema hvort tveggja sé. Ríkisstjórnin þegir þunnu hljóði um hvaða leið hún ætlar. Sjálfsagt veit hún það ekki eða hefur ekki kjark til að segja frá því fyrir kosningarnar. Herra forseti. Sýn okkar í Viðreisn er skýr. Við viljum hvorki niðurskurð sem felur í sér skerta þjónustu né skattahækkanir. Að okkar mati er brýnt við þessar aðstæður að skoða vandlega öll ríkisútgjöld og ríkisrekstur, hvar hægt er að gera betur og hvernig má fá sömu eða betri þjónustu fyrir minna fé. Við eigum að gera ríkar kröfur um gæði, skilgreina þjónustu vel og kostnaðargreina. Við verðum að vita hvað við fáum fyrir það fé sem er varið fyrir hönd ríkisins, hvort sem um er að ræða ríkisstofnanir, ríkisfyrirtæki eða einkafyrirtæki sem við kaupum þjónustu af. Hér er sjálfsagt að nefna heilbrigðiskerfið og heilbrigðisþjónustu sem er með stærstu útgjaldaliðum þjóðarinnar. Þá gildir einu hvort hún er einkarekin eða rekin beint af ríkinu sjálfu.

„Eins og kom fram í viðtali við formann Læknafélags Reykjavíkur um daginn þá hefur þessi þjónusta aldrei verið kostnaðargreind eða þær tölur lagðar fram með opinberum hætti, hvorki hvað þjónustan kostar né hvaða framlegð er af henni. Þá er auðvitað bara mjög erfitt að segja hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt. Þannig að við leggjum auðvitað bara mjög ríka áherslu á að þetta sé kostnaðargreint og fólk þurfi bara ekkert að velkjast í vafa um hvað hvað sé eðlilegt í þessu.“ Herra forseti. Undir þetta má taka heils hugar með forstjóranum. Við verðum að vita fyrir hvað er verið að greiða. Það þurfum við að vita, ekki bara þegar keypt er þjónusta af einkaaðilum heldur líka þegar við veitum fjármunum í opinberan rekstur eða þjónustu. Hér er sannarlega mikið verk að vinna. Tólin og tækin eru til og eru notuð víða um heim. Þeim verður að beita. Ef allir sitja við sama borð að þessu leyti getum við verið vissari um að við séum að verja fjármunum vel, hvort sem er til opinbers rekstrar eða einkarekstrar, þjónustu sem er einkarekin en kostuð af ríkinu. Ég er sannfærður um að þarna er eftir miklu að slægjast. Við eigum að vera óhrædd við að velta fyrir okkur hver verkefni ríkisins eru og hvernig þeim verður best sinnt. Við verðum að vera órög við að skoða þessa hluti ofan í kjölinn og breyta því sem hægt er að breyta, okkur öllum til hagsbóta. Við í Viðreisn teljum þetta eitt af stærri og vandasamari viðfangsefnum komandi ára sem þurfi að taka föstum tökum. Herra forseti. Ég ætla að draga saman nokkur atriði, nokkrar blákaldar staðreyndir um stöðuna í efnahagsmálum þjóðarinnar sem er grafalvarleg fyrir almenning og atvinnulíf. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er að halda verðbólgu sem næst 2,5% yfir hvert 12 mánaða tímabil. Frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum hefur verðbólgan verið mæld 41 sinni. Í 36 skipti hefur hún verið yfir verðbólgumarkmiðinu. Síðustu 12 mánuði hefur hún verið yfir markmiði og fjarlægst það enn frekar. Nýjasta mælingin sýnir verðbólgu sem nemur 4,6% og það er ekki í augsýn að verðbólgan fari lækkandi. lækkandi. Ekki nóg með það, herra forseti, að verðbólgan nálgist það að vera tvöfalt meiri en sett markmið gerir ráð fyrir, hún hefur hækkað hlutfallslega langmest á Íslandi miðað við helstu samkeppnislönd innan OECD. Á mannamáli þýðir það að verðlag hefur hækkað hlutfallslega mest á Íslandi undanfarin misseri. Atvinnuleysi er í hæstu hæðum, atvinnuþátttaka hefur aldrei verið minni

svo mikið að það er umtalsvert hærra en meðalatvinnuleysi síðastliðinna áratuga og skýrt merki um viðvarandi hærra atvinnuleysi á Íslandi en áður hefur þekkst. Aftur sker Ísland sig úr samanburðarlöndunum. Hér hefur atvinnuleysið aukist hlutfallslega mest undanfarin misseri í samanburði við okkar helstu viðskiptalönd. Það er heldur ekki gott met að eiga.

Íslandsálagið. Það heldur sér í gegnum þrengingar síðustu missera. Vissulega lækkuðu vextir en þeir voru samt hærri en annars staðar og nú er vaxtahækkunarferli hafið á Íslandi. Þar erum við aftur að taka vafasama forystu en við vitum að hækkandi vextir munu valda heimilum og fyrirtækjum búsifjum. Herra forseti. Margt ungt fólk hefur sótt inn á fasteignamarkaðinn að undanförnu. Það hefur gert það m.a. vegna þess að því hefur á margan hátt verið gert það auðveldara. Það er í sjálfu sér göfugt. Á sama tíma hafa vextir verið sögulega lágir. Þegar þetta tvennt fer saman kallar það fram mikla eftirspurn, sem menn hefðu e.t.v. átt að sjá fyrir, sem markaðurinn hefur ekki getað sinnt að fullu og fasteignaverð hefur hækkað og hækkar enn. Það þýðir að mjög margt ungt fólk, og raunar ekki bara ungt fólk, hefur spennt bogann mjög hátt í þessum efnum til þess að tryggja sér húsnæði þegar það það fær stuðning til þess og vextir eru lágir. Nú blasir við þessu skuldsetta unga fólki þrálát verðbólga og hækkandi vextir. Það er ekki góð blanda og hætt við að margir muni því miður lenda í greiðsluerfiðleikum. Herra forseti. Allt það sem ég hef sagt hér að framan eru einfaldlega staðreyndir sem ekki er hægt að hrekja. Þær sýna að ekki verður um villst að það er eitthvað að hjá okkur. Það er ekki allt í himnalagi. Það sýnir okkur líka að mörg og erfið verkefni eru fram undan. Eins og áður hefur komið fram í þessari ræðu á núverandi ríkisstjórn sér þann draum helstan að geta haldið áfram. Maður hlýtur að spyrja sig eftir þessa upptalningu: Er heppilegt að sá draumur rætist? Mitt svar liggur í augum uppi: Ég held ekki. Ég held að þessi ríkisstjórn muni ekki ráða við verkefnið sem er fram undan. Herra forseti. Sem áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd á ég þess ekki kost að setja fram sérstakt nefndarálit. Þessi ræða verður því að þjóna þeim tilgangi jafnframt. Ég verð að segja að ég velti því mjög mikið fyrir mér hvort við í Viðreisn ættum að leggja í þá vinnu að setja fram breytingartillögur við þessa fjármálaáætlun. Niðurstaðan varð sú að gera það ekki og ástæðan fyrir því er afar einföld: Við í Viðreisn höfum á þessu kjörtímabili lagt okkur fram um að leggja fram vandaðar tillögur til breytinga á fjárlögum, fjáraukum og fjármálaáætlunum. Það er skemmst frá því að segja að vinnulag stjórnarflokkanna sem hér ráða ferðinni er þannig að þeir hafa sammælst um að samþykkja ekki neitt sem frá Viðreisn kemur, og raunar öllum stjórnarandstöðuflokkunum eins og þeir leggja sig ef út í það er farið. Niðurstaða okkar varð því sú að tillögugerð að þessu sinni

og getur þannig staðið undir öflugu velferðarkerfi. Á þeim vettvangi þurfum við að hlúa vel að nýsköpun, tækni og vísindum og hugsa til langs tíma. langs tíma. Þetta er það sem við verðum að byggja á til framtíðar til að ná þeim markmiðum sem við viljum öll svo gjarnan ná um aukna farsæld og hagsæld okkur öllum til handa. handa. Til að það allt saman sé hægt verður að skapa efnahagslegan stöðugleika og fyrirsjáanleika, bæði í lífi fyrirtækjanna sjálfra og í efnahagsumhverfinu. Það er miður að þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn hafi gert margt mjög vel, og ég vil ítreka það, í tengslum við nýsköpun og tækni,

ekki til lengri tíma en raun ber vitni. Það eru allir sem um þessi mál tala sammála um að hér þurfi fyrirsjáanleika einhver ár fram í tímann. Auðvitað þarf að endurskoða þessar stefnur. Það verður samt að vera þannig að þegar lagt er í vegferð sem nýsköpunarfyrirtæki og ætlunin er að treysta á endurgreiðslu rannsóknar- og þróunarkostnaðar,

framan af þessum skriðjökli. Þetta virðist ríkisstjórnin ekki vilja skilja.

og það er of lítil erlend fjárfesting í íslensku atvinnulífi. Það er nú einu sinni þannig að margt af þessu skapast vegna þess efnahagsumhverfis sem krónan skapar íslensku samfélagi. Hvernig ætlum við sem samfélag að auka stöðugleikann, efla íslenskan útflutning og fjölga tækifærum í íslenskri nýsköpun á meðan við höfum gjaldmiðil sem vinnur gegn þessum sömu markmiðum eða á meðan ríkisstjórnin hefur sýnt að trúin á gjaldmiðilinn er ekki meiri en svo að hæstv. fjármálaráðherra hefur lagt fram frumvarp sem heimilar Seðlabankanum að grípa til viðamikilla gjaldeyrishafta án aðkomu þingsins? Hvernig eiga menn að geta treyst því að vera í umhverfi þar sem hægt er að grípa til hafta af þessu tagi? Krónan er vandamál, hún veldur sveiflum, vextir á evrusvæðinu og í þeim ríkjum sem hafa tengt gjaldmiðil sinn við gengi evru eru alltaf lægri en á Íslandi. Íslandsálagið fylgir okkur. Það þýðir auðvitað að íslenskur almenningur greiðir hærra verð fyrir lán sín en almenningur í löndunum í kringum okkur. Fyrirtækin þurfa að standa straum af auknum kostnaði og ríkissjóður tekur ítrekaða áhættu með erlendri lántöku. Á þetta bendum við sýknt og heilagt. Við munum ekki hætta að benda á þetta fyrr en það verður lagað. Það er svo borðleggjandi hvað þetta skiptir framtíð

hvað það kostar okkur að vera með krónu, hvað það kostar ríkið, hvað það kostar sveitarfélögin, hvað það kostar almenning.

varðar heilbrigðismál, sem varðar það að við verjum meira fé í að varðveita og halda utan um það fólk sem nú nú glímir við atvinnuleysi. Það eru þúsundir manna. Það reynir á sálarlífið. Það er mörgum mjög erfitt og það er ekki gott að fólk skuli ekki vera fullvissað um að um það verði hugsað. Það skortir á það í þessari fjármálaáætlun.

í hvað við erum að setja fé, hvað við erum að fá fyrir það. Það gildir á öllum sviðum. Ég hef djúpa sannfæringu fyrir því að við getum fengið betri þjónustu fyrir minna fé ef við stöndum okkur vel á þessu sviði. Ég hef djúpa sannfæringu fyrir því að hægt sé að reka heilbrigðiskerfið með skilvirkari hætti, bæði hið einkarekna og hið opinbera, ef við göngum í það verk að greina hvað fram fer á þessum stofnunum, gera gæðakröfur, gera kröfur. Að sjálfsögðu greiðum við fyrir það.

þegar slakinn er horfinn úr hagkerfinu, sem þýðir það að við erum farin að nýta framleiðslutækin sem eru ónýtt í dag, fyrst og fremst í ferðaþjónustu,

Hv. þingmaður talar hér um einfaldan framreikning sem vissulega er, en ég vil minna á að það byggir á grundvelli stefnu sem við samþykktum í haust og er framreikningur á áætlun sem við samþykktum í desember,

um framtíðina og atvinnuleysið og verkefnið fram undan. Það sem ég var að reyna að benda á fyrst og fremst var að mér finnst það eiginlega ótækt að við séum með fjármálaáætlun sem er til fimm ára, vissulega í lok kjörtímabils, þar

Ég verð að ítreka gagnrýni mína á þetta fyrirkomulag. Er þá ekki alveg eins gott að við hættum þessari áætlunargerð nema út kjörtímabilið ef það er ekkert að marka það sem fer fram yfir kjörtímabilið, það eru bara framreikningar? Það er stór spurning í mínum huga. Þið sem sitjið í stjórnarflokkunum hafið allan aðgang að öllum þeim gögnum sem um er að ræða og þið eruð best í stakk búin, auðvitað ráðuneytin fyrst og fremst, til þess að segja: Þetta þarf að gerast til þess að X gerist. Hvað þarf að gerast til þess að atvinnuleysi verði ekki 5% í lok tímabilsins?

varðandi stefnumörkun og áætlunargerð, á hverju fjárlögin hvíla, þá erum við með gildandi áætlun til 2025 og það má kannski segja, til að vera sanngjarn, að það sé þá framreikningur á árið 2026. En það er þó þannig að ný ríkisstjórn mun setja fram nýja stefnu, nýja áætlun, inn á nýtt fjárlagaár. Það verður verkefni nýrrar ríkisstjórnar. En það er í gildi stefnumörkun og áætlun sem við samþykktum í desember. Hún gildir til 2025. Þar er mjög skýr stefnumörkun á öllum 35 málefnasviðum.

Hér er mjög skýrt lagt fram hvernig framvindan kunni að verða miðað við ólíkar sviðsmyndir; grunnsviðsmynd, bjartsýna sviðsmynd og svartari svartari sviðsmynd. Þetta er mjög háð því hver framvinda bólusetninga verður og hvernig okkur tekst að koma ferðaþjónustunni af stað. Alveg eins og niðursveiflan var mjög skörp vegna vægi ferðaþjónustunnar þá getur hún orðið skarpari upp á við þegar við förum að nýta ónýtta framleiðslugetu. Það verður hins vegar framleiðslutap og líklegast eru spárnar þess vegna að segja að það verði hærra atvinnuleysisstig.

Þá mun þessi kraftur í nýsköpuninni fara að skila sér. Það er mjög mikilvægt.

Auðvitað erum við hv. þingmaður oft sammála um ýmsa hluti og það er bara gott ef við getum verið sammála.

neitt um það, en mér fyndist betra ef þessa sæist betur stað í ýmsu sem við erum að gera og sérstaklega af því að við höfum oft átt mjög gott spjall um nýsköpun og þróun og mikilvægi hennar, sem við erum, held ég, alveg fullkomlega sammála um. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan að ég vil alveg hrósa ríkisstjórninni fyrir margt gott sem hún hefur gert þar. En auðvitað er stóra gagnrýniatriði mitt og fleiri það að menn skuli ekki ákveða að koma á þessum kraftmikla stuðningi sem hefur verið settur í gang núna og láta hann duga lengur og til framtíðar, a.m.k. svona

fyrir sígræna ræðu. Ég segi það vegna þess að nú erum við búnir að vera saman á þingi í næstum því fimm ár og ég þykist hafa heyrt sambærilegar ræður hjá bæði hv. þingmanni og mér sjálfum og ýmsum kollegum okkar á þessum tíma, að það

að spyrja mig þessara spurninga og ég vil sérstaklega þakka honum fyrir það að kalla þessa ræðu sígræna. Mér þykir mjög vænt um það því að það er nú þannig með suma hluti að það þarf að endurtaka þá og endurtaka þangað til

Ég er ekki endilega viss um að það sé t.d. auðvelt að taka upp evru mjög hratt en tengingu væri mögulega hægt að koma á tiltölulega hratt. Vandinn er auðvitað sá að samfélög hreyfast hægt. Þau breytast hægt. En það er svo margt að gerast í heiminum í augnablikinu sem kallar á að við séum aðeins fljótari en oft áður. Þegar maður horfir á þau samfélög sem náð hafa hvað lengst

ég myndi samt vilja sjá einhvers konar hugmynd eða fyrstu drög að því hvernig

þurfum við einhvern veginn að trúa því betur að við getum gert hluti.

með kennara, tækjabúnað og húsakost. Við hættum í miðri á og svo sækir fólk um og það þarf að vísa því frá. Það er ekki pláss fyrir það eða það getur ekki lært. Ég er alls ekki að gagnrýna núverandi kerfi. Það eru allir að gera eins vel og þeir mögulega geta. En til þess að geta farið í heimsklassa og við trúum því í alvöru að við getum eignast svona hefðir á þessu sviði þá verðum við að ganga alla leið. Mér finnst svo oft að við göngum aldrei alla leið, við stígum svona hálft skref og hörfum helst, sérstaklega ef það hleypur á snærið hjá okkur, og þá gleymum við öllu hinu sem við ætluðum að gera.

Það er rétt sem sagt hefur verið hér að miklar áskoranir eru fram undan þegar kemur að hagstjórn í landinu og lítur út fyrir að hallarekstur ríkissjóðs verði töluverður. Hér liggur fyrir fjármálaáætlun sem er sú síðasta sem þessi ríkisstjórn leggur fram og er alls ekki víst að hún haldi. Hætt er við því að halli ríkissjóðs vari í einhver ár, sem getur haft neikvæð áhrif, og teikn eru á lofti hvað varðar atvinnumöguleika fólks.

Kannski er ekkert skrýtið að ekki sé um raunverulega stefnumótun að ræða þar sem kosningar eru jú eftir nokkra mánuði og ríkisstjórnarflokkarnir vilja ekki sýna á spilin. Það sést vel þó svo að fjármálaáætlun sé ætlað að vera ákveðin leiðsögn, ákveðin mynd, að nú þarf að gefa skýrt til kynna hvernig á að vinna okkur út úr vandanum. Það þarf að vera alveg skýrt frá upphafi að ekki verði ráðist í niðurskurð á lögbundinni þjónustu. Það þarf einnig að vera alveg skýrt að staðinn verði vörður um að fólk hafi aðgang að sömu þjónustu að sömu þjónustu hvar sem það býr á landinu. Það er vissulega óvissa í efnahagsmálum og þess vegna þarf þessi skurðpunktur að vera svona skýr. Á sama tíma þarf að leita leiða til að nýta alla þá valkosti sem standa til boða. Kórónuveirufaraldurinn og afleiðingar hans hafa haft mismunandi áhrif á ólíka hópa, fjölskyldur og fyrirtæki. Þess vegna verðum við að taka þannig á málum að allir hafi hag af því. Staðan er ekki góð en það er líka mikilvægt að velja sér sjónarhorn, hvernig mæta eigi framtíðinni á næstu misserum, næstu vikum. Við erum farin að sjá til sólar í orðsins fyllstu merkingu og það verður verk næstu ríkisstjórnar að greiða úr þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir. Þess vegna þarf að sjá til þess að vöxtur geti orðið og til þess að svo verði þarf að hugsa út fyrir rammann. Við getum nefnt að áfram er aðhaldskrafa á ákveðnar opinberar stofnanir. Þessar sömu stofnanir hafa margar hverjar sparað sér ferðalög og hafa í gegnum faraldurinn nýtt sér fjarfundabúnað með góðum árangri. Ég veit fyrir víst að stofnanir á landsbyggðinni hafa í gegnum faraldurinn jafnvel átt í betri samskiptum við stjórnvöld þar sem þeim er oftar hleypt að borðinu á jafningjagrundvelli í gegnum fjarfundabúnað. Þetta dæmi getur kennt okkur að það er vel hægt að sjá tækifæri í þeim þröngu aðstæðum sem verið hafa uppi nú um nokkuð langt skeið. Ferðamenn eru farnir að horfa til Íslands. Við getum þakkað, að ég held, eldgosinu fyrir það, enda var umfjöllun um það á stærstu miðlum hins vestræna heims fyrir stuttu. Búið er að samþykkja frekara fjármagn til uppbyggingar á Keflavíkurflugvelli. Það er nefnt sem dæmi um Covid-aðgerð, en ég hefði frekar viljað sjá staðið við það sem lagt var upp með, að leggja fram aukið fjármagn til Egilsstaðaflugvallar og þannig staðið við að útbúa akstursbraut þannig að sómi væri að. Nú er aðeins ætlunin að malbika flugbrautina sjálfa, sem er vissulega löngu tímabært, en það er sérstakt að fresta þessari framkvæmd með akstursbraut á Egilsstaðaflugvelli. Akstursbrautinni eru ætluð tvíþætt áhrif, að liðka fyrir umferð loftfara á flugbrautinni og flýta fyrir því að rýma brautina fyrir annarri umferð. Að auki átti sá kostur að vera fyrir hendi að nota akstursbrautina sem stæði fyrir flugvélar þegar ástand lokaði öðrum flugvöllum á Íslandi. Það getur gerst. En þessari framkvæmd var frestað vegna Covid. Það er mjög erfitt að fá botn í það og þetta er einn af þeim þáttum sem mér finnst miður. Vöxtur ferðaþjónustunnar er nefnilega mikilvægur, en sá vöxtur verður að geta átt sér stað um allt land. En meira þarf til. Það þarf að bæta umhverfi fyrirtækja þannig að þau geti einnig vaxið og bætt við sig starfsfólki, fyrirtæki sem hafa hag af þessum sömu ferðamönnum sem við vonumst til að fá hingað til lands. Þess vegna er mikilvægt að styðja fyrirtækin og sjá til þess að regluverkið sem þau búa við verði einfaldað. Við í Miðflokknum höfum talað fyrir lækkun tryggingagjalds og lækkun fasteignaskatta, sem dæmi. Það gæti gagnast. Auka þarf tækifæri fyrirtækja til nýsköpunar á öllum sviðum mannlífsins, vil ég leyfa mér að segja. Þá vil ég sérstaklega nefna bændur í því sambandi. Ég held þeir standi í nýsköpun á hverjum einasta degi. Það þarf að gæta þess að hafa ekki öll eggin í sömu körfunni, er síendurtekinn frasi en nokkuð sannur engu að síður. Ég get ekki annað en komið inn á rekstur öldrunarheimila í örfáum orðum. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa ítrekað bent á að það stefni í ófremdarástand vegna reksturs þeirra. Þetta eru örfá orð en þau segja mjög mikið. Þau benda á alvarleikann sem hjúkrunarheimili standa frammi fyrir og það er ljóst í mínum huga að stjórnvöld verða að koma að vandanum með ákveðnum hætti. Við þurfum að tryggja rekstur þeirra og við verðum að tryggja fagmönnun starfsfólks. Það er margt annað sem hægt væri að ræða hér. Við sjáum nú þegar merki um aukna vanlíðan barna og ungmenna. Ég hef á hverjum þingvetri lagt fram skriflega fyrirspurn um biðtíma og stöðugildi sálfræðinga. Ég á enn eftir að fá svar við þeirri fyrirspurn sem ég lagði fram síðast. Það verður fróðlegt að sjá hver þróunin hefur verið undanfarin ár. Auk þess spurði ég um biðtíma og stöðugildi geðlækna. Svo er það byggðaþróunin. Það er mjög mikilvægt, eins og ég nefndi í byrjun, að við sem búum á landsbyggðinni gefum ekki afslátt af þeirri grunnþjónustu sem við eigum rétt á. Ég get í því sambandi nefnt skólana, heilbrigðisstofnanirnar, sjúkrahúsin, öldrunarheimilin og alla þá lögbundnu þjónustu sem þarf að verja. En það er meira en það. Það þarf að vera rými svo þessar stofnanir geti sótt fram. Það er mjög mikilvægt að stofnanir á landsbyggðinni og fyrirtæki á landsbyggðinni snúi vörn í sókn. Með þeim orðum lýk ég máli mínu.

tímarnir eru verulega breyttir frá því bara fyrir rúmlega ári síðan. Eins og öllum er kunnugt hefur samfélagið gengið í gegnum baráttu við veirufaraldur og atvinnulíf hefur að mörgu leyti markast af því. Ríkisstjórnin hefur með stuðningi stutt við þau fyrirtæki og aðila sem hafa þurft að takast á við rekstrarerfiðleika á meðan á þessu stendur, sérstaklega þó í ferðamannageiranum. Atvinnuleysi hefur aukist þannig að niðurstaða ríkissjóðs

verði núna í sumar ef ég á að vera bjartsýnn. Hvað tekur þá við? Hvað tekur við eftir kosningar í haust?

eða láta vöxt atvinnulífsins greiða þetta niður á lengri tíma. Ég er satt best að segja

Þá munu menn elta skottið á sér vegna þess að umsvif ríkisins í tíð vinstri manna hafa nú yfirleitt aukist mjög þannig að ekki er víst að skattlagningin nái í skottið á sér að því leytinu til.

nokkra mánuði að verðbólgan er að fara af stað. Það þrýstir á vaxtahækkanir og líklega er þess ekki langt að bíða að við fáum að sjá þær hellast yfir landsmenn.

með háum lánum á breytilegum vöxtum án þess að hafa átt mikið eigið fé þegar ráðist var í þá fjárfestingu gætu þurft að horfa á svolítið breytt umhverfi. Mér segir svo hugur að þarna sé falinn vandi vegna þess að þegar stjórnvöld í einhvers konar vinsældaleik

þá hefur íbúðaverð hækkað. Þetta gerist alltaf, herra forseti. Það gerist alltaf þegar stjórnvöld skipta sér svona af markaðnum, veita lánsfé inn á markaðinn, þá veldur það hækkun á íbúðaverði þannig að unga fólkið þarf bara að kaupa dýrari íbúðir, taka stærri lán og skulda meira.

Þeir einu sem hagnast á þessu eru byggingaraðilar, sem reyndar hafa horft fram á aukinn byggingarkostnað

ekki boðið fram nægilegt magn af lóðum og lóðaverð verið allt of hátt. Það er ekki fyrir nokkurn mann orðið á að fá sér lóð og allra síst fyrir ungt fólk

Það gerist ekki lengur eins og var hér áður fyrr að fólk gat þó bjargað sér með því að reisa sér húsnæðið sjálft. Nú er lóðaverð orðið það hátt, og þar skiptir máli hvað sveitarfélögin gera, og mikill hörgull á lóðum þannig að ungt fólk á ekki lengur kost á að fara þá leið sem var þó bjargráð mjög margra á árum áður. Hversu lengi verðum við að komast upp úr þeim öldudal sem við erum núna stödd í? Það er ekki gott að segja. Um leið og takmörkunum léttir og fólk getur farið að ferðast er ég bjartsýnn á að ferðamannastraumurinn muni vaxa mjög hratt,

Það er gert ráð fyrir því í áætlun að fjárfesta í ákveðnum fjölda hjúkrunarrýma en það er ekkert tekið á vandamálinu sjálfu. Vandamálið er hvernig á að reka

sig. Samkvæmt skýrslu verkefnisstjórnar um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila eru allflest hjúkrunarheimili rekin svo að segja með miklum halla.

73% hjúkrunarheimila voru rekin með halla á árinu 2019. Þetta er án áhrifa þeirra kjarasamninga sem koma til árið 2020.

sem segir stóra sögu af því hvernig ástandið er á slíkum hjúkrunarheimilum, enda er það staðreynd að fjölmörg

greint verður frá því til hvaða aðgerða stjórnvöld hyggjast grípa til að stemma stigu við þessari mestu vá, eins og sagt er í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, sem steðjar að ef náttúruhamfarir eru frátaldar.

að veita þeim fleiri vopn í hendur, róttækari úrræði, til að stemma stigu við þessu. Við höfum voðaatburði nýlega

Við getum ekki verið þekkt fyrir það að sitja hjá eftir allar þær viðvaranir, látið þetta viðgangast,

Það er gott og gilt, auðvitað verðum við að taka á þeim vanda, en það verður að gera þá kröfu í ríkisrekstri að þarna sé nákvæmlega tilgreint hvað menn ætli að gera, í hvað þessir peningar eigi að fara og hvernig eigi að mæla árangurinn af því.

Skógrækt er augljóslega langbesta leiðin til að binda kolefni og yrði glæsilegt framlag Íslendinga til loftslagsmála ef við myndum taka hendur úr vösum